Raspravu su proveli Odbori za prostorno uređenje i graditeljstvo, zakonodavstvo, turizam, regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za turizam. Ministar turizma, Damir Bajs će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala gospodine predsjedavajući. Još jednom poštovanje saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o golf igralištima s Konačnim prijedlogom zakona. Moram reći da Ministarstvo turizma kada je dobilo zadatak da napravi set zakona, mi dakle u tom prilogu rada za mandatno razdoblje. Tri su vezana uz turističke zajednice, jedan je vezan uz golf igrališta. Ono što smo htjeli i što sam htio kao ministar turizma jeste zapravo našu zadaću odraditi u što kraćem vremenskom razdoblju. Postavlja se pitanja zbog čega je golf bitan za hrvatski turizam i zašto se napravio zapravo taj nacrt zakona nalazi u sektoru turizma. Dakle, jasno je da što se tiče nas u Ministarstvu turizma, mi smatramo golf sadržajem u okviru ponude koju hrvatski turizam daje. Naglasiti ću ovog trenutka da mi želimo, dakle jedan kvalitetniji sadržaj, da nova kvaliteta hrvatskog turizma, ne samo kroz broj hotela, kroz podizanje kvalitete, kroz nove marine, nego i kroz sadržaje koji nam fale, moraju biti nazočni u turističkoj ponudi Republike Hrvatske. Hrvatske. Za mene osobno ovaj zakon ima za zadaću zapravo dvojaku. Jedno je otkloniti dilemu, dilemu koju ni jedan hrvatski turist koji dolazi u Hrvatsku ne bi smio imati. Dilema je jednostavna, ovog trenutka kada se dolazi u Hrvatsku, dolazi se u zemlju koja promovira visoku kvalitetu u turističkoj ponudi, međutim isto tako mi smo zemlja koja ovog trenutka nemamo praktički ni jedno golf igralište po standardima samog golfa i jasno je da dilema koju turist ima jeste da li doći u Hrvatsku u turistički obilazak, godišnji odmor ili već zbog nekog drugog razloga odabrati destinaciju Hrvatske, ali u vrijeme boravka u Hrvatskoj ne igrati golf, ili ono što je nešto što ne želimo da promijeni destinaciju, dakle to je naš potencijalni turist ili negdje gdje zapravo može boraviti, ali može igrati golf. To je dilema koju ni jedan turist u Hrvatskoj ne bi smio imati. Mi naravno moramo gledati gdje je ovdje konkurencija. Ja ću reći da prema podacima koje mi imamo ovog trenutka naša konkurencija ima otprilike šest golf igrališta na milijun dolazaka turista. Mi imamo 11 milijuna turista, kada bi bili u standardu trebali bi imati nešto preko 60 golf igrališta, mi smo zapravo sada u situaciji da nemamo niti niti jednog. Mi čak imamo situaciju da ljudi dođu na godišnji odmor u Hrvatsku, recimo u Dubrovnik, da ponesu svoje golf palice i da dolazeći u Dubrovnik dođu na recepciju i jednostavno pitaju gdje je golf igralište. Zbog čega pitaju? Jer podrazumijevaju da u Hrvatskoj postoji golf igralište. Naravno mi moramo reći ili recepcionar na recepciji tog hotela da ako žele igrati golf mora otići u neku drugu zemlju. Ovog trenutka mi imamo dakle u prostornim planovima zacrtano izradu 60 golf igrališta. U zadnjih dakle 15-tak godina ta mogućnost je postojala, ona je naznačena i prostornim planovima dakle na županijskoj ravni. Međutim situacija je takva da u Hrvatskoj tu, ja bih rekao mogućnost, nitko nije iskoristio. Reći ću da ovog trenutka mi naravno smatramo da očito je taj investicijski ciklus ulaganja u golf treba pojačati i stvoriti taj sadržaj u što kraće vrijeme. Ja Hrvatsku neću usporediti samo sa destinacijama koje su tradicionalno jake, dakle jednom Italijom ili jednom Španjolskom nego ću reći da i one zemlje koje su sa nama bile u izvjesnom okruženju kao što je jedna Češka, jedna Slovačka koje nisu nama konkurentne u pravom smislu te riječi, već sada imaju po 20 i više golf igrališta i da jasno da oni privlače jednu posebnu i kvalitetnu populaciju koja u turizmu apsolutno nam je od iznimne važnosti. Sam dakle iznimno kratak, on ima 16-tak članaka i reći ću da taj zakon zapravo utvrđuje ono što je najbitnije da bi se zakon uopće mogao kao takav postaviti, a to je pitanje da li je golf od interesa za Republiku Hrvatsku ili nije. Zakon jasno naznačuje da zakon jeste od interesa, da golf jeste od interesa za Republiku Hrvatsku i temeljem toga su zapravo napravljeni niz zakonskih odrednica koje bi trebali onim investitorima koji se već nalaze duboko u fazi praktično izgradnje za što postoji niz preduvjeta, omogućiti da da iskoriste mogućnosti da temeljem činjenice da je to od interesa za Republiku Hrvatsku, zakon je to mogao oformiti parcelu i zapravo ići ka ja bih rekao mogućnosti građenja golf igrališta. Problem koji uvijek postoji je problem velikih površina koje su potrebne za golf igrališta i stoga je naravno u ovim zakonodavnim okvirima predviđeno da u nekim situacijama mi jednostavno omogućimo ali samo u iznimnim situacijama da zapravo onaj tko je investitor, koji ima za to preduvjete može dakle oformiti građevinsku parcelu. Ja ću reći ono što mi ovdje ni na koji način mijenjamo, dakle ne treba samo naznačiti ono što ćemo promijeniti nego ono što ostaje neupitno. Ovim zakonom se ne mijenjaju ekološki standardi. Dakle ovog trenutka Hrvatska i ovim zakonom predmnijeva da će zaštita prirode biti na najvišoj ravni. Samo golf igralište nisu u kontradikciji dakle sa zaštitom prirode. prirode. Ja ću reći da jedna Švicarska, jedna Austrija, jedna Švedska imaju niz golf igrališta koja sada sigurno, te zemlje ne možemo reći da su zemlje sa niskim standardima, međutim zakonom se ne zaobilazi nikakve procedure koje su vezane uz taj segment. Druga stvar, mi i dalje ostavljamo lokalnoj, a posebice regionalnoj samoupravi mogućnost koja je najbitnija, a to je mogućnost praktički da preko prostornih planova utvrđuju ono što je najbitnije, koliko treba imati golf igrališta, da li su one pogodne za ja bih rekao gradnju i utvrditi koliki je zapravo omjeri vezani uz građevine na golf igralištu i samo golf igralište. Mi ovdje ne nalažemo nego ograničavamo nego ograničavamo mogućnost vezanu uz dakle gradnju na golf igralištima tako da odredbe ovdje koje su utvrđene, utvrđuju koji su maksimumu, a ti maksimume i dalje utvrđuje dakle jedinica odnosno regionalne samouprave. Mi također ovim zakonom ne idemo ka nikakvoj apartmanizaciji, razlog jednostavan, golf igrališta sigurno nisu niti kraj mora niti se nalaze dakle u nekim područjima koja su takove prirode da bi se tamo radili nekakvi apartmani. Jasno je da se oni nalaze u područjima koja jesu pogodna za to, koja su obično u zaleđu i koja zapravo omogućuju da se to područje ekološki zaštiti, a ujedno pretvori ja bih rekao u ono što želimo, jedan … visoke ekonomske vrijednosti. I na kraju golf igrališta naravno nam služe, to ću posebno naglasiti, za privlačenje onih turista koji su visoke platežne moći i poslije bih rekao da golf nije vezan uz glavnu sezonu. Dakle golferi i golf tereni se najviše koriste upravo tada kada Hrvatskoj najviše treba, a to je u predsezoni i posezoni i to je posebna vrijednost i pogodnost koja je vezana uz ovaj sadržaj. Ovim zakonom zapravo i Hrvatska pa ja bih rekao i Ministarstvo turizma poručuje da mi želimo investitore, ali ne želimo investitore u sve. Mi ne želimo investitore u apartmane, ne želimo investitore ja bih rekao u one sadržaje koje smatramo da hrvatskom turizmu nisu nužni nego želimo zapravo investitore u visokom kvalitetnom sadržaju koji Hrvatskoj fali, a jedan od tih sadržaja su golf tereni. Hvala gospodine predsjedavajući. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo? Za zakonodavstvo? Turizam? Regionalni razvoj? Šumarstvo i vodno gospodarstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. … /Upadica se Hvala. 2008. i u nastavku te sjednice 4. prosinca 2008. razmotrio je Prijedlog zakona o golf igralištima, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 27. studenoga 2008. uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predložen zakon donese po hitnom postupku. Odbor za turizam raspravio je konačni prijedlog zakona na temelju članka 69. alineje 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo i to posebice u dijelu što se odnosi na programe u turizmu, od naročite važnosti za gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Uvodno izlaganje o razlozima zbog kojih se predlaže donošenje ovog zakona podnio je gospodin Damir Bajs, ministar turizma, te ukazao na potrebu donošenja zakonskog okvira koji bi omogućio dostupniju i bržu izgradnju igrališta za golf. Time bi se umanjilo zaostajanje Hrvatske u razvitku ovog oblika turističke ponude u odnosu na druge konkurentske zemlje mediterana. Odbor za turizam u pripremi za raspravu konačnog prijedloga zakona nije raspolagao strategijom …/Govornik se ne razumije./… hrvatskog turizma do 2015., a u kojoj je trebalo definirati mjesto i strateški značaj turizma temeljenog na igranju golfa, kao ni programu razvitka golfa kao temelja razvojne strategije hrvatskog turizma Vlade Republike Hrvatske. U provedenoj su raspravi pojedini članovi odbora izrazili negodovanje zbog činjenice da se predloženi zakon donosi u hitnom postupku, posebice što se odredbama predloženog zakona omogućuju veliki zahvati u visoko vrijedan liberalni prostor, uključujući šume i šumsko zemljište. Isto tako odredbama predloženog zakona propisuje se primjena postupka izvlaštenja nekretnina, radi građenja igrališta za golf, te još i više povratno djelovanje zakona. Na temelju provedene rasprave odbor je većinom glasova 5 za i 3 protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o golf igralištima uz četiri amandmana. Kako Odbor za turizam nije prihvatio amandman na članak 15. Konačnog prijedloga zakona, a kojim se člankom određuje da pojedine odredbe predloženog zakona imaju povratno djelovanje, u ovom slučaju obavezna primjena odredaba članka 154. Poslovnika Hrvatskog sabora. Hvala. Hvala. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, gospodine ministre sa suradnicima. Klub zastupnika SDP-a neće u ovom obliku podržati Zakon o golf igralištima, zakon u ovom obliku, da se ovaj zakon u ovom obliku donosi kao izgovor za spekulacije sa zemljištem. U prijedlogu zakona je napisano kao ključni razlog da je taj sport kao dodatna ponuda dio strateške orijentacije hrvatskog turizma, da ga igra 60 milijuna golfera u svijetu, i 7 milijuna golfera u Europi. Ja bih tu iskoristio priliku, pošto je ministar turizma ovdje, da ga podsjetim da samo u Njemačkoj ima 83 milijuna Nijemaca, a da smo u Njemačkoj i njemačke turiste u zadnjih 3 godina polako gubili. Da u Italiji imamo 60 milijuna Talijana, a da ih iz godine u godinu gubimo. Zato bih ja volio vidjeti …/Govornik se ne razumije./… Ministarstva turizma u tom dijelu kako bi vratili ova emitivna tržišta koja su nam najbitnija zbog zbog dolaska turista u Hrvatsku. Toliko o tome da je ključna brojka 60 milijuna golfera ili 7 milijuna onih koji igraju u Europi. Što nam treba za golf? Kako bi znali o čemu se tu radi potrebno nam je 18 rupa na jednom golf igralištu, prosječne veličine 60 do 80 hektara gdje jedan do dva hektara je potrebno za smještaj, odnosno popratne kapacitete. Jedan do dva hektara. To namjerno govorim zbog toga šta je ovaj zakon odredio da 25% od golf igrališta može biti izgrađeno. do dva hektara ne iznosi niti desetinu toga. Smatramo da ovaj zakon ide na ruku ajmo to tako reći građevinskim poduzetnicima koji će moći u okviru golf igrališta izgraditi apartmane, objekte i onda ih prodavati na tržištu. Ne bih htio povlačiti paralele, ali imamo jedan primjer iz Zagreba od prije nekoliko godina, gdje je na jednom golf igralištu izgrađena velika količina apartman kućica koje su prijavljene kao popratni objekti, kao objekti za sportaše koji dolaze na golf teren. I sve bi bilo u redu da te kuće nisu prodane. One su prodane i tada je prekršen zakon. Ovaj zakon omogućava to da će se takva situacija konkretno na golf igralištu, pokraj Zagreba legalizirati. legalizirati. Bit će moguće izgraditi takve objekte, prodati ih privatnim osobama koji će onda imati mogućnost smještaja uz golf igrališta. Neću povlačiti paralele. Neki dan sam pročitao u medijima da je to golf igralište veličine 88 hektara, a minimalna veličina koja obuhvaća ovaj zakon je 85 hektara. Ne znam da li je to slučajno ili nije, možda bi mi mogao ministar bolje na to odgovoriti. Ono šta smatramo da isto tako nije dobro. Golf kao potpora hrvatskom turizmu, a zakon nije iskomuniciran sa onima koji u turizmu rade, nije uskomuniciran sa Hrvatskom udrugom hotelijera koji bi trebali imati najviše koristi od ovakvih igrališta. Ako napravimo nekoliko igrališta u krugu recimo Istre, pet, šest igrališta, svi hotelijeri u Istri bi mogli imati od toga koristi, jer bi golferi dolazili i odsjedali u hotelima. Ali taj zakon nije iskomuniciran sa ljudima koji se turizmom bave. Također smatramo da nije korektno napravljeno po pitanju količine koliko se zemljišta može izvlastiti, 20%. Postoji mogućnost i naravno tko određuje onda cijenu tog zemljišta? Da li je ta cijena tržišna? Da li je ta cijena u tom trenutku u vrijednosti poljoprivrednog zemljišta ili možda još i niža? A sutra kada se pretvori kada se pretvori u popratni sadržaj gdje se mogu graditi hoteli i apartmani može biti puno vrednija. Znači na taj način ćemo privatnim osobama izvlastiti ih od njihovog zemljišta i moguće njihovu zemlju mnogostruko mnogostruko povećati njenu vrijednost, a da oni od toga neće imati nikakve koristi. Ista stvar se radi i sa zemljištem od lokalnih jedinica, odnosno države, gdje se čak 30% zemljišta mora prodati investitoru ukoliko on ima već dovoljnu količinu zemlje za izgraditi golf igralište. naravno da nismo protiv golfa kao nečega šta je nužnost u svijetu i naravno da nismo protiv toga da netko zbog jedne male parcele ne može izgraditi golf igralište kao što se to desilo jednom našem poznatom bivšem igraču igraču nogometa Ladiću koji pokušava već nekoliko godina u Istri završiti to igralište, ali smo protiv toga da se na ovaj način omoguće pretvorba jednog zemljišta, znači 25% zemljišta koje se može pretvoriti iz recimo poljoprivrednog ili druge namjene u građevinskog. Tako da ukoliko, evo to će biti amandman Kluba zastupnika SDP-a. Ukoliko se zakon promijeni na taj način da se iz članka 2. iz članka 2. zakona izbaci duga crtica, znači ovaj dodatni dio koji opisuje šta je to još vezano uz golf, odnosno građevine uz golf, podržat ćemo taj zakon jer smatramo da se onda neće biti u mogućnosti primjenjivati dodatne sadržaje i komercijalizirati ih na način na koji smo to sada pokušali objasniti. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa samo radi točnosti. Naime netočan je navod da sami uvjeti tržišta kao što su Njemačka ili Italija da nam dolazi manje gostiju. Broj gostiju iz Njemačke i Italije raste iz godine u godinu. Prema tome, ja ne znam odakle vam takav podatak da taj broj pada. To je potpuno netočno. U ostalom sezone koje su za nama svake godine su sve bolje i bolje i sasvim je sigurno da taj podatak ne stoji. Povreda Poslovnika. Izvolite.

134 tisuće ove godine. Znači, gospodine Matušić informirajte se malo na stranicama ministarstva, pa onda ispravite, odnosno onda ne bi mogli ispraviti ovo, ali možda ćete nešto drugo moći ispraviti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega Maras, ovo nije povreda Poslovnika. Vi ste iznijeli jednu tvrdnju o opadanju turista.

zastupnik je opovrgao. I to je ispravak netočnog navoda, a dali je taj navod točan ili netočan. Dali je vaša tvrdnja točna ili netočna. … /Upadica: Moja je točna potpredsjedniče./ … Ali ne može se na taj način.

Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Zašto Hrvatska nema nijedan golf teren? De facto mi nemao nijedan golf teren. Mi imamo nešto što se zove golf, a to zapravo nije golf u Krašiću, na Brijunima i u Blatu. Mi između ostalog. Da ali to nije golf. Između ostalog mi nemamo golf danas i zbog stava samoga ministarstva. Nedavno sam pročitao, možda je ovdje gospodin Simičić koji je izjavio da je golf suprotan interesima naših turističkih djelatnika. Gotov citat. To je naprosto neshvatljivo. Postavlja se jedno drugo pitanje, zašto naše velike turističke kuće, koje imaju monopol u nekim turističkim sredinama kao što je npr. Arena turist, "Jadran-turist", "Anita", "Rivijera", "Plava laguna" itd. do današnjih dana nisu izgradile izgradile niti jedan golf teren. Ja mislim da je to centralno pitanje, ma ne zbog toga što bi to njima štetili, već zbog toga što bih golf koštao minimum 10 do 20 milijuna eura, ako jasno netko od tih kuća ili vlasnika kupuje zemljište. Što bi bilo rješenje ili što bi moglo biti rješenje? Da država da u koncesiju zemlju tim hotelskim kućama i da ti postojeći hotelijeri izgrade neki teren. Ali oni normali na tuđem zbog nedefiniranog statusa turističkog zemljišta nisu mogli graditi, ali nisu imali ni interesa graditi, jer bi u takvoj jednoj situaciji cijena tog terena bila između 5 i 10 milijuna eura. Znači, ono za što bih se ja zalagao, bila bi da država tim hotelijerima da zemljište da mogu graditi. Mi imamo situaciju npr. da jedan "Jadran-turist", da jedna "Plava laguna" da jedna "Rivijera", da ne spominjem njihove gazde Plinija, grof Elza itd. već desetljećima koriste ma ne samo u Istri, nego ista situacija i diljem Jadrana, stotine hektara tzv. turističkog zemljišta i da nikome ništa ne plaćaju. Sirotinja u ovoj zemlji razumljivo plaća sve, a ovima koji izgleda da su silno zadužili sve vlasti do sada, država poklanja besplatno korištenje stotine hektara tzv. turističkog zemljišta. Zamislite da nekom od vas, meni, daj Bože Bože da recimo upravljamo u jednoj godini … /Govornik se ne razumije./ … "Lanternom", pa da koristimo to zemljište, te kampove bez kune naknade. tisuća turista je tamo dnevno, to pomnožimo sa 20, 30 eura koliko turist dnevno troši, pa na kraju sezone imate čistih 3, 4, 5 milijuna eura. Zašto država do danas nije rekla, evo gospodo besplatno ne možete koristiti to turističko zemljište, ali dogovorimo se mi ćemo stati kao država iza vas, vi izgradite u dvije ili tri godine negdje golf teren na zemljištu koje će država njima dati, kojega je ionako '91., '92. nacionalizirala općinama i gradovima i sutradan vam to isto zemljište dajem u koncesiju da možete normalno poboljšati svoju turističku ponudu. Jasno je da ćete mi u tom slučaju plaćati, treba im reći i korištenje golf terena i turističkog zemljišta, jer nema nešto za ništa. E vidite gospodo, tako su Slovenci recimo po tom modelu gradili golf u Sloveniji i zato uz golf u Sloveniji nije niknuo neki veći ne znam, turistički ili apartmanski objekt. E to je recimo i to bi bio i Kajinov model. E sada da vidimo kako otprilike stvari stoje u Hrvatskoj? Jedini golf teren koji se dovršava u ovom trenutku, je u Savudriji znači u kompleksu Ja mislim da bi čitav taj kompleks trebalo vidjeti. Možda bi Sabor trebao se seliti jednom ići u Umag, dugi put ići ne znam u Pulu da vidi kako funkcionira "Uljanik" i možda bi došli došli do nekih saznanja kako se može nešto učiniti u ovoj državi. S druge strane postavlja se i to pitanje, kako to da u jednoj Velikoj Britaniji imamo 600, 700 golf terena, toliko ih ima Njemačka. Italija ih ima sigurno 400, 500, Hrvatska de facto nema niti jedno. Kako to da tamo nešto može funkcionirati u Hrvatskoj apsolutno ne može ništa funkcionirati? Koliko je gospodo postavimo si i to pitanje novih hotela od 50 soba na više recimo u Hrvatskoj izgrađeno od 91. do današnjeg dana. Ja sumnjam da ih je diljem naše obale tisuću kilometara zračne linije od Umaga je dole do crnogorske granice plus tisuću otoka, nije ih sagrađeno više od deset. U Istri ih je sagrađeno svega tri nova hotela "Kempinski", "Nautica", "Istra" u Istra turistu sve na području grada Umaga, drugdje su hoteli obnavljani ali nisu novi građeni. Koliko je industrijskih objekata u Hrvatskoj sagrađeno? Još manje. Mi jednostavno ništa ne ćemo, ali danas isto tako jako dobro znamo da nam je vanjski dug 37 milijardi eura, znamo koliko novaca ili milijardi eura treba vratiti u idućoj godini, znamo bez koliko ćemo radnih mjesta otprilike ostati, iduće znamo koliko će nam biti GDP i znamo da smo u velikim problemima. Što je s druge strane recimo i sa hrvatskim nekretninama kada tako o njima govorimo. Prodaja je to svi znamo de facto stala i u Istri, i u Zagrebu, i u Dalmaciji, i u Slavoniji. Oni koji su do 5., 6. mjeseca nadali se da će od prodaje moći živjeti danas de facto vegetiraju. Govorim za Hrvatsku. Ništa drugačije nije u Italiji, Austriji, Njemačkoj. Cijena kuća je u ovoj zemlji ili stanova pala za dobrih 20, 30 i 40%. i 40%. Danas mnogi u Istri prodaju svoje nekretnine samo da bi mogli isplaćivati bankama kamate da ne bi plaćali zatezne kamate. Znači, u ovom trenutku onaj tko misli da je golf unosan posao taj se naprosto grdno vara. Uz ovaj "Kempinski" koji još uvijek nije gotov u Istri su na pomolu još neki ali u realizaciji Jupiter fonda iz Velike Britanije. To je golf u Motovunu investicija 79-80 milijuna eura, to je "Markocija" Buje 70-80 milijuna eura, to je "Dajla" kraj Novigrada odnosno Buje, Umag 70-80 milijuna eura i ovo o čemu je gospodin Maras govorio Ladić u Ližnjan dovlači Izraelce, bolje rečeno jedan svjetski lanac. Znači, to su ta četiri terena koja se realno mogu ostvariti u periodu od narednih dvije ili tri godine. Vrijednost ovih četiri terena je negdje oko 300 milijuna eura. Postavlja se pitanje da li Hrvatskoj treba tih 300 milijuna eura od čega bi država trenutno samo kroz PDV pobrala 60 milijuna eura kojih opet neće uložiti ili vratiti u Istru nego će ih uložiti u neke druge krajeve jer Istra po proračunu za 2009. zastupljena je sa svega 77 milijuna kuna. Jasno je isto tako da nitko neće uložiti ni 10, ni 20 milijuna eura a to je cijena golog golf igrališta a da na povrat novca čeka 200, 200, 300 ili 500 godina. Povrat novca i to mi moramo znati ne ostvaruje se igrom, ne ostvaruje se jednim pićem u nekoj golf kućici jer ionako na ručak svi ti golferi idu u okolne restorane. Povrat novca, tu nema nikakve tajne. To je jasno. Ostvaruje se kroz ili preko nekretnina. I tu se ja apsolutno slažem. Tu valja biti itekako oprezan. Zašto? Pazite, ja ću isto reći. Ovaj zakon nije najsretnije rješenje i bilo bi dobro ako bi mogao ići u još jedno čitanje. Zakonom o golfu recimo namjerava se ta gustoća izgrađenosti podvesti pod onu brojku od 25%. Ja osobno smatram da je to previše. Samo izvlaštenje tj. eksproprijacija, drugo koje se predlaže na način da vlasnici ne mogu utjecati na postupke po meni je isto tako neprihvatljive. Ja znam da bi mnogi vlasnici da to rade i čine ucjenjivali kako bi dobili što je moguće veću cijenu, onda dižu svoju cijenu u nebo ali i to je legitimno. Treće, obveza lokalne samouprave da proda zemljište bez javnog natječaja i to baš za golf, i to je neprihvatljivo ali u praksi se dešava da netko nešto kupi na javnom natječaju a potom ovome drugome de facto blokira investiciju. I četvrto, ako netko kupi neku kuću uz golf onda se postavlja pitanje da li je moguće vlasnika natjerati da je mora dati u zakup za golf sadržaje. To je isto tako jasno vrlo teško i dosta nategnuto iako je to logika koja se primjenjuje drugdje i to je u interesu na neki način onoga tko kupuje taj apartman ili kuću uz golf da iz zakupa de facto otplaćuje nekretninu koju stječe. Ovaj prijedlog i to treba reći je prijedlog odvjetničkog ureda Veljović-Modrušan-Perić-Jelenković. Na neki način on pogoduje investitorima, to treba priznati. Isključivo je u korist ja ću reći investitora. Zašto? Zato jer oni zastupaju ovaj Fond "Jupiter" ali u interesu i na neki način i da se nešto počne dešavati u ovoj zemlji. Utoliko možda bi bilo najbolje da se sve ovo oko golfa prepusti lokalnoj samoupravi kao i kod javnog privatnog partnerstva ali da zakonom definiramo da izgrađenost na tom golfu ne smije biti veća od 15% tog To je zapravo bit. Pa onda tko voli neka izvoli. Izgrađeno se znači mora svesti na najmanju moguću mjeru. Meni je jasno i to da nakon Kempinskog na Savudriji i ostali će ubrzati aktivnosti oko golfa, jasno mi je to. Siguran sam da će Golf "Kempinski" prihvatiti svi u Umagu ili velika većina. S druge strane, imamo onu logu tko prije jasno njemu dvije. Zašto "Jupiter" je u ovom trenutku zainteresiran za tri golf terena u Istri? Jer jedan golf kao niti jedan golf jer se golferi sele de facto s jednog na drugi teren. Svima je isto tako jasno da golf teren na neki način produžuje sezonu, oplemenjuje sezonu, da sezona u Istri traje nekih četiri, u Dalmaciji sumnjam da traje dva mjeseca. Na golf lokacijama sezona u Hrvatskoj može trajati devet ili deset mjeseci ali od toga će sigurno i neka okolica imati korist. Golf i to tvrdim danas nije elitizam. Ja tvrdim da je bolje da imamo danas golf nego neki kamp, pogotovo ako od tog kampa država ništa ne uprihoduje. Postavlja se pitanje tko će sutra kupovati naša vina, naša ulja koja su ionako skuplja danas recimo u Istri ili Hrvatskoj no što su u Italiji, Španjolskoj, Francuskoj ili bilo gdje drugdje. Mi isto tako moramo shvatiti, nitko neće doći sa 10, 20, 30 milijuna u Hrvatsku a da taj novac na neki način sutradan ne oplodi ili da na tom novcu, na toj investiciji ne zaradi. Ako ne vrati investiciju razumljivo on neće doći, ali neka ni njemu nitko ne omogućuje da taj novac može izvesti na mah iz zemlje i zato ova izgrađenost sa tih 25% mora se smanjiti na nekih 15%. Ono o čemu sam govorio i jutros kada govorimo o tom poljoprivrednom zemljištu cijene poljoprivrednih nekretnina u Istri su veća, je više nego u Luksemburgu. S druge strane ako netko u nešto investira 10, 20, 30 milijuna EUR-a koliko košta jedan goli teren onda će i država na tom terenu ubrati PDV od 22%. Netko će se zaposliti i da ne nabrajam neke druge efekte. Mi naprosto prateći, ne znam, ovo što se dešava u ovoj zemlji jednostavno protiv svega smo. Mi sve odbijamo. Mi smo, ja tvrdim, u zadnjih 7, 8 godina otjerali 4, 5 milijardi EUR-a investicija u zemlji. Izgubili smo 50-tak tisuća radnih mjesta. Država je ostala bez jedne milijarde EUR-a. I što nam je naprosto činiti? Još jedanput ću ponoviti. Promet nekretnina de facto je u ovoj zemlji stao. Na tržištu nekretnina je panika. Vrijednost opada stanovima, kućama. U 2009., 2010. nekretnine će još gubiti na cijeni. Ono što se dešava s dionicama da su one danas ispod vrijednosti od 2005. godine to će se uskoro dogoditi i sa našim nekretninama da danas ili iduće godine kada budemo ostajali bez posla i od Istre na dalje naši ljudi više neće moći odlaziti raditi u Italiji jer je i tamo kriza, i tamo isto tako nema posla. Sve u svemu za kraj ja ću isto reći. U ovim dijelovima koje spominjem. Zakon je neprihvatljiv. Treba smanjiti veličine izgrađenosti i bilo bi dobro da zakon ide u u drugo čitanje, ali isto tako budimo razumni i nemojmo svakog investitora otjerati. I povucimo samo još jednu rečenicu da kažem, jednu paralelu sa Prije 40 godina u ovoj zemlji svi su bili protiv tenisa. Od mog oca na dalje. I u Rovinju i u Umagu i tako dalje. Danas vidimo da jedan Umag ne može graditi turističku ponudu ili Rovinj ili Poreč bez tenisa. Pred 40 godina od mog oca na dalje svi su bili protiv bazena uz hotel. «Odi se kupaj tamo, nemoj mi graditi bazen». A danas vidimo da bez toga nema turizma i za 10 godina svi ćemo shvatiti da ni bez golfa neće biti turizma u Hrvatskoj koji, bojim se, za godinu, dvije dana može doći na grane hrvatske brodogradnje iz 2008. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospođa zastupnica Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin, vi ste ovdje nadrobili svega i svačega samo niste pričali o prijedlogu zakona. Ali to, na to smo već naučili. Pošto vam nemam priliku replicirati onda ću vam samo jedan ispravak navoda ispraviti a to je, vi ste ustvrdili naime da Vlada nije upoznata s projektom Kempinsky i sa golf terenima na području grada Umaga. Ja vam tvrdim da je itekako upoznata jer je na preporuku Vlade proračun, da bi ga trebala vidjeti i da nije upoznata, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske grad Umag je prihodovao manje oko 30 milijuna kuna na račun komunalnog doprinosa jer je paušalno po preporuci Vlade trebao za preko 90 hektara naplatiti samo milijun kuna komunalnog doprinosa. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona, ali pod uvjetom da se usvoji naš zaključak kojega smo podnijeli, a to je da da se ovaj Prijedlog zakona o golf igralištima, da se za ovaj Prijedlog zakona o golf igralištima provede i treće čitanje. Naime svjedoci smo da smo dobili na klupe cijeli niz amandmana na ovaj prijedlog zakona, činjenica da i odbor, matični Odbor za turizam se izjasnio o potrebi čitanja, potrebi provedbe izjašnjavanja o ovom zakonu i u trećem čitanju a u tom smislu je Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke uputio u proceduru i ovaj zaključak i usvajanje ovog zaključka. Podržat ćemo i ovaj prijedlog zakona za treće čitanje ukoliko se usvoji naš zaključak. Generalno Hrvatska narodna stranka svoj osjećaj prema sportu, svoj odnos prema turizmu dokazuje cijelim nizom primjedba, vrlo konkretnih projekata i vrlo konkretnim odnosom a i kad je u pitanju golf igralište definitivno smatramo da je nije, da nije bez razloga da u 10 godina nismo izgradili nijedno golf igralište. Broj 2. sasvim sigurno golf igralište kao potencijal u ukupnom slaganju turističkog proizvoda definitivno ima svoj prostor i treba podršku. I u svakom slučaju i odluka Vlade, a to je da, da su golf igrališta od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku uključivo i izdvajanje šume i šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarske osnove za izgradnju kvalitetne mediteranske i europske golf destinacije definitivno nešto s čim se mi slažemo, ali ni u kom slučaju a poučeni s iskustvom i tu neposredne blizine Blata kad je i taj prostor odlukom Vlade proglašen nacionalnim interesom i taj nacionalni interes je onda dobio svoj razvoj razvoj i slijed koji je dobio, a činjenica da u tom projektu, da u tom projektu nadzorne funkcije ili nadzorne službe našeg sustava prije svega inspekcijske službe nisu pokazale svoju odgovornost, nisu pokazale svoju ozbiljnost. A temeljem i ovog prijedloga jednostavno ne vidimo garancije da u ovom projektu izgradnje golf igrališta imamo sigurnost da ne dođe ili ne dolazi do zloupotrebe. Naime svugdje u svijetu i poznato je i jasno je, jasna je da je vrlo blisko povezana izgrađenost ili izgradnja projekata golf igrališta sa operacijama vezanim uz nekretnine i to vrlo često netransparentno. Ministarstvo turizma postavlja se pitanje koliko nama golf igrališta i treba. Čuli smo da je u prostornim planovima uvršteno 60 golf igrališta. Da li na našim prostorima treba 60 golf igrališta? To je pitanje broj jedan. Pitanje broj dva koliko nama stvarno treba golf igralište, jer strategiju razvoja turizma još nemamo, nismo je još dobili. Prošle godine, u stvari ove godine u četvrtom mjesecu bilo je najavljeno da će se izraditi dubinska analiza turizma. U proračunu je predviđeno 700000 kuna, u proračunu za 2008. Za izradu, za troškove izrade te analize, a vjerujem koja analizom bi se i verificirali svi ovi uspješni i dobri rezultati u turizmu o kojima smo imali prilike čuti i u prethodnim točkama, a vrlo vjerojatno i u ovoj točci. Činjenica da u 2009. u proračunu te stavke nema. Drugim riječima mi očekujemo ovih dana i tu dubinsku analizu. Jedino na čemu se temelji izgradnja golf igrališta i proglašenje nacionalnog interesa je program razvitka golfa odlukom Vlade od prije 10 godina.

samoj dimenziji nacionalnog interesa u izgradnji golf igrališta mogli razgovarati tek nakon donošenja strategije razvoja turizma i tek nakon prezentacije, dubinske analize stanja u turizmu, a za koju analizu ponavljam su predviđena sredstva u proračunu i Ministarstvo turizma preuzelo obveze izrade te analize. Konkretno vezano na zakon, a o tome smo, o tome sam imao priliku i nešto reći i prilikom rasprave na Odboru za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo o čemu smo raspravljali kao zainteresirani odbor jer smatramo da i ovaj projekat ima prostora, ima mogućnost, ima značaj za regionalni razvoj i definitivno ima u tom smislu, i u tom smislu ima našu podršku. Površina golf igrališta. U zakonu je predviđeno 85 ha minimalno. U amandmanima koje smo vidjeli na klupama je to sad 70 ha. Vjerujem da će se o svemu tome i predlagač izjasniti. Ali činjenica je po ovom prijedlogu minimalne površine 85 ha mnoge mnoge jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave bili bi prisiljeni mijenjati svoje prostorne planove, jer u njihovim sadašnjim prostornim planovima prostor za golf igrališta je manji od 85 ha. Ima nekoliko investitora koji su već pripremili čitavu studiju. Ima i studija utjecaja na okoliš, ima i zatvorenu financijsku konstrukciju. Međutim, njihova površina, površina njihovog golf igrališta je manja od 85 ha. vjerujem da ovim fiksiranjem minimalne površine da predlagač ovog zakona neće stvoriti ne tržišnu utakmicu, da neće stvoriti situaciju da pojedini investitori koji su već uložili sredstva u takve projekte ostanu kratkih rukava. O površini izgrađenosti, o gustoći izgrađenosti o kojoj je govorio i kolega Kajin činjenica je da je ovim zakonom predviđeno da gustoća izgrađenosti svih pratećih sadržaja, klubska kuća, parkiralište, servisne zgrade, ugostiteljstvo, turističke građevine namijenjene smještaju smiju zauzimati do 25% od ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja golf igrališta. Dok istovremeno člankom 52. važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji se govori da ukupna tlocrtna površina, bruto površina zatvorenih, natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine sportskih terena i sadržaja jedino ako golf igralište se ne tretira kao sportski teren. Međutim, očito da je u koaliziji jedna i druga odredba. Činjenica je da postoji očito opravdana potreba izvlaštenja do 20% kad govori se o o fizičkoj osobi, privatnom vlasništvu, kad govorimo o vlasništvu države Hrvatske onda je to do 30% provedba javnog natječaja. Prodaje se po tržnoj cijeni za koju nije definirano koja je ili ne veže se uz neki indeks nego je očito slobodna procjena koja će se riješiti uredbom Vlade, a koja opet može biti ovakva i onakva i da se provodi bez javnog natječaja. Kod golf igrališta ima još jedna komponenta o kojoj moramo progovoriti, moramo o njoj reći. Ona je ekološke naravi. Naime, za jedno prosječno igralište, golf igralište od 18 rupa procjena je struke da je potrebno između 1600 i 2000 kubika vode dnevno za zalijevanje. za zalijevanje. Sigurno da u kontinentalnom dijelu Hrvatske nešto manje, sigurno da u onim atraktivnijim prostorima blizu mora, daleko atraktivnijim prostorima treba nešto više. kad se to preračuna, kad se to pretvori, napravi usporedba da otprilike takvu količinu u 24 sata potroši jedan gradić od 8000 stanovnika onda to dobiva jednu sasvim novu dimenziju. Činjenica da je u Istri, u istarskim županijskim planovima predviđena su 22 golf igrališta. Ako to pomnožimo sa 2000 kubika to je 44000 kubika dnevno ili kad to opet pretvorimo na broj stanovnika to je gradić od 172000 stanovnika. Nadalje, za očuvanje i održavanje travnjaka na golf igralištima nužna je upotreba pesticida i čak su neke države zakonom ograničile, zakonom omogućile koliko tih pesticida se može koristiti za održavanje golf igrališta. Procjena je opet ponavljam struke je za jedno igralište potrebno između 750 pa do tone i pol pesticida, od 750 kila do tone i pol. Ako uzmemo na do tone i pol. Ako uzmemo na primjeru Istre 22 predviđena, neka je ova najmanja količina 750 kila, to je 16,5 tona puta deset godina, drugim riječima koncentracija od 165 tona na jednom relativno malom prostoru. Naime, ne govorim to zato jer smo protiv golf igrališta, ali govorimo zato da se golf igrališta kao nacionalni interes sagleda po svim elementima, po svim segmentima, a da bismo onda i mi u Saboru mogli donijeti kvalitetnu odluku. I da ne duljim, mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržavamo svaku akciju, svaku aktivnost koja stvara potencijal, koja stvara novu mogućnost u stvaranju dodatne vrijednosti, ovdje konkretno govorimo o potencijalu u turizmu, ali istovremeno smo protiv bilo kakvih mogućnosti da se jedna dobra ideja zloupotrijebi, a ponavljam, odlukom nije bitno koje Vlade, nije bitno koje Vlade, desilo se 2002. interes koji je bio definiran na blatu kasnije je dobio rasplet i stvarno mislim da nemamo mogućnosti da jednostavno iz dobrog zakona zbog brzanja postupka iz hitrenog postupka, a svjedoci smo da se nešto takvo i kroz raspravu odvijalo i kad smo govorili o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu kao dobroj ideju, ali kad to nije dio sustava, onda se to izrodi u nešto što je izuzetno štetno za naše građane, pa vjerujem da ćemo i našu odgovornost kad govorimo o nacionalnom interesu golf igrališta da ćemo našu odgovornost iskazati sa adekvatnim zakonskim prijedlozima. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Mario Zubović. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo, ja moram ispraviti gospodina Koračevića. On je aludirao da će ovaj zakon riješiti probleme koji su na golf igralištu Blato pored Zagreba. Probleme koji su na golf igralištu Blato treba riješiti gospodin Milan Bandić zato što se golf igrališta izgrađuju po pravilima prostornih planova i ovaj zakon neće utjecati na prostorni plan koji je u Zagrebu. Prema tome, gospodin Koračević je rekao nešto što potpuno ne stoji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Povreda Poslovnika, gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepo. Ja bih vrlo rado, a i potruditi ću se osobno da dam kolegi Zuboviću fonogram svoje rasprave. To što on tvrdi ja nisam rekao, nego tvrdim i govorim da je naša obveza stvoriti zakonski sustav u kojem se neće dešavati to što se dešava, a ovaj što se desilo na Blatu, a ovo što smo danas dobili sigurno nije takav sustav. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite.

Hvala vam jedan prijedlog zakona koji je u svom dosadašnjem putu od prvim ideja, a vezane na golfa od kad je Hrvatske države ima relativno se ne razumije./ … od '95. godine kada je već Ministarstvo turizma donijelo dokument koji se zove "Golf kao element razvoja i strategije hrvatskog turizma" da bi nakon toga '99. godine Vlada usvojila program razvitka golfa kao okvir dugoročne politike izgradnje golf igrališta, da bi nakon toga u vremenima iza 2000. godine imali nekoliko odluka hrvatskih vlada koje su govorile o toj temi. I evo, od 1995. godine, ako je uzimamo kao važnu godinu, pa da danas, a danas je 2008. prošlo prošlo je i prolazi 13 godina, a možemo reći da danas u Hrvatskoj imamo 3 golf igrališta za koje možemo reći da su natjecateljskoga tipa, da imaju 18 rupa, dakle Krašić, Brijuni i Blato i da je dobar dio njih danas opterećen kroz proteklo vrijeme načinom kako je izgrađen i kako je stvaran. Danas činjenica je da u Europi imamo preko 6 400 golf igrališta od onih kao postojbina, Škotska, Engleska u kojih ima preko 2 500, onih bliže nama Mediterana, od Španjolske skoro 300, Italije 240, Francuske 500, gdje se spuštamo još niže prema zemljama koje su nama bliže i koje su dobrim dijelom spadale u sustav kao što je naš ili blizak nama, a to je Češka koja danas ima 60 golf terena. Hrvatska, neosporno je da je Hrvatska turistička zemlja i zapravo možemo reći da je danas Hrvatska jedina turistička zemlja koja nema adekvatno, odnosno gotovo nikakvu golf ponudu, odnosno ponudu golf igrališta na našim prostorima, neovisno da li se to radi o mjestima vezanih uz turizam, prije svega onaj uz priobalje, ili, a o ovome je do sada bilo malo riječi, vezana i na sam kontinent. Neosporno je da je, i to smo dobrim dijelom svi rekli da nam je golf bitan za razvoj turizma, ali isto tako golf je sport koji je razvijen u Europi, a evo razvijamo ga ovdje sada, pokušavamo i u Hrvatskoj. Neosporna je i činjenica da golf produžuje turističku sezonu i to posebice u vremenima van sezone. Naše je priobalje idealno za razvoj golfa upravo u tom vremenu vremenu van sezone i zaista je krajnje vrijeme da se kao takvo i iskoristi. Neovisno da li se radi o golf igralištima na kontinentu ili u priobalju, kada govorimo o golfu kao o turističkoj ponudi, potrebito je da u krugu reda veličine 40, 50 pa do 100 kilometara ima 5, 6 golf terena kako bi se na taj način razvijao golf turizam kao turizam jer je poznato da golferi putuju svijetom i Europom i da se zaustavljaju na prostoru koji može u okviru 4, 5 dana dati raznoliki sadržaj, raznoliku ponudu igranja golfa na različitim prostorima. Na žalost, danas u Hrvatskoj mi tu takvu ponudu ne možemo dati. Dozvolite mi dvije, tri rečenice vezano na uvijek aktualnu temu a to je ekologija. Evo koristim priliku da vas pozovem sve zastupnike u svoj Zaprešić gdje smo prije četiri godine izgradili ne golf igralište nego golf vježbalište ali sa tri rupe koje su sastavni i mogući dijelovi golf igrališta koje smo napravili prema ekološkim standardima koji u okviru biljnog i životinjskog svijeta je apsolutni isti kao što je bio ili čak štoviše i bolji. A isto tako kada je riječ o upotrebi pesticida činjenica da intenzivna poljoprivredna, a posebice ratarska proizvodnja podrazumijeva po nekoliko puta veću upotrebu pesticida nego što je to danas kod golf igrališta tim više što i u tretiranju samoga terena, dakle nije ravnomjerna tek je na pojedinim vidovima nešto veća, a svijet i Europa ne bi napravili ovoliko golf igrališta a znamo da je ekološki osviješten, da to nije tako. Kada govorimo o preduvjetima za stvaranje golfa prije svega to su prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i njihova odrednica da se na prostoru njihovoga grada, općina omogući izgradnja golf terena. Dakle kao što smo čuli već u 60 jedinica lokalnih samouprava to je tako ili je u njih više ili manje od stvarno takova mogućnost, ponukan zaista neuspješnom izgradnjom golf igrališta na tom prostoru naše Hrvatske, mogu dakle zaista odgovorno reći da ne bih volio biti u koži jednoga gospodina Ladića, Koljevića apostrofiram ili dobrim dijelom drugih potencijalnih investitora koji upravo zbog razloga a to je nemogućnost kupnje dijela površina koje su potrebiti za izgradnju golf terena već godinama ne mogu takovu investiciju realizirati zaista sa punom odgovornošću dajem potvrdu ovakvog prijedloga zakona koji konačno omogućuje da se po tržnim uvjetima kupi zemlja ili onda imajući u vidu da je to interes Republike Hrvatske se i u datim momentima i izvlasti kako bi takova investicija mogla biti operativno moguća i kao takova ući u realizaciju. Svakako da kada govorimo o mogućnosti da se i lokalna samouprava, dakle općina ili grad na neki način natjera da i ona proda dio zemljišta kao takovog a da se zaokruži investicijska cjelina smatramo dobrodošlima jer na taj način, a lokalna samouprava da vas podsjetim i sama svojim prostornim planom omogućila taj zahvat u prostoru onda je to na neki način i njezina aktivna uloga da se uključi u jednu takovu investiciju odnosno moguću izgradnju. Do sada je uvijek kod nas bitno pitanje bilo, a i danas se provlači kroz ovu raspravu, jeste pitanje urbanizacije, odnosno izgradnje stambenih objekata koji bi onda investitor kroz prijedlog zakona do 25% mogućeg građevinskog područja mogao enormno zaraditi, ali ako smo dobro pročitali prijedlog ovoga zakona točna je činjenica da osim ugostiteljsko turističkih djelatnosti, djelatnosti vezane uz sam golf, takova prenamjena nije moguća i ona je kao takova određena zakonom što bitno smanjuje mogućnost investicije u tom smjeru. ja ću biti iskren pa reći da je kroz zadnjih 5-6 godina kod mene u Zaprešiću bilo 20-tak potencijalnih investitora i ulaganja u golf. Kao što je kolega Kajin rekao, izgradnja kvalitetnog i dobrog golf igrališta mjeri se milijunima eura pa i desecima i nema investicije u izgradnju golf igrališta ako i nema adekvatnog adekvatnog i opravdanog ekonomskoga interesa u najvećem broju slučajeva u Republici Hrvatskoj. Jer izuzetaka je bilo do sada i kod nas u našemu gradu gdje smo upravo kao grad napravili golf vježbalište, ali u jednom drugom ozračju povijesnog kompleksa "Novi dvori" te smo tako na taj način započeli i obnovu. U tom kontekstu je i mogućnost da kroz zakon se odredi i mogućnost etažirane i prodaje dijela komercijalnih objekata kako bismo u ovo vrijeme, a a svi smo svjesni i suglasni o tome da gospodarstvo i gospodarstvenici kubure sa investicijama, sa kapitalom, da se omogući eventualna manja zaduženost i pribavljanje potrebnih obrtnih sredstava za sam rad i razvoj investicije kako one eventualno ne bi došle u pitanje. Kolega Kajin, a drugi put ga apostrofiram, dobro rekao i pita je, zašto nema golfa u Hrvata. Golfa u Hrvata nema zato što do sada na adekvatan način investitori nisu mogli ekonomski interes uz uvažavanje razvoja golfa, to je dakle i povrat investicije kroz postojeću zakonsku proceduru i uvjete koji su ovdje kod nas ostvariti i realizirati. Ovim prijedlogom zakona u ovakvim mogućnostima i ovakvoj situaciji sada tu mogućnost stvaramo te vjerujemo da ćemo u vremenu koje je pred nama, imati na adekvatan način ulazak u golf biznis, ali isto tako i ukupnu korist za hrvatske građane. Ja ću ovdje reći, a isključivo je bilo riječ dakle o turističkom segmentu da je to razvoj sporta. Nakon što smo napravili golf vježbalište, samo golf vježbalište u Zaprešiću učlanili smo 150 članova i danas su aktivni oni koji igraju golf u Zaprešiću prvenstveno građani Zaprešića. Da su danas najbolji … /Ne razumije se./ … Hrvatskoj i ovdje smo izbili još nešto famu isključivo tome da je golf elitni sport, dakle sport bogatih ljudi isključivo. Kod nas smo dali izuzetan naglasak na mlade ljude te i na taj način kroz niske cijene, kako upisnine tako igranja golfa pridobili za još jedan sport koji je u Europi i razvijen i etabliran. Ovdje sam se dotakao i segmenta dakle koji se zove javni golf i činjenica je da u Europi osim onog koncepta, a to je a) zatvoreni golf klubovi sa posebnom klijentelom, otvoreni golf klubovi, veliki segment upravo ima i javni pristup i pojedine države golfa asocijacije upravo i daju i aludiraju na tu javnost, dakle da što je veći broj mladih ljudi uključe u aktivno igranje golfa i kao što je zaista tenis prije 30 do 40 godina bio elitni sport, a danas to više nije, naglasak je da se i u kontekstu golfa u vremenu koje je pred nama pokuša raditi na sličan ili isti način. Iz svega ovoga što sam do sada rekao mogu potvrditi da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati donošenje zakona po hitnom postupku. Gospodine predsjedniče, hvala. Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo ja bih ispravio jedan navod kolege Turka koji je rekao da će, da se ova etažacija koristi zato da bi se investitori morali manje Ja sam uvjeren da se ova odredba u zakonu koristi zato da bi se stvorio ekstra profit prodajom nekretnina na golf igralištima. I kažem još jednom da je ovaj zakon na snazi, u Zagrebu bi bila legalna prodaja kuća na golf igralištu u Blatu. Zbog toga što to nije bilo tako definirano do sada, nisu ih mogli prodati i to je jedini prijestup koji su oni tamo bili napravili. I zato mislim da nije zaduženje ili pomoć u investiciji ključna intencija ovog zakona, nego da se stvori ekstra profit za one koji će sutra investirati u golf igrališta, a to nisu golferi nego oni koji će raditi apartmane, kuće itd. Hvala lijepo. Potpredsjednik Doma, gospodin zastupnik Josip Friščić u ime kluba HSS-a. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno zakonski prijedlog koji je pred nama za nas predstavlja određeni izazov. Mi znamo koje smo si ciljeve postavili, pratimo što rade drugi, a vrlo često kada to treba sprovesti kod nas instalirati onda zastajemo, tražimo svoja rješenja ili tražimo onakva rješenja koja nigdje drugdje nisu prihvatljiva i vrlo često onda tako i projekti odbijaju one koji su za njih zainteresirani, postaju neisplativi ili ono što mi znamo reći često smo mi oni koji tražimo da nam se prizna patent da smo izmislili toplu vodu. Nije nam se to dogodilo na jednom projektu. Sjetite se samo kada smo krenuli, krenula određena akcija izgradnja bazena i tada je trebalo otići u Njemačku ili Austriju i čuti, oni su rekli ako gradite kompleks od tisuću kvadrata onda napravite barem morate graditi od tri tisuće, jer dvije trećine moraju biti komercijalni sadržaji da bi to bilo isplativo. Ne, mi smo otišli onu tisuću i onda svaku godinu proračun ulaži, daj i priča je kako to je drugdje isplativo, a kod nas nije. Da ne govorim o onim akcijama kada je riječ o zbrinjavanju komunalnog otpada. Ako je Europa rekla nema isplativog zbrinjavanja za manje od 500 tisuća, ali mi imamo u prostornim planovima i za 50 tisuća i za 5 tisuća stanovnika. Samo nitko ne želi izračunati koliko to košta i tko će to na kraju platiti. I zašto radim sad ove usporedbe? Zato jer desetci su golf igrališta u Europi za koje vjerujem da su predlagači zakona razmotrili, osjetili, vidjeli i ugradili. Jer ono što su zadane brojke, što su površine, broj rupa izgrađene površine, da sve to skupa ima svoj smisleni sadržaj i funkciju, takve odnose kvadrata treba osigurati ovdje. I ja sam uvjeren da su predlagači upravo to uradili jer mi smo i sad i danas i večeras u Saboru počeli špekulirati da li je to 15% izgrađenosti, 20%, 25%. Ja ne bih htio biti među onima koji će na taj način u ovom projektu špekulirati. Sigurno je da smo si mi zadali određene ciljeve i da su nam neki drugi odredili pozicije. Što to znači određene pozicije? Ako netko ima malo veza i poznanstva može otići do Beča, do instituta koji je za potrebe Europske unije snimao europske regije, a zemlje u tranziciji su uzete u cijelosti kao regije i radio za njih, za nekoliko desetljeća unaprijed snimku održivosti života na tim prostorima i namjene pojedinih prostora unutar Unije i onda kada je riječ o Hrvatskoj naša je perspektiva u okviru te vizije razvoj poljoprivrede, prerađivačke industrije i turizma. I sada je stvar kako ćemo se mi tu postaviti. Možemo tu šansu, ja vjerujem da ćemo je iskoristiti, a možemo je i prepustiti. I zato mi s ovim zakonom kasnimo. Kasnimo, jer ga je trebalo donijeti ranije kada su i prve smjernice donijete, ali opet bolje ga je donesti sada nego da nam se događa da se ovi objekti, ova igrališta naprave, a onda moramo …/Govornik se ne razumije./… žmireći nešto sankcionirati, kao da nečega nema, a već ima. Sigurno je i to da svoj cilj u turizmu, a ja mislim da smo ga u program Vlade unijeli primaknuti se prema 12 milijardi eura nemoguće je ostvariti ako ćemo ga realizirati kroz izgradnju apartmana, samouređenje plaže koje moraju biti uređene i priču o lijepom moru, jer to je aktivnost u najboljim uvjetima od 15.6. pa do 15. rujna, a želja nam je da ta aktivnost traje kroz cijelu i kroz sadržaje koji su mogući. Osim toga, na turističkom tržištu u ponudi, ali bolje reći u potražnji nastaju promjene. Ljudi žele aktivni turizam. Ljudi žele sportski turizam. Ljudi žele ekstremne sportove itd. za vrijeme odmora. Za sve to imamo šanse, ali za to treba stvoriti i određene mogućnosti da oni koji dođu da mogu to konzumirati. Sigurno je zbrajajući prostorne planove jedinica lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj 62 su za planirana golf igrališta. Vrlo teško će se ona realizirati, barem ne u jednom kratkom periodu, ali sigurno je i to da ono o čemu je kolega Kajin govorio da za tri, četiri, pet igrališta u Hrvatskoj postoje zainteresirani investitori i postoje uvjeti da se pristupi njihovoj izgradnji. Ali, treba reći i to. Svaka kuna ili svaki euro koji će se uložiti u ove sadržaje, a to nisu ulaganja iz državnog proračuna, nego to su privatna ulaganja, to je u pravilu strani kapital koji će potaknuti investicije, on on multiplicira i u ostale sadržaje, jer golf spada u skupinu elitnog turizma, po svojim potrošačima. On traži aerodrom, traži cestu, traži hotel visoke kategorije, traže restorane sa kvalitetnom ponudom. I to stvara šansu, otvara mogućnosti drugim djelatnostima oko sebe i to veoma značajne i perspektivne. Neki govore nismo se povezali nije u ovo uključen hotelijerski sektor. Kako gdje. Ja sam razgovarao s nekim hotelijerima i oni su upravo nabrajali ove prepreke koje su dosada bile isticane, neriješeno pitanje turističkoga zemljišta, neriješena mogućnost formiranja parcela potrebne veličine za ovakve sadržaje i samim time onemogućavanje pronalaženja partnera koji bi zajedno ušli u realizaciju ovakvih poduhvata. A ako samo gledamo pobrojana četiri igrališta, to je 300 milijuna, oko 300 milijuna eura ulaganja, onda je jasno da je to naslonjeno i oni koji grade infrastrukturu, da je tu šansa i za našu građevinu. I ako će u jednom sektoru će u jednom sektoru doći do smanjenja potreba, ovo su upravo sektori gdje se te potrebe mogu otvoriti i ja vjerujem da će se to i dogoditi. I zbog toga smatram da što se tiče ovih tehničkih stvari, da će nam Vlada, da će nam ministar i njegovi suradnici upravo usporedbom na druge zemlje, na druga područja, jer tu nemamo iskustva da će nam dati uvjerljive odgovore, a kada je riječ o ideji, o potrebi donošenja ovoga zakona, klub HSS-a će zakon podržati i glasati za njegovo usvajanje. Hvala lijepo.

da sve koji propituju sadržaje zakona proglasi neprijateljima fonda, rekao je da investiranja u izgradnju golf igrališta nisu državne investicije. 62 golf igrališta sa 85 hektara u minimumu je 5 tisuća 276 hektara poljoprivrednog zemljišta pretvoreno bez naknade za prenamjenu i bez naknade vodnog doprinosa je direktna investicija države u privatnu imovinu. A s obzirom na planiranu izvlaštenje vlasnika čak je i doprinos građana Hrvatske koji će po bestijalno niskoj cijeni pomagati investitoru da izgradi golf igrališta. Država dakle gubi u proračunu planirana sredstva. Drugi ispravak gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Friščić je rekao da je u razgovorima sa određenim hotelijerima znači da postoji podrška hotelijera. Ja znam gospodine Friščiću da postoji jedna udruga koja se zove Hrvatska udruga hotelijera i restoratera, koja okuplja sve hotelijere veće u Hrvatskoj. Postoje još i mali hoteli koja je uputila pismo Ministarstvu turizma i žali se što ih nisu konzultirali oko donošenja ne samo ovog zakona, nego i zakona koji smo prije prije ovoga donijeli. I zbog toga sam rekao da ovaj zakon nije napravljen u suradnji sa relevantnim čimbenicima u turizmu. U ovom smislu onima koji od turizma žive i onima kojima bi to trebalo biti u interesu.

Poštovani kolegice i kolege, uvaženi predstavnici Vlade. Raspravu ću početi s jednim vrlo jednim pitanjem. Po čemu je to prijedlog Zakona o golf igralištima o kojem danas raspravljamo, dokument od iznimnog javnog interesa? Vrlo pažljivim iščitavanjem ovog dokumenta nisam uspjela naći nikakav suvisli odgovor na ovo vrlo jednostavno pitanje, a neosporna je činjenica da nam se ovaj prijedlog zakona od strane predlagatelja, a to je Ministarstvo turizma, odnosno Vlada Republike Hrvatske servira upravo kao dokument od iznimno javnog interesa. To je između ostalog vidljivo i kroz forsiranje hitne procedure ovog dokumenta, iako se ne radi o zakonu s europskim predznakom, a ni o zakonu o kojem ovise životi i sudbine hrvatskih građana i građanki. Predlagatelj je javni interes pronalazi u argumentu da je turizam strateška gospodarska djelatnost za Hrvatsku, da je u našem iznimnom interesu da se turistička sezona u Hrvatskoj produži, a čarobni štapić koji će to omogućiti upravo je masovna gradnja golf igrališta po cijeloj Hrvatskoj bez ikakve strategije, plana i reda. Prostornim planovima naših gradova i općina predviđena je gradnja čak 60 golf igrališta u Hrvatskoj, a to je brojka koju zazivlje i ovaj prijedlog zakona, kada nam posluže podatke o prosječno prosječno 6 do 7 golf igrališta na milijun turista, što je navodno prosjek u turističkim i mediteranskim zemljama. Ukoliko to primijenimo na Hrvatsku koju je 2007. godine posjetilo navodno nekih 11 milijuna turista, dolazimo upravo do famozne brojke od 60 golf igrališta. Gdje? Pa zna se. u atraktivnim obalnim Jadranskim područjima, u kršu i tik uz obalu mora. A koliko će izgradnja 60-ak golf igrališta koji sukladno ovom zakonu postoje objekti od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku imati negativnih učinaka na okoliš, u ovom se prijedlogu zakona opće ne govori. A upravo su negativni efekti na okoliš i prirodu glavni razlozi zbog kojeg su zemlje Europske unije u posljednjih nekoliko godina znatno ublažile svoj entuzijazam prema izgradnji novih golf igrališta. Jer golf igrališta zahtijevaju iznimno puno navodnjavanja, održavanja monokulturne trave, traži upotrebu velikih količina razno raznih kemikalija, fertilizanata, hebricida i pesticida kojima se sustavno truju vode, posebice iznimno vrijedne podzemne vode u krškim područjima, te trajno zagađuje tlo. Treba li podsjetiti da gradovi i općine na obali Jadranskoga mora, već danas imaju iznimno velike probleme s opskrbom vode u ljetnim mjesecima, kada na relativno mala područja doputuje veliki broj uglavnom ekoloških neosviještenih i needuciranih turista u već poznatoj maniri masovnog turizma a la Cro. Što će biti s opskrbom vode u tim krajevima ukoliko sagradimo toliki broj golf igrališta? Razlozi zbog kojeg se protivim ovom prijedlogu zakona nisu samo motivirani željom za zaštitom i očuvanjem okoliša, već i željom da se očuva prostor kao iznimno vrijedan, rekla bih najvredniji hrvatski resurs, posebice kada govorimo o atraktivnom obalnom području. A neosporna je činjenica da se ovim prijedlogom zakona taj prostor ugrožava. Naime, ovaj zakon upravo nevjerojatno liberalan u pogledu izgradnje i prodaje apartmana i vila koje se sasvim očigledno planiraju masovno graditi u sklopu golf igrališta i to na površini od 25% ukupne tlocrtne površine igrališta. S obzirom da predlagatelj predviđa da golf igralište mora imati minimalno 85 hektara a što nije u skladu s praksom drugih zemalja na kojima se susreću igrališta s 18 rupa na nekih 60-tak hektara, dakle to znači da se dopušta gradnja apartmana i drugih popratnih sadržaja na gotovo 20 hektara što je jako veliko građevinsko područje u iznimno atraktivnim područjima. Drugim riječima, dobro došli u betonizaciju i apartmanizaciju na hrvatski način, ili loša vijest za hrvatski prostor ali odlična vijest za investitore gladne profita. Tim investitorima gladnima profita ovaj prijedlog zakona ide na ruku još jednom upravo nevjerojatnom odredbom ovog prijedloga zakona. To su odredbe koje se tiču izvlaštenja. Člankom 9. je naime propisano da se dopušta izvlaštenje za potrebe izgradnje golf igrališta do 20% ukupne površine igrališta a to je opet jako, jako puno. Smatram da je u tom smislu nužno podsjetiti da se mjere izvlaštenja koriste za realizaciju iznimno važnih projekata od javnog interesa poput koridora infrastrukture, cesta, magistralnih vodova a golf tereni barem u svijetu u kojem ja živim nipošto nisu objekti od takvog javnog interesa. Zašto? Zato što golf terene koristi relativno mali broj ljudi uglavnom većih platežnih sposobnosti zato što je realizacija golf terena investicijski, prostorno i okolišno iznimno invazivna a dodana vrijednost koju društvena zajednica može imati od realizacije takvih projekata je iznimno mala. U tom smislu zaključujem kako je realizacija golf terena posebice kada se oni grade stihijski i nestrateški a što će biti slučaj u Hrvatskoj iznimno štetna za interese šire društvene zajednice. Ili drugim riječima, velika ulaganja, minimalna korist. Na golf terenima se ne zapošljava veliki broj ljudi od čega bi lokalna zajednica eventualno imala koristi a potrošnja resursa je enormna. Predlagatelj nam u zakonu sugerira kako su prihodi od golf turizma veliki pa bi valjda jezičac na vagi profita trebao prevagnuti utege štete na okoliš i prostor na drugoj strani vage. No, kada je na odboru predlagatelju postavljeno pitanje koliko su dosadašnji prihodi i gospodarski benefiti postojećih golf igrališta na Brijunima i u Krašiću te u Blatu predlagatelj na to pitanje nije odgovorio. Možemo samo sumnjati zašto, da li zbog toga što su prihodi zanemarivi ili zato što niti nema podataka o tome. Ne znam koja je od te dvije varijante gore jer prema jednoj znači svjesnu i stravičnu prijevaru i izdaju javnih interesa a druga podrazumijeva nevjerojatnu nepripremljenost nadležnih institucija izvršne vlasti koji u masovni golf projekt projekt ulijeću kao guske u magli. Slijedom svega prethodno rečenog moram postaviti ovo pitanje. Kome je uopće u interesu ovaj zakon jer ovaj zakon definitivno nije u interesu hrvatskih građana i građanski a nije u interesu ni hrvatskog turizma pa tako ni hrvatskog gospodarstva. Mislim da nam je svima koji danas raspravljamo o ovom zakonu jasno kako je ovaj zakon u isključivom interesu krupnog kapitala, posebice golferskih investitora i građevinskih lobija kojima se putem ovog zakona širom otvara polje mogućnosti jednostavne betonizacije i apartmanizacije iznimno vrijednog prostora i to uz svesrdnu asistenciju državnih struktura. No, posao državnih struktura nije da brani partikularne interese uskih uglavnom elitistički usmjerenih lobija već da brani javni interes svih hrvatskih građana i građanki. A taj je interes očuvani okoliš i prostor i sprječavanje nove perfitne pljačke resursa koji ovaj zakon legalizira.

sa ovim vašim izlaganjem pogotovo što se ide sa jednim namjerom da se zakon proglasi da je to zbog javnog interesa a ono zapravo nije javni interes, on je pojedinačni i privatni interes. Sve ono što ste rekli stoji, dakle od toga da ćemo imati izvlaštenje, da će se koristiti određene olakšice, neće se plaćati prenamjena poljoprivrednog zemljišta a malo prije smo raspravljali, samo prije neki sat kako treba sačuvati poljoprivredno zemljište. Dakle, izgrađenost golf igrališta bit će pretežno na Jadranu. S jedne strane imamo betonizaciju i izgradnju apartmanskih naselja. S druge strane ćemo izgraditi golf igrališta. Svi koji imalo znaju šta su golf klubovi uz igrališta se grade hoteli koji su hoteli klubova zatvoreni, ograđeni, imaju svoju klijentelu koja uopće nema nikakav odnos sa okolinom. Prema tome, ono što će se eventualno zapošljavati i to na određeno vrijeme to će biti cadyi odnosno nosači golf palica i oni koji će povremeno kositi i tretirati travu na tom igralištu.

Evo, treba odgovoriti na pitanje zašto Hrvatska nema nijedno golf igralište. U svih ovih 18 godina od samostalnosti Hrvatske nije se uspjelo napraviti nijedno igralište i ovaj zakon želi odgovoriti upravo na to pitanje zašto nismo bili kadri napraviti golf igralište niti u priobalju a niti u kontinentu. Bilo je pokušaja i govori se da ima golf igralište u Krašiću i doista ima jedno golf igralište u Krašiću ali nije završeno, nije kompletno. Ne može se upotrijebiti za jedan recimo bolji turnir. Tu pored Zagreba u Blatu imamo u gradnji jedno golf igralište koje će biti skoro gotovo. Na Brijunima imamo golf igralište koje nije pravo golf igralište jer grinovi su od pijeska, nisu zatravnjeni jer na Brijunima nema vode. Znači, Znači, predlagači kad su išli ovaj zakon raditi htjeli su omogućiti da se u Hrvatskoj napravi golf igralište. Moram reći da Hrvatska ima veliku šansu povezati golf i turizam, naročito upotrijebiti golf korisno van ljetne sezone odnosno u zimskoj sezoni kada u susjednim zemljama Austriji, Njemačkoj, Italiji, Mađarskoj i Sloveniji se ne može igrati golf jer su takove vremenske prilike kod nas na moru, na priobalju čak i na otocima se golf može igrati. Znači, sa golfom se može produžiti turistička sezona i nije točno što neki kažu da se na golfu zapošljava jako mali broj ljudi i da nema ekonomske koristi od takovih objekata. Ako računamo da u Europi ima 7 milijuna ljudi koji igrali golf samo jedan mali broj koji bi došao igrati kao turisti u Hrvatsku sigurno da bi hrvatski turizam ostvario vrlo dobar prihod. Dalje moram reći da ovdje su neki, neki su spominjali da će ovaj zakon omogućiti neku divlju gradnju, betonizaciju oko golf igrališta. Mora se naglasiti da će gradnja golf igrališta i dalje biti u okviru prostornih planova i to je ono što sam htio gospodinu Koračeviću pojasniti da neće, to ne znači da će se 25% golf i izgraditi za objekte. Objekti će se i dalje graditi po prostornom planu. Onako kako je prostorni plan predvidio. Dalje moram reći da samo 52%, otprilike 52% u prosjeku terena od cijeloga kompleksa samo 52% je je teren na kome se igra golf. To govorim zato jer ovdje su prije mene govorili o velikom zagađenju koje golf igralište može izazvati. Svaka industrija sa sobom nosi i zagađenje. Tako nosi i golf, ali to ne znači da će to zagađenje biti prekomjerno i da se o tome ne brine. Ova Vlada i ovo Ministarstvo zaštite okoliša je u ovih zadnjih 5 godina pokazalo brigu o okolišu i samo kada, kada se sjetimo što je napravljeno sa plastičnim bocama i limenkama, na koji način se Hrvatska očistila od toga to znači da i Vlada misli da ekološki zaštiti, da zaštiti i zagađenje koje bi se moglo dogoditi na golfu. Još bih htio spomenuti, ovdje je sada u replici gospođa zastupnica rekla da je to elitni sport, da su to zatvoreni klubovi u koje drugi ne mogu dolaziti, to jednostavno nije točno. Mi i u ovo malo što imamo objekata kao u Zaprešiću i na Blatu može svatko doći, bilo tko. To su otvoreni klubovi. A bilo bi možda zgodno da i naši gradovi, naše županije razmisle o gradnji javnih igrališta znači koje ne bi izgrađene od privatnih investitora nego bi bili izgrađeni od države ili od županije ili od grada. moram, moram reći da golf u svijetu naročito u Europi u zadnjih 20 godina je doživio zbilja procvat. Preko 100% se povećao broj ljudi koji igraju golf. Povećali su se i prihodi na na golf igralištima. Povećali su se i prihodi onih koji se bave turizmom. To su najbolji pokazatelji Turska i Portugal koji imaju golferski turizam. Ja se nadam da ćemo s ovim zakonom uspjeti konačno u Hrvatskoj napraviti takovu klimu da se u sljedećih nekoliko godina izgradi barem 4,5 golf igrališta ako ne i 20 i ovdje je netko rekao da je u planu 62 golf igrališta. Pa daj Bože da se to obistini. To znači da bi jako veliki kapital ušao u Hrvatsku i da bi se zaposlilo jako puno ljudi. Ne mislim da se mogu preko noći i da se vrlo brzo može napraviti golf igralište. Mora se znati da barem četiri godine traje gradnja golf igrališta. To nije, golf igralište se ne može napraviti tako brzo kao jedna građevina, kao recimo «Arena» u Zagrebu. Za golf igralište treba ipak malo više vremena. I zato se nadam da će zbilja ovaj zakon omogućiti da u sljedećih nekoliko godina mi u Hrvatskoj dobijemo golf igrališta. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda. Uvaženi zastupnik kolega Boris Šprem. Izvolite. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. uvaženi zastupnik kolega doktor Zubović je rekao da u Republici Hrvatskoj ne postoji ni jedno golf igralište.

Hvala. Kolega Zubović vi ste se na početku vašeg izlaganja zapitali onako iskreno kako je kolega Šprem to isto naglasio da zašto mi nemamo golf terene u Hrvatskoj? Imamo ih planiranih ali nemamo izrealiziranih. Zato što investitorima u golf terene nije cilj sagraditi golf teren nego je cilj sagraditi vile, apartmane i ostale objekte popratnog sadržaja koje se sad tako nazivaju u ovom zakonu i to je cilj izgradnje golf terena. Nažalost. Ti su investitori nailazili na jako velik broj prepreka što u prostorno-planskoj dokumentaciji, što u visokom, visokim cijenama zemljišta i ostalih doprinosa i zato su ti projekti tako slabo, usporeno išli. Evo ja se nadam da ću vas malo prosvijetliti u toj vašoj skepsi zašto nemamo golf terena? Ali bez brige sigurno ćemo ih sada imati na pregršt. Hvala.

Vi ste rekli: «Zato što investitori žele izgrađivati objekte i prodavati.» Ali se pitam zašto u Sloveniji ima 11? Zašto u Austriji ima stotinu? Zašto u Irskoj ima 341? To je pitanje zašto tamo ima? Zašto kod nas nema? Iskoristit ću ovu repliku da gospodinu Špremu kažem da, gospodine Šprem u Hrvatskoj imaju dva golf igrališta i ja na njima redovito igram ali nisu kompletni. Golf igralište u Krašiću ima samo igralište. Nema klupsku kuću. Nemate se gdje oprati, nemate gdje otići na toalet. na Blatu igralište još nije gotovo, nije zatravnjeno i momentalno to igralište ima problem onih kuća okolo. Prema tome ta igrališta nemaju uporabne dozvole, ali mi na njima igramo već 10 godina gospodine Šprem. Hvala lijepo. Gospodin Zubović je rekao da ovaj zakon neće ništa promijeniti, nego da će gdje se šta može graditi, odrediti prostorni planovi. Gospodine Zubović, u prostornim planovima će vam pisati golf igralište ili sportsko-rekreacijska zona golf, a vi ste sad ovim zakonom definirali šta to sve je golf igralište u užem i širem smislu. A u članku 2. golf vam u širem smislu, znači je klubska kuća i da sad ne čitam dalje ugostiteljsko-turističke građevine namijenjene smještaju koje mogu biti najviše izgrađene do 25% što govori da ovaj zakon definira da vi sada tu gdje igrate golf na Blatu kuće će vam ostati i dalje, jer ne zauzimaju 25% prostora, nego će se moći još izgraditi i više i na neki način će se moći kapitalizirati jeftino zemljište za skupu prodaju kvadrata u tim apartmanima. Tako da ništa neće prostorni planovi definirati. Ovaj zakon je definirao to da se može graditi. Odgovor na repliku, kolega Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Kolega, kad bi to bilo tako ja kako vi kažete ja bih bio protiv zakona. Ne, jer to nije tako. Vi ne razumijete. Izgrađenost na terenu će se određivati, količina izgrađenosti će se određivati urbanističkim planom. Ovaj zakon ne određuje što će se tamo graditi. Urbanistički plan može reći da će tamo biti samo 5% izgrađeno. Ako bi bilo ovako kao što vi sada povezujete to bi bila katastrofa. Mi to ne bi htjeli jer ni mi ne želimo jednu bezumnu izgradnju. Mi želimo da se može graditi, da se golf igrališta naprave. Golf igrališta nisu profitabilna i netko tko želi napraviti golf igralište mora zaraditi novac na neki drugi način, a to je da napravi hotel na tome, jer mu treba 20 godina da isplati golf igralište. Ako plati zemlju, ako plati sve doprinose i dok to igralište napravi. Razumijete? Hvala lijepo. lijepo. To je ono kako mi kažemo govorimo istim jezikom, ali različito čitamo, jer ono do je odmah kod nas preko. O.k. Idemo za raspravu se prijavila uvažena kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo za raspravu. Dalje se za raspravu javila Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. U ovom prijedlogu zapravo je prevelik naglasak stavljen na to kako se u stvari domoći jeftinog, atraktivnog zemljišta da bi se na njemu ostvario višestruki profit. U uvodnom dijelu bih izrazila zapravo jednu dvojbu oko uvodnog teksta ovog Prijedloga zakona o golf igralištima gdje se mi kao Hrvatska stavljamo u grupu znatno većih država koje zasigurno imaju i veće površine koji ne mogu naći bolju primjenu od golf terena. Također se i u diskusijama i u ovom zakonu provlači ideja kako bi se golfom produžila turistička sezona, a što je u stvarnosti nemoguće, jer više od naših želja i snova klimatski uvjeti rade protiv nas. Ovaj prijedlog zakona o golf igralištima u samo 16. članaka zapravo širom otvara vrata uništavanju i rasprodaji i grabeži hrvatskog prostora. I ovaj zakon izgleda kao da piše ili kao da ga je napisao interesni lobij. Ponavljam tvrdi se da je, da nam golf pruža mogućnost još uspješnije gradnje imidža Hrvatske, da je ozbiljan minus hrvatske turističke ponude i naravno traži se precizno rješenje u ovome da se donosi zakon po hitnom postupku, da se proglašava izgradnja golf igrališta od posebnog interesa Republike Hrvatske, da se izvlašćuju nekretnine i naravno etažiranje ugostiteljsko-turističkih građevina. Htjela bih reći par primjedbi na pojedine članke, pa članak 1. ne ostavlja mogućnost postojećim vlasnicima ulaženje u partnerski odnos sa investitorom ili mu se ne ostavlja mogućnost zamjene zemljišta na drugoj lokaciji. Članak 3. prevelika je izgrađenost površine. Upitno bi bilo možda istu svesti na nekakvih 15% što smo i malo prije čuli, pogotovo ako govorimo o mikro lokaciji. Recimo kod nas Srđ gdje u njegovom podnožju već imamo ponekad i prezasićenost posteljama kroz hotele i apartmane. Zatim članak 9. opet se i tu pretjeriva sa postocima, odnosno smatram da se za tako jedan megalomanski projekt 20% nedostujućeg terena kojeg bi bilo moguće izvlastiti za realizaciju projekta. Nije ništa drugo nego podilaženje potencijalnim investitorima a koji biva često je i upitnih financijskih sposobnosti. Nigdje naravno nema spomena ni o ekologiji, o potencijalnim ekološkim opasnostima, o opravdanosti državnog ulaganja u infrastrukturu, a ja bih se opet osvrnula na moj Dubrovnik koji zapravo ima vrlo malo i potencijalnih površina u okviru općine i zapravo cijele za izgradnju društvenih stanova i objekata od opće upotrebe. Ono što me isto tako brine možda sam propustila, ali ne spominje se niti primjerice elaborat o ekološkoj prihvatljivosti izgradnje golf terena na određenoj mikro lokaciji niti se zapravo, niti što se događa u trenutku kada realizirani projekt uređenja golf igrališta doživi na primjer svoj fijasko. Što onda sa kontaminiranim područjima, sa objektima kojima se sada ne može promijeniti namjena. Posebno bih istakla članak 10. prijedloga zakona koji propisuje mogućnost i uvjete pod kojima korisnik izvlaštenja može stupiti u posjed nekretnina koja se izvlašćuje i prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju. tako se propisuje da korisnik izvlaštenja mora samo podnijeti zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom tijelu državne uprave u smislu posebnih propisa o izvlaštenju, a da će mu isto biti odobreno samo ako podnese dokaz da je prijašnjem vlasniku isplaćena naknada sukladno posebnim propisima o izvlaštenju, odnosno da mu je navedena naknada stavljena na raspolaganje. Ja se opet vraćam na Srđ. Kada se tijekom 2004. godine agenti i suradnici koji su bili zainteresirani za prodaju metra kvadratnog na Srđu, nudili su 20 eura po kvadratu, odnosno 750 eura godišnje po hektaru zakupljene zemlje. To je zemljište onda imalo oznaku poljoprivrednog zemljišta. Nakon donošenja gradskih urbanističkih planova, kao i županijskog prostornog plana koji je sve to amenovao, te su površine na Srđu dobile naravno oznaku građevinskog zemljišta čime je vrijednost tih parcela višestruko porasla, pa se mnogi od vlasnika koji su prodali ili dali zemlju u zakup osjećaju prevareni. Sada se ovim zakonom ide i korak dalje. Ako nećeš prodati zemljište po cijeni koju ti ja nudim, onda ću ja stupiti u posjed tvog zemljišta odmah ako takvu sumu prihvatiš. Ali ako je ne prihvatiš, onda ću podnijeti dokaz da sam ti je stavio na raspolaganje tu sumu, odnosno da je možeš uzeti ako hoćeš ili nećeš. Ovim člankom također je propisano da o stupanju u posjed izvlaštenih nekretnina nadležno tijelo donosi rješenje te da žalba protiv tog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje. Malo prije sam spomenula etažiranje jer članak 7. stavak 1. govori o tome, pa za one koji ne znaju, etažiranje je uspostava vlasništva određenog posebnom dijela nekretnine, etažno vlasništvo, te povezivanje tog posebnog dijela sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom, idealnim dijelom nekretnine. Etažiranjem se u ovom slučaju uspostavlja jedinstvo nekretnine, na primjer golf igrališta i objekta koji su na tom igralištu sagrađeni. još ću vas podsjetiti na jedan događaj u Dubrovniku, na jedan skandal kada se naglim izmjenama županijskog prostornog plana površina za gradnju igrališta povećala za 3 puta. Sjetimo se da je izmjena i dopuna plana, da je tu izmjenu i dopunu potpisao tadašnji povjerenik Vlade Republike Hrvatske te Dubrovačko-neretvansku županiju. Prema tome, nije samo suspendirana demokratska procedura, već se nagađalo svašta oko toga. Zaključno mogu reći da ne zbog naziva, jer kako sam negdje pročitala, golf u nazivu znači "gentlemens only, ladies forbidden", ne zbog toga, nego zbog svih primjedbi koje sam izrekla večeras i koje sam čula od drugih, neću podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave za repliku. Najprije uvaženi zastupnik Anton Mance. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima. Pa evo, javio sam se za ovu repliku, ja sam gradonačelnik Vrbovskoga, dakle u Primorsko-goranskoj županiji i mi smo pokušavali napraviti golf igralište. Prema tome, ponukala me ova rasprava o teškim sumnjama, ali gospodin kolega Zubović je dobro govorio o tome, pa bih samo dopunio kako je to ispalo u praksi. Znači, htjeli smo napraviti golf igralište, ali nismo uspjeli riješiti imovinsko-pravne odnose sa 12 osoba. Dakle, ja se nalazim u onom prostoru, dakle kontinentalnom dijelu gdje su napravljeni master-planovi razvoja turizma, znači gdje se pored skijališta spominju i golf igrališta kao mogućnost. Nisam znao ništa o golf igralištima i neke informacije koje sam čuo, čuo sam ih od njemačkog arhitekta koji je došao, pregledao je taj prostor, radi se konkretno kod nas u Severinu na Kupi, možda se ga sjećaju ranije ljudi kad su putovali, pa su znali tamo stati na janjetinu i tako sam čuo mnoge informacije kako treba biti, što je malo igralište, što je veliko golf igralište i te famozne priče o 25%. On je govorio o 10% prostora gdje treba nešto graditi. Ili kako govorimo danas u zoni, 30%. Znači gradi se 30% prostora u zoni, ono ostalo se ne gradi. Ja ne mogu podržati, ne mogu se složiti sa vašim koje vi ovdje ističete. Čak i ovo da li je golf igralište na obali. Pa vjerojatno u ljetnim mjesecima od 11 do 4 se neće igrati. Ja sam predložio tu lokaciju zbog toga što je to jedna blaža puno klima jer je on to htio baš graditi u Vrbovskom i mi smo kao lokalna zajednica i te kako prihvatili. Što biste vi odlučili? Da li graditi golf igralište ili tvornicu … /Govornik se ne razumije./ … Pa valjda golf igralište. Koliko se zapošljava? To sam isto čuo od njih, najmanje 20 osoba, mlađih osoba koje trebaju znati neki jezik i tako dalje. Blizina, korištenje resursa vode i ostaloga. Ja vam tvrdim da krivo govorite o tome, govorite teoretski, u praksi ja vam mogu reći, ja pozivam te, i nismo uspjeli riješiti, vidim da ćemo ovim zakonom riješiti, znači tih 12. Mi smo ubiti oštetili ono područje, pa što ćemo tamo graditi onda ako smo sve planove napravili i mi i županija, a sada to nećemo dalje graditi. A što ćemo onda graditi? Ako nećemo napraviti to skijalište, ako nećemo napraviti golf igralište. I tu se s vama ne mogu složiti. Ja ću podržati ovaj zakon i za nas je, za moj grad je taj zakon prihvatljiv. Možda ima nekakvih sitnica, ali one nisu bitne, **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Pa ovako, svaka sredina ima, hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, svaka sredina ima svoje probleme, međutim ja sigurno nisam niti za izvlaštenje niti tih 12 ljudi koji bi dali po određenoj cijeni, pa sutra sigurno skuplje. Hvala. Hvala lijepo. I sljedeća prijava replike, uvažena kolegica Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažena, poštovana i draga kolegice Šimac-Bonačić, vi se pitate zašto ovaj prijedlog zakona predviđa izvlaštenja? Evo ja ću vam se potruditi da vam zorno prikažem kako će to u praksi biti. Famozni golf teren kempinskih hotela na području mog grada, odnosno na području Savudrije blizu čega ja živim i na žalost sam jako dobro upoznata sa tom problematikom, prostire se na oko 90 hektara zemljišta i nedavno smo otkrili da su dvije parcele u tom obuhvatu u vlasništvu grada. Radi se o parcelama od oko 3 hektara uz obalni pojas koje su unutar već urađenog golf terena. Grad počinje pregovarati s investitorom, ocijeni prodaje tog terena i odjednom investitor kaže ne, mi više nismo zainteresirani. Svi su u sto čuda kako oni ne žele kupiti ono gdje su oni investirali i onda dođe ovaj prijedlog zakona, i mislim da nam je svim jasno što će izvlaštenje značiti u ovom zakonu i u ovom konkretnom primjeru. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, nema potrebe. Onda dajem riječ uvaženoj kolegici Vrbat Tanji koja se javila za raspravu. Izvolite kolegice. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, gospodine ministre sa suradnicima. Evo, već sam ponešto imala prilike reći o ovom zakonu i moram reći da ovako osobno dosta dira i moram jednostavno ustvrditi da ga ja smatram skandaloznim. To što vi mašete iz klupa i govorite da će obuhvat iz građevnog zemljišta biti, moć biti 5%, moć biti manji, ja u to apsolutno ne vjerujem i pozivam svatko tko hoće neka dođe i nek vidi koja će apartmanska naselja nastati u obuhvatima tih golf terena. Evo dođite. Nabavit ćemo i janjetinu evo kaže kolega da sliči na janjetinu, pa bit će i tamo. Ovaj zakon me jednostavno podsjetio na ono šta pravnici zovu zakone ad persona. To su vam zakoni koji se radi za određene za određene osobe, znači krojene po određenim osobama. Ali ne postoji pravna fraza koja bi se rekla da su određeni zakoni krojeni po potrebama određenih investitora. Ja ovaj zakon smatram da je zaista rađen i skrojen po potrebama investitora u golf terene. Na žalost tu se ne radi o poboljšanju turističke ponude niti stvaranju Hrvatske kao elitne turističke destinacije što svi želimo onako deklarativno smo svi za to. Ja osobno zaista jesam za to, ali smatram da ovim zakonom najmanje što ćemo dobiti, dobiti ćemo to. Mi smo po cijenama već elitna destinacija, a po sadržaju na žalost nismo. Ja mislim da se u ovom zakonu radi jednostavno o brzom, o načinu kako će se na brz, jednostavan, vrlo jeftin način i to pod okriljem ništa manje nego nacionalnih interesa doći do vrlo atraktivnog građevinskog zemljišta. Ja smatram da je ovo Zakon o apartmanizaciji u zaštićenom obalnom pojasu i šire. Čak u samom obrazloženju zakona stoji sljedeće, citiram: Za donošenje zakona po hitnom postupku postoje osobito opravdani državni razlozi, jer o donošenju ovakvog zakona ovisi nastavak izgradnje golf igrališta na državnom zemljištu. Naime o donošenju takvog zakona ovisi okončanje nekoliko započetih investicija za čiju se realizaciju osnovan je čak i konzorcij, a koje su zastale i postoji realna opasnost da se one ne realiziraju. Znači investitori su u opasnosti da ne mogu svoj uloženi ne mogu svoj uloženi kapital. Također o donošenju ovog zakona kaže nadalje u obrazloženju zakona, ovise daljnja moguća očekivana ulaganja ovih investitora u oblik ove turističke ponude koje uvelike ovisi i ukupan razvoj turizma kao strateške grane hrvatskog gospodarstva. Znači eksplicitno se čak i priznaje zaštita investitora na uštrb zaštite prostora, zaštite prirode, prostorno-planske regulative, samih ustavom zajamčenih prava vlasnika zemljišta, lokalnih proračuna i čitavog niza prava naših građana Republike Hrvatske. Nadalje se kaže da o donošenju ovog zakona ovise i daljnja moguća očekivanja ulaganja investitora u oblik turističke ponude itd. itd. Ja smatram da o ovome isključivo zavisi stanje blagostanja blagajne vladajuće stranke koja vodi ovu zemlju. Nitko ovdje nije rekao da su investitori koji grade dva golf terena na području grada Umaga na listi, službenoj listi financijera političkih stranaka, odnosno vladajuće stranke. Oni jesu poslije postali kempinski, ali to su rezidencije "Skiper" i to je opće poznata stvar. To je gospodo prava politička korupcija u pravom smislu riječi. Ovo je eklatantan primjer toga. Protiv toga se treba boriti, a ne protiv onih 100 eura šta daju doktorima, naravno ni ono nije nešto pozitivno, ali ovo je prava politička korupcija, to je ono na što ukazuje Europska komisija i to je ono šta nas veže lancima za balkan i ne da i udaljava nas od Europske unije, a to govorim već ste shvatili zašto, jer ja dolazim iz grada koji ima 15 tisuća stanovnika i na kojem su području planirana čak 4 golf igrališta, dva su u realizaciji, jedno je pred samim otvaranjem. Moji sugrađani to podržavaju, ali ne na ovaj način kako se ti investitori ponašaju prema lokalnoj zajednici i šta smo sve sa njima u ovih zadnjih pa rekla bih 10-tak godina proživjeli. Investitori od dva od tih četiri golf terena kao što sam već rekla i službeni su najveći financijeri vladajuće stranke, stoga mene apsolutno ne čudi da je ovaj zakon skrojen prema potrebama Jer svaki članak ovog zakona, ali baš svaki članak predstavlja rješenje od jednih od pod navodnicima, ja bih rekla problema sa kojim su se susreli investitori tih konkretnih golf terena. U zaštićenom obalnom pojasu gdje se znamo ne može graditi kako tko šta hoće, a plus toga tu se radi i o Piranskom zaljevu gdje su posebni nekakvi još nacionalni interesi koje trebamo zaštititi, u tom obalnom pojasu gradovi i općine, privatnici posjeduju parcele, zemljišta koje već sada imaju vrlo visoke cijene na tržištu, a sada će investitori golf igrališta kao što sam prije u replici kolegici Bonačić rekla, izvlaštenjem, vrlo jednostavnim izvlaštenjem i to prije prije nego šta će se presuditi u korist tog izvlaštenja dobiti za bagatelu taj skupocjeni teren. To je po meni pljačka. Ja ne znam drugi naziv za to i to ponavljam ne radi golfa kao sporta i kao elitne destinacije i ne znam šta sve ovdje još nismo rekli, nego jednostavno radi prodaje apartmana i ostalih nekretnina. ako se uvjerimo u suprotno, ja ću se javno ispričati, jer ovaj prijedlog zakona predviđa da obuhvat golf terena mora imati najmanje 85 hektara a izgrađenost je moguća i do 25% tvrdi ministar klimanje glave da može i manje. Ja čisto sumnjam u to. To će biti siva zona u prostorno-planskim dokumentima gdje će se graditi nemilosrdno, devastirati ponajprije obalni pojas, prodavati nekretnine strancima itd. i to se ne radi o sitnim novcima, o sitnim prostorima. Jer evo ja nisam osobito dobra u matematici, u brojevima, ali znam izračunati. Grad Umag planira 4 golf terena, 85 hektara pa sa 25% puta 4 od 85 hektara to je 85 hektara, pa to je ogromna površina. 85 hektara izgrađenog područja, odnosno apartmana, vila i tko zna čega još. Kaže kolega Zubović treba mjesta gdje će se tuširati, treba toaleta, treba ne znam čega. Pa koliki su te tuš kabine koje će se tamo graditi, ako je to baš u tome problem. Tu će kolegice i kolege nicati čitava naselja, urbicidi i ekocidi na našoj obali. Golf igrališta postaju jednostavno poligoni za izgradnju apartmana i ostalih turističko ugostiteljskih objekata. U ovom prijedlogu zakona piše u obrazloženju da postoje dva golf igrališta trenutno sa 18 rupa te još jedno vježbalište sa 9 rupa. Evo uskoro će se otvoriti i ovaj na području Savudrije, ali to šta više tih golf terena nije izrealizirano je zato što su bahati investitori bespravno gradili, ucjenjivali lokalne vlasti da im se bespravna gradnja legalizira i to uz pomoć Vlade i i ulaze u svađu sa lokalnim zajednicama koje nastoje zaštititi svoj prostor i zato nalaze na velike probleme i zato naručuju ovakav zakon i sad će ga dobiti i i vidjet ćemo svi skupa šta će biti. Na žalost ja mislim da će se samo legalizirati ona bespravna gradnja koja tamo već postoji. Tako da budite bez brige svi koji se brinete, golf igrališta će se vrlo brzo realizirati, a unutar njihovih obuhvata popratni objekti, apartmani, vile za prave, a ja mislim još više fiktivnih golfera još će se brže graditi. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Vidim da vi brinete, pazite da nam ne pucate loptice u Sloveniju, jer onda je ugroženo i ovoj ovoj suglasnosti. Da, dobro. Ovo je mala šala. Imamo tri replike prijavljene. Najprije uvaženi kolega zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite kolega. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovani ministre, predstavnici Vlade. Kolegice Vrbat, ja bih samo malo plastičnije ilustrirao ovo što ste vi maloprije rekli oko 85 tisuća hektara koji će biti izgrađeni u Umagu. Da budemo precizni te 18 tisuća apartmana od 50 metara četvornih, tako da budemo malo precizniji u tom dijelu. Ja se nadam da i moja matematika točna i da se radi upravo o onome što ste vi maloprije rekli, a to je da se pod krinkom izgradnje zapravo golf terena krije sasvim drugačiji zapravo interes, a to je ozbiljna izgrađenost i ponovo novo krčenje državne imovine. Hvala. Dalje, prijavljeni za repliku uvaženi zastupnik Davor Bernardić. …/Upadica se ne razumije./… A to je njegova tablica. Ok. **Bauk, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Priznajem da sam digao tablicu za repliku. Dakle, kad govorimo o javnom velikom nacionalnom interesu izvlaštenju, ja ne bih želio ulaziti u to koliko je golf nacionalni interes, ali ja bih podsjetio da bi se uz sve ovo što mora biti na golf igralištu ja vam predlažem da vi stavite još i heliodrom. Naime, nama na otocima je dosta veliki problem imovinsko-pravnih odnosa oko izgradnje heliodroma za pružanje prve pomoći. Kako ima jako velikih, a kako se za to još uvijek ne može izvlastiti nikoga za spašavanje ljudskih života ne može izvlaštenje, ali za ovo može. Ja vas molim da onda barem na otocima stavite heliodorom u ovo gdje mora biti izgrađeno s noćnim slijetanjem, pa da onda možemo ljude barem spašavati, ako su već dali golf igralište. Inače, ja sam skeptičan oko vodoopskrbe. Tamo treba puno vode za golf igrališta, mi na otocima imamo određenih problema s vodoopskrbom, ali nema veze. Što se tiče druge stvari, primijetio sam da sva naša ministarstva imaju nekoliko stvari u nazivu u gospodarstva, rada i poduzetništva, poljoprivrede, šumarstva, regionalnog razvoja, ruralnog itd. Jedino Ministarstvo turizma nema ništa. Pa ja mislim da je zrelo vrijeme da ga promijenimo, kada budemo mijenjali zakon u Vladi u Ministarstvu turizma i golfa. A što ste rekli ovo što se tiče ovih financijera vladajuće stranke, mislim da postoji ona stara da ste potpuno razgolili ustvari o čemu se tu radi i da bi se komotno moglo primijeniti ona car je golf. Hvala.

pa ste me sjetili jednu stvar, evo i vi i kolega Ostojić, koji je bolji matematičar od mene pa je izračunao da se tu radi o mogućih 18 tisuća apartmana. Ja mislim da to ni ova Vlada ipak neće podržati, da to stvarno nitko ne može. Ali jedno od tisuću će se sigurno izgraditi. ja se nadam samo da će Umag sa četiri golf terena dobiti bar jednu srednju školu i da će bar Vlada dozvoliti da se srednja škola izgradi. Hvala. Dalje se za repliku javila uvažena kolegica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice Vrbat, u svojoj raspravi spominjali ste naravno slučaj koji vi imate na području na kojem živite, na području grada Umaga. Između ostalog ste rekli, malo se i požalili na neki način, na bahatost investitora koji su oni pokazivali do sada i očito u zadnje vrijeme su još više bahati. Ja bih rekla imali su se na koga i ugledati. Pogledajmo na koji način i kako vladajuća, odnosno Vlada bahato dolazi ovdje pred saborske zastupnike sa ovakvim prijedlogom zakona. Samo ste rekli neki od tih investitora i do sada su bili financijeri vladajuće stranke, konkretno HDZ-a, a ja tvrdim, obzirom da jeste kao što ste rekli a na dijelu najteži oblik političke korupcije, da će ti investitori donošenje ovog zakona po hitnom postupku itekako platiti opet vladajućima, jer Bože moj za nekoliko mjeseci stižu lokalni izbori. Ne znam šta drugo bi moglo biti.

veliku količinu sarkazma u ovoj raspravi što je dopustilo, a kad je riječ o bahatosti uvažena kolegice pozvat ću vas i kod sebe u ovaj grad, pa kad je riječ o cijena zemljišta, pa i za golf, kad se ne radi …/Govornik se ne razumije./… nego i po nekoliko puta većoj cijeni o tržišnoj, pa ako je konkretna ona 20, 30 ili 50 eura, onda je to situacija da je 500 ili tisuću. Ladić nije napravio golf zbog toga što nije htio platiti pravičnu naknadu, nego uvažena kolegice zbog toga što je bio ucjenjivan. Znate svaki štrik ima i jedan i drugi kraj, pa kad govorimo o konkreno o jednom dijelu, budite uvjereni da postoji i onaj drugi dio i tko je zapravo dobrim dijelom i nagnao na ovakav način ponašanja, jer je upravo to i uvjetovalo da se dobrim ili najvećim dijelom nije uopće moglo riješiti financijski odnosi, pa kad govorimo i o cijenama koja je tržno pravična ako podrazumijevamo i znamo o čemu se radi. Hvala. Hvala. Povreda Poslovnika, kolega Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Štovani gospodine potpredsjedniče. Povrijeđen je članak 209. Poslovnika Hrvatskog sabora. Naime, zastupnik može zatražiti ispravak netočnog navoda za vrijeme dok drugi zastupnik govori. Hvala.

Idemo onda dalje na raspravu. Uvaženi kolega Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, članovi ministarstva. Ja nisam u ime odbora govorio kad je bila prigoda jer sam očekivao da ću u svojoj posebnoj raspravi puno toga reći što sam kazao i na sjednici odbora. Nakon mog govorenja kolegica Holy mi je rekla da je moje uvjerenje bilo puno strasti, ta strast neće biti sada u ovom trenutku izdušila je nakon ovog čitavog dana, ali ću govoriti ono što mislim da je bitno da mogu kazati. Čak neću ni govoriti raspravu koju sam imao pripremljenu, nego ću radije komentirati puno toga što je rečeno u večerašnjoj raspravi i čini mi se da ima više štofa u tome, nego u samom prijedlogu zakona. Dakle, ono što je dominiralo večerašnjom raspravom to je tema o sumnjama i zloupotrebama zakona unaprijed prije nego što se i počeo primjenjivati i ako govorimo o tim zloupotrebama onda te zloupotrebe su već na neki način ovdje u samom Saboru. Zloupotrebljava se puno puta je rečeno i krivi navod i replika i nabacivanje drugome smeč lopte lopte i puno toga se zloupotrebljava, ali naravno to su sitne stvari. To govorim tek tako kao sliku gotovo bih rekao dosjetku u ovome. Nešto što zaista žalim da ne postoji u Saboru, to je da ne postoji mogućnost projekcije pa da mnogi kada govore o nečemu znaju o čemu govore ili da im se pokaže i slikom ono što riječ sama ne može pokazati, jer govore da jedna slika vrijedi kao tisuću ili ne znam koliko tisuća riječi. Zaista koliko puta u raspravama ili na odborima bilo korisno da se prezentacije naprave i slikovno, a ne samo usmeno. E ono što je važno istaknuti kao kao nešto nas eventualno može dovesti do nekoga rezultata i puta, to su različita viđenja na iste stvari. Nije to samo pitanje gledanja sa lijeve i desne strane, nego zaista u izjavi koja se može ovako ili onako tumačiti. Nema kolege Šeksa koji voli bračke viceve, pa neću ispričati, ostavit ću za jedan drugi put na račun tog različitog viđenja od kupovine i trošenja novca. Ali sve ono što je istaknuto, ne sve, ispričavam se, ali puno toga što je rečeno istaknuto kao loše, može se pogledati i sa drugog stajališta. Kolega Kajin kojega sada nema, ali ne govorim mu iza leđa ostaje to što je rečeno je govorio o problemu o prodaji zemljišta, kako je pala prodaja zemljišta i to govori u negativnom kontekstu, da ljudi ne mogu doći do novca da bi platili kredite itd. nedugo prije toga smo govorili o tome kako je prodaja zemljišta štetna da se prodaje, tko sve dolazi u posjed ili vlasništvo tog zemljišta, tako da vidite postoje ta različiti pogledi na jednu te istu stvar. Bilježeći ovako puno toga što je rečeno, tema je 85 hektara u odnosu na 70 hektara predviđenih kao jedne dimenzije kao jedne veličine golf igrališta, da bi se ovakav zakon mogao primijeniti. S jedne strane govori se da je to velika površina, da bi se golf mogao napraviti na manjoj površini, ali s druge strane treba imati 85 da bi se moglo doći u klauzulu koja omogućava ovakav tip izgradnje predviđen zakonom. moglo bi se na manje igrališta, pa bi bilo puno više igrališta i onda puno više takovih igrališta koristiti i neke pogodnosti koje se ovim zakonom predviđaju dali s razlogom, dali opravdano ili ne, ali se predviđaju. Naravno glede 85 i 70 hektara, 15 hektara razlike, isto tako možemo sagledavati 60 golf terena. 60, 62 što je rečeno. Kako je došlo 60 do 62 golf terena? To nije plod neke državne strategije, nije to plod strategije o izgradnji golf igrališta, to nije niti plod strategije razvoja turizma. To je došlo tako što kada su planeri radili neke prostore, rješavali prostornu plansku dokumentaciju, pravili ovaj je rekao vidi ti meni isto možeš staviti jedan golf. Tako je došlo puno tih golfova kao mogućnost da se sagrade, ali vidjeli ste da se nije sagradio nijedan, ali drugi su o tome raspravljali, pa neću ponavljati tu priču, zašto se to nije sagradilo. Međutim, jednu prispodobu koja je vrlo važna za ovo, je da je predviđena ogromna količina isto tako građevinskog zemljišta za razvoj turizma izvan golf terena, dakle izgradnju hotela, turističkih naselja i ostaloga i da možemo kazati da recimo još uvijek, barem u Splitu nismo uspjeli obnoviti one hotele koje smo imali prije rata. Dakle, nije došlo do nove izgradnje. Naravno uvijek smo govorili i ja sam jedan od onih koji je zastupao stajalište da moramo zaustaviti apartmanizaciju obale i zato je došlo do uredbe u ZOP-u i premještanja uredbe u sami zakon, jer su prvi valovi investitora bili isključivo špekulanti koji su dolazili trgovati zemljištem, trgovali apartmanima itd. protiv toga smo apsolutno. Ali radi jednog lošeg iskustva ne trebamo zatvoriti sebi šansu za naprijed, kako u izgradnji različitih vrsta turistički smještajnih kapaciteta, tako i golfa kao jedne od ponuda. Nastavljam na priče, iskustva i o bazenima i o tenis terenima i o mnogo čemu drugome i što će se pojaviti. Ono što je isto tako u raspravi bilo, pitanje kompetentnosti izgradnje na golf igralištima. Moramo znati da kada govorimo o golf igralištima da razgovaramo ne o sportu, nego o sportu u funkciji turizma. Dakle, govorimo o jednom turističkom sadržaju što je bitno podvući, ne samo o sportu. I kada govorimo o nadležnosti za izgradnju tih terena, onda se moramo pozabaviti i onim elementima koji čine osnovu da bi se golf teren mogao sagraditi. U svakom slučaju podloga je za izgradnju golf terena prostorno planska dokumentacija. Dakle, golf teren se ne može sagraditi tamo gdje prostornim planom nije predviđeno. To je nužnost koja mora biti ispunjena. Hoće li netko zloupotrebljavati pri donošenju izmjena prostornih planova, kod donošenja novih prostornih planova, to je pitanje određene špekulacije hoće li biti, neće li biti, kada bude iskustvo staro koje je, ali je činjenica da se golf tereni mogu graditi samo prema prostorno planskoj dokumentaciji, a da prostorno planska dokumentacija sadržava i druge urbane parametre važne za izgradnju. A urbani parametri su oni koji ovdje nisu spomenuti uopće do sada i ne čudim se jer nisu predmetom struke onih koji su sudjelovali u raspravi. Dva ključna elementa za to su i kisik i K.I.G. Jer ta dva podataka, te dvije veličine o K.I.G-u, a K.I.G znači ukupnu površinu terena koju su prekrili objekti, a K.I.G. ukupnu izgrađenost. S time se regulira zapravo stvarna količina izgrađenosti. Je u ovome Saboru može stati puno više ljudi, puno manje ljudi, a da se veličina prostora uopće ne mijenja. Dakle, ti elementi reguliraju što će biti. Hoće li netko zloupotrebljavati ili neće, dali temeljem prošlih vremena ćemo sumnjati, bojati se i tražiti neke elemente zaštite osiguranja, to je druga priča. Ali sam po sebi zakon ne dozvoljava takovu zloupotrebu, ali zloupotreba imamo kao sastavni dio života. To je odgovor na ono 10% i 25% itd. ja kreativni pristup koji bi imao. Ja da se pojavim kao investitor i ako radim nešto što je elitno, onda sigurno ga ne bih preizgradio jer bi ta preizgrađenost rušila vrijednost i rušila cijenu kvadrata koji bi bio. kako će tko pristupiti tome ovisi koje će svoje interese imati. Tržišna cijena. Razgovarati o tržišnoj cijeni je jedna kategorija koja strašno klizi u prostor jer nešto što je danas pitanje što će biti sutra. O količinama potrebne vode za natapanje tog terena toliko su različite tehnologije koje se danas primjenjuju u svijetu da one brojke koje su se računale, to je u stručnim krugovima vrlo naivno i bespredmetno raspravljati. Isto tako, pitanje pesticida. Pesticide se koristi i za hranu koju jedemo. Ja ne kažem da su pesticidi dobri. Rađe jedem trešnju sa crvom jer kao nema pesticida ali nitko u svijetu nije lud da sam sebe truje. Prema tome, neka iskustva izvana isto tako možemo primijeniti ovdje ako su dobra. Ne vjerujem da su ljudi tamo protiv sebe sami. Gubitak proračuna. Slušajte, netko tko ulazi u izgradnju hotela, tko ulazi u izgradnju golf terena, tko ulazi u izgradnju apartmana on istodobno želeći ostvariti sebi profit on sebi nosi jedan ogroman rizik. Pitanje je bilo šta će biti s tim objektima, šta će biti s tim terenima sutra. Pitanje je, nisam ja riskirao taj novac ali sam sigurno dobio novac za komunalnu taksu i iz čega se 180 kuna po jednom metru kubnom a minimalno su tri metra kubna, jedan metar metar četvorni prostora opterećen s time i to je neki prihod koji lokalne jedinice uprihođuju da bi se razvijale naprijed. Utjecaj na okoliš je vrlo važan. Nijedno golf igralište ne može biti napravljeno bez studije utjecaja na okoliš. A s druge strane, golf tereni su prekrasni pogled. Ja bih vam mogao pokazati slike iz čitavog svijeta golf terena koje sam vidio …/Govornik se ne razumije./… ima još puno toga. Bojim se samo da se ne dogodi ono što je kolega Kajin počeo priču da nam bude fali, da cementare nemaju kome prodati cement itd. jer i to je dio gospodarstva zemlje i dio strategije. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave replike. Uvaženi kolega Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Sa štovanjem, gospodine predsjedniče. Gospodine Rošin, ja vas izuzetno cijenim, znate skupa smo i u odboru ali ne bih se čak ni javio u ovaj pozni sat za bilo kakvu repliku, još čekam i na raspravu. Ali je potrebno evo na neki način reagirati. Rekli ste da ovaj zakon nije plod nekakve strategije nego je to prije svega učinak prostornih planova koji su jedinice lokalne samouprave. …/Upadica se ne čuje./… Tako ste rekli. Da nije plod nekakve strategije nego da je to eto prostorni planovi su to tako rekli, pa vas moram podsjetiti da to ipak jest plod nekakve strategije budući da je taj program razvitka golfa kao elementa razvojne strategije hrvatskog turizma još 99. Vlada usvojila i naravno zadužila Ministarstvo turizma za operativnu provedbu programa što nije učinila deset godina, deset godina se nije učinilo ništa na tome, sa ciljem izbora, jako važno, investitora za dokazano izvedive i prihvatljive projekte izgradnje golf igrališta u suradnji sa županijama i općinama i gradovima. Evo, mislim da ipak jest plod strategije a ne samo prostornih planova. lijepo. Odgovor na repliku kolega Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Naravno, kolega Denona. Ne shvaćam zlonamjerno vašu repliku, ali se očito radi o jednome nesporazumu a možda ja nisam bio dovoljno jasan kad sam to kazao. Ja sam rekao da 62 golf terena koja su predviđena prostorno-planskom dokumentacijom nisu plod strategije da baš mora biti 62 ili 78 ili 15. Do te brojke se došlo zbrajajući sve ono šta je u prostornim planovima koji su napravljeni do toga došlo. A golf kao golf kao jedna od strateških vrijednosti razvoja hrvatskoga turizma je svakako dio jedne opće strategije. Ali brojka 62. …/Upadica se ne čuje./… Ja se ispričavam što, rekao sam u ovom poznom satu u gubitku strasti za razgovor sam nedovoljno bio jasan. Hvala lijepo. I iduća je prijava za repliku kolega Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega Rošin, vi ste svojom raspravom možda nehotice ali implicite priznali ili ustvrdili da je ovaj zakon jako loše pripremljen. Zašto? Vi kažete, gledajte možda će se događati zloupotrebe ali ne možemo mi sada zbog toga što su zloupotrebe moguće ne donositi zakon. Ja vas podsjećam, 90. godine je donesen Zakon o privatizaciji. Sam zakon nije loš. Loše je ono kako je taj zakon primijenjen i do čega je on doveo. A ovaj zakon, u njemu upravo leži ta opasnost što on omogućuje zloupotrebu i što je vrlo vjerojatno da će do tih zloupotreba doći. A kad bi htjeli biti zločesti onda bismo mogli ustvrditi da se možda baš iz tih razloga i donosi da bi do tih zloupotreba došlo. Kvaliteta nekog zakona nam se između ostaloga mjeri i time koliko on onemogućuje zloupotrebu koliko je ograđen, koliko je zaštićen u svojim člancima, koliko je razrađen. Ovaj zakon nije razrađen, on u svega par članaka omogućuje izvlaštenje da se uopće ne definiraju kada, kako, od koga, o čemu, zašto. On omogućuje da se jedinice lokalne samouprave oštete opet u nečijem privatnom interesu, nekog tko će investirati u golf terene. Šta će biti dalje s njim, kako se odnositi prema tim izgrađenim površinama, smije li on to dalje prodavati? Sve je to moglo pisati u zakonu da je on dobro pripremljen. Pa u tome i jest problem ovoga zakona. Nije nitko protiv golfa kao ili golfa kao turističke djelatnosti. Ali ono što je opasnost ovoga zakona to je da se on donosi zbog nečijih privatnih interesa a ne zbog unapređenja golfa ili turističke djelatnosti.

Prvo, njemu se učinilo da sam ja rekao a ja to nisam rekao. On ima pravo da mu se učinilo i ne sporim ono što se njemu pričinja, ali ja to nisam izrijekom nikad kazao, nego sam kazao da postoji uvijek mogućnost zloupotrebe. Nešto isto, dali ste mi sad prigodu i vrijeme da to mogu i kazati, nešto što sam se mlad u Saboru bez obzira na svoje godine ali mlad u Saboru, učim se ono šta je, neke stvari koje se meni čine nepristojnost u Saboru su pravila igre. Dakle, ja bih u raspravi o bilo kojoj temi stručno razgovarao i ne bi zloupotrijebio za politički govor, premda se radi o Saboru nego bi politički govor u trenutku koristio kod političkog govora, ali kad bi govorio o nečemu što predstavlja stručnu temu onda bih govorio samo o tome. predstavlja to zloupotrebu kad se netko digne da bi govorio o stručnoj temi a zapravo završi jedan politički manifest, razumijete. Dakle to je pitanje ono što se meni učinilo. Tako dozvoljavam da se i vama učinilo ovo što sam ja, što sam ja rekao ali ja to izrijekom nisam kazao. Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za raspravu javio uvaženi kolega zastupnik Branko Kutija.

Iza toga je otišla «ča» kao što se vidi jel'. U svojoj raspravi brka kruške i jabuke. Evo iz svog skromnog iskustva u lokalnoj samoupravi koja traje 14 godina zna se da jedinice lokalne samouprave donose prostorno-plansku dokumentaciju i temeljem te prostorno planske dokumentacije rade planove što će se raditi u određenom prostoru. Ali znači nije problem u prostorno-planskoj dokumentaciji nego o stranačkim bojama investitora. Ali neovisno o tome ja ću nešto kazati najprije o povijesti golfa u Republici Hrvatskoj. Golf je sportska i rekreacijska igra koja se odvija u prirodi a čije su osobite značajke oblikovanje igrališta strukturama krajobraza. Nastala je u Škotskoj u 14. stoljeću na prirodnim travnatim terenima uz more, a prva igrališta oblikovana ljudskom rukom javljaju se u 18. stoljeću. Iznimnu popularnost golf može zahvaliti osnovnim elementima igre kao što su: natjecateljska obilježja, strategija, brzo donošenje odluka i uvježbanost. Zanimljivo je spomenuti da su pravila golfa stoljećima neizmijenjena što igri daje romantičan i tradicionalan ton. Povijest golfa u Republici Hrvatskoj seže u razdoblje prije 2. svjetskog rata kada se golf igrao na tri lokacije. Na otoku Veli Brijun, u Zagrebu i u Ičićima između Opatije i Lovrana. Nažalost od kraja 30 do početka 90-tih godina golf je kod nas potpuno zamro. Na početku 90-tih godina grupa entuzijasta ponovo pokreće golf u Hrvatskoj. Golf se u našim krajevima prvo počeo igrati na Brijunima polovicom 19. stoljeća. Brijunsko otočje kupio je austrijski industrijalac Paul Cooperweiser i pretvorio ih u turističku meku. Tijekom prve polovice 20. stoljeća na Brijunima se nude brojni sportski sadržaji poput sportova na vodi, kriketa, tenisa, jahanja, pola a od 1922. godine priključuje se i golf. Naime te je godine dovršeno golf igralište s 18 polja. Prema pisanju ondašnjeg tiska bilo je to jedno od najljepših golf igrališta u Europi. To i nije teško povjerovati kada se uzme u obzir prirodna ljepota tog krajolika. Već je iduće godine održan i prvi službeni turnir. O izgledu igrališta ne zna se mnogo ali postoji podatak da je početkom 30-tih godina duljina igrališta iznosila 4 tisuće 450 jardi. Po nekim izvorima prvi pokušaj osnivanja golf kluba u Zagrebu bio je 1925. godine ali postoje dokumenti prema kojima je Gradsko poglavarstvo tada odbilo dati pristanak na osnivanje kluba. Ponovno osnivanje kluba uspješno je provedeno 1929.odine a utemeljitelji Golf kluba Zagreba bile su najviđenije osobe ondašnjeg Zagreba na čelu sa grofom Miroslavom Kulmerom. Osnivač kluba bio je i hotel Esplanada u čijim se prostorima nalazilo i sjedište kluba. 1931. godine klub ima 80-tak članova, a već 1932. klub broji oko 102 člana. Toliki broj članova za ondašnji Zagreb je bio doista respektabilan. Do početka 1931. godine sagrađeno je igralište od 9 polja. Igralište se svečano, je svečano otvoreno 12. lipnja 1931. godine uz nazočnost mnogih velikodostojnika. U Ičićima, primorskom mjestašcu na pola puta između Opatije i Lovrana na terasastim padinama Učke u svibnju 1930. godine svečano je otvoreno golf igralište. Izgrađeno je na zemljištu obitelji Tomašić-… a ono što je bilo najkarakterističnije za ovo igralište bili su prekrasni i nezaboravni pogledi koji su pucali na Kvarner sa svakog od 9 polja. Topla klima i način izgradnje dozvoljavali su igru tijekom čitave godine što je uz prekrasne vizure spominjano kao najveća blagodat ovog golf igrališta koje se reklamiralo kao golf u planini na obali mora. Igralište se koristilo, ovo je informacija za gospon Kajina iako ga nema ovdje, znači igralište se koristilo sve do 1943. godine do kapitulacije Italije kada su u taj kraj došle njemačke vojne snage. Na dva ključna mjesta na igralištu izgrađeni su betonski bunkeri i tako je počela devastacija igrališta. Poslije Drugog svjetskoga rata tu je osnovan ni manje ni više nego rasadnik. A kasnije se prostori sve do danas koriste kao kamp. Golf se u Hrvatskoj nakon duže stanke pokreće tek u zadnjem desetljeću 20. stoljeća. Unatoč ratu grupa entuzijasta pokreće osnivanje nekoliko klubova u Zagrebu i Sinju. Uz savski nasip 200x300 metara članovi golf kluba «Bundek» uređuju prvo vježbalište. Druga grupa entuzijasta uređuje vježbalište između Horvaćanske ceste i Kineziološkog fakulteta. U lipnju 1992. godine osnovan je Hrvatski golf savez. Svega 3 mjeseca kasnije Hrvatski golf savez primljen je u Europsku golf asocijaciju a par godina kasnije registrirana je profesionalna golf udruga. Danas u svijetu više od 60 milijuna igra golf, a od čega u Europi više od 7 milijuna. Golf i golf turizam su u snažnom trendu rasta jer se sve više ljudi srednje i mlađe dobi okreće golfu kao idealnom obliku individualne i obiteljske športske rekreacije i odmora. Nove generacije golfera su uglavnom dobro situirani obiteljski ljudi koji na golf i golf turizam troše znatno više od prosječnog turista. Zapadnomediteranske zemlje imaju prosječno 6 golf igrališta na milijun dolazaka turista. Primjer Portugal 6, Španjolska 5, Francuska 7, Italija 6. U Hrvatskoj je taj broj 20 puta manji što rječito govori o veličini našega neiskorištenog potencijala za razvoj golf turizma. Istraživanja pokazuju da svaki drugi golfer ide na odmor, a svaki treći ide svake godine. Hrvatska kao potencijalna golf destinacija u svom bližem okruženju kao što je Slovenija, Italija pa i Austrija što zbog koncepta, što zbog zime nema pravu konkurenciju. Pored zemalja zapadnog Mediterana posljednjih godina na istočnom Mediteranu Turska ekspandirala kao nova golf destinacija. U Hrvatskoj trenutno postoje dva golf igrališta sa 18 rupa te jedno vježbalište od 9 rupa što zasigurno niti po broju niti po kvaliteti ne zadovoljava potrebe naše turističke ponude. Vizije prosperiteta golfa i njegov doprinos povezan je sa ekonomskim razvojem, zaštitom okoliša, društvenim boljitkom i konceptom održivosti u golfu. Da bi prepoznali ono što je za razvoj golfa i datu društvenu sredinu održivo mora se voditi računa o integriranom upravljanju okolišem, ekonomskom razvoju i dobrobiti ljudi. Ne samo u današnjim vremenskim okvirima već i za buduće generacije. Golf je zasigurno najzdraviji sport kojim se mogu baviti i mladi i stari gotovo bez dobnih ograničenja. Veliki broj igrališta, njihova dostupnost a ponegdje integracija u školski sustav utječu na njegovu popularnost i prihvatljivost. Golf se od individualnog sporta zahvaljujući turizmu pretvorio u obiteljski sport u kojem svi članovi podjednako uživaju. Golf može biti dobro ulaganje u zdravlje i mada možda ne spada u kategoriju najenergičnijim sportova odnosno sportova visokog intenziteta no prema novom istraživanju može vrlo pozitivno utjecati na vaše zdravlje pa čak vam omogućiti i dug život. Cilj istraživača iz Švedske jedan od najvećih europskih medicinskih instituta proučavao je zdravstveno stanje 300000 golfera, te objavio kako je učestalost umiranja kod njih za 40% manja nego kod ljudi iste dobi, spola i socio ekonomskog položaja. Drugim riječima golf im je omogućio još dodatnih pet godina života. Profesor Albom vođa istraživačkog tima ovu pojavu objašnjava činjenicom da u golfu postoji nekoliko segmenata koji pozitivno utječu na zdravlje. Zahvaljujem se. Ispravljam netočni navod da je golf najzdraviji sport. Ne dvojeći da jest zdrav sport, a najzdravije je ipak plivanje što se može dokazati medicinskim statistikama.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo, slušao sam pozorno gospodina Kutiju. Jako lijepo je opisao jedan dio povijesti i grada Zagreba itd. Par puta je spomenuo riječ entuzijasti. Tri, četiri puta evo kaže gospodin Šprem. Činjenica je da su to bili entuzijasti u jednom trenutku devedesetih godina koji su pokrenuli taj sport i u Zagrebu i golf savezi itd. Ali u jednom trenutku su ti entuzijasti shvatili da je to jedan zbilja unosan biznis i iz entuzijazma su krenuli u smjeru biznisa. Dobili su vrlo jeftino tu zemlju pokraj Zagreba, razvijaju posao, izgradili su kuće, prodali su kuće. Na žalost to nisu smjeli napraviti. Inspektorat tamo ima posla i sada čekaju da se zakon donese i da to bude na kraju legalizirano i da mogu prodati mirno ono što su zamislili. Tako da ne treba izgovor biti nama da je netko entuzijastički pomogao i kolegama iz Ministarstva turizma. Entuzijasti su vam možda pomogli napisati ovaj zakon. Ali primarno iz svog osobnog interesa. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Branko Kutija. **Kutija, Branko (HDZ)** Kolega Maras, koliko znam na vlasti u Zagrebu je SDP. Prema tome, i škare i sukno su u rukama gospodina Bandića, odnosno SDP-a. Zahvaljujem se. Gospodin zastupnik Nenad Stazić, replika. **Stazić, Nenad (SDP)** Moram priznati kolega Kutija da nisam shvatio potrebu za ovom edukacijom o povijesti golfa koja je zauzela najveći dio vašeg izlaganja, ali kad ste se već toga poduhvatili onda je to malo trebalo ipak biti preciznije pripremljeno. Naime, vidite na Velikom Brijunu nije nikakav Cooper Weiser kao što ste rekli napravio golf igralište. Radi se o austrijskom magnatu. Zvao se Cooper velika je razlika između Cooper Weisera i ovih koji će graditi po ovom zakonu je ta što je on golf teren, golf igralište napravio na svojoj zemlji koju je kupio za svoje novce, a nije ju dobio izvlaštenjem nikoga, nego je kupio svoju zemlju, za svoje novce od talijanskih grofova pa onda je na njemu napravio golf igralište. I da se ne biste u buduće sramotili kad o tome govorite čovjek se zove Cooper Weiser. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Branko Kutija. **Kutija, Branko (HDZ)** Zahvaljujem se. Nisam znao da sam se osramotio. Hvala na sugestijama. Ja sam rekao, drugi put kolega Staziću pažljivije slušajte. Ja sam rekao da je kupio otočje, a ne da je izgradio. Iza toga da je izgrađeno igralište, a nisam kazao tko ga je izgradio. Sobol. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa ja moram reći da sam ja sa zanimanjem slušala ovu malu lekciju o povijesti golfa, bilo je zgodno slušati. Ali nekako sam doživjela kao to s jedne strane malu odu golfu i onome što golf je nekad značio i što bi mogao značiti, pa i kada je u pitanju rekreacija, zdravlje ljudi, bavljenje sportom itd. Ali i golfu o kojem ste vi pokušali nama govoriti za to mi se čini nije potrebno graditi nikakve hotelske apartmanske ili ne znam kakve kapacitete na samom golf igralištu, jer onda to postaje nešto što je vrlo, vrlo elitno. Osim toga i dostupno vrlo, vrlo uskom krugu građana. A ono što je najgore iz ovoga zakona taj zakon ne pogoduje i ne poziva građane da se što više uključuju i da obiteljski čak idu i bave se golfom. Ovaj zakon rađen je isključivo da omogući pogodnosti nizu investitora koji će na golf igralištima usput graditi i smještajne kapacitete pa će onda te kapacitete prodavati, pa će se onda ti stanovi, apartmani ili ne znam šta upisivati kao privatna vlasništva a sve to ne na zemlji koju je kupio pošteno, nego na onome što je dobio izvlaštenjem, poklonom od strane Hrvatske demokratske zajednice. Hvala Želim vjerovati da će u toku ove rasprave stići moj amandman koji je vrlo kratak, razumljiv i jednostavan. Ja naime predlažem da teritorij cijele Republike Hrvatske proglasimo golf igralištem. Čini mi se da bi time riješili sve ove prijepore koje ovdje imamo i moram izraziti prvo zadovoljstvo što ste ovdje gospodine ministre cijelo vrijeme u predstavljanju ovog zakona, jer izuzetno rijetko nastupate u javnosti. Nakon 11 mjeseci evo imamo čast i priliku čuti vaša razmišljanja o dijelu turizma. Nedavno doduše jeste bili u javnosti, ali zbog nekog kabineta, ali ne i zakona. Danas sam ovdje čuo da golf znači samo za gospodu, damama zabranjeno. Dakle, raspravljamo tobože o dijelu turizma za gospodu. I doista gledajući i strane televizijske programe rijetko kad sam vidio da žene igraju golf, ali dobro. Možda su i kolegice zastupnice danas tako aktivne u raspravi o ovom zakonu. Svi kada prigovorimo ovom prijedlogu zakona proglašeni smo neprijateljem golfa. Ja doista nemam ništa protiv da svake godine milijun ljudi iz svijeta dođe u Hrvatsku i naganja onu bijelu lopticu i da je tjera u 19 ili koliko je rupa na tom golfu jel netko zna? 19, 18. Pa ako žele, može i više i manje kako tko. Recimo ovi iz Bosne mogu i na 22. Dakle, nije problem u golfu. Nije problem u tome da li golf hoće obogatiti turističku ponudu Hrvatske ili ne, nego pod kojim uvjetima nudite. Ja bih rekao da se ovaj zakon je posljedica ucjene. Netko je nekoga ucijenio. Ne mogu gospodine ministre razumjeti da predlažete da golf igralište od 85 hektara poljoprivrednog zemljišta kojega prenamjenjuju investitori ne trebaju platiti ni jednu lipu prenamjene. Ali ako poduzetnik Hrvat iz Hrvatske ili Mađarske ili Rusije na tom istom terenu želi izgraditi proizvodno halu u kojoj će zaposliti 100 radnika, on će morati platiti prenamjenu poljoprivrednog građevinskog zemljišta. Ako je vaš kolega ministar iz vaše stranke predložio prebezobrazno visoke iznose prenamjene, pa dajte dogovorite da ta cijena prenamjene ne bude 25% u sadašnjim granicama naselja, 50 ili čak 100% na P1 I P2 zemljištu, nego predložite da je za golf igralište pola od toga, ako ne puna cijena. Ali ne bez ijedne kune prenamjene jer to zemljište više nikad neće biti poljoprivredno zemljište, toga ste vi svjesni. Drugo, grade golf igralište bez vodne naknade, vodnog doprinosa. Ako izgradite parkiralište, plaćate vodni doprinos, ako škola gradi rukometno igralište za učenike, plaća vodni doprinos. Ako gradite sportsku dvoranu, plaćate vodni doprinos, ali za golf igralište ne treba platiti vodni doprinos. Čime natapaju golf igrališta? Jel to vodu uvoze iz Novog Zelanda s kojom će zalijevati travu da ona bude tako lijepo ošišana i zelena? Preskupa je voda iz vodovoda, koristiti će svoje vodocrpilište, plaćati će tobože koncesiju. Ali za Boga miloga, pa ta voda je vlasništvo Republike Hrvatske, svih građana. Vodni doprinos ne treba plaćati. Oslobodite je da ne plaćaju ni taksu za priključak na struju, ni za plin, ni ceste ne moraju plaćati. Sve će država izgraditi besplatno, samo da oni investiraju par desetaka tisuća eura da naprave igralište, golf igralište. Dakle, probajte razumjeti o čemu vam govorim. Uvjete koji su ponuđeni su posljedica ucjene lobija koji je shvatio da smo u krizi, da imamo problem sa svojim turizmom i pokušavaju nas ucijeniti da im u bescjenje dajemo teren za golf igrališta. Izvlaštenje privatnih vlasnika nad parcelama. Važnije je po ovom zakonu izgradnja golf igrališta od autoceste, bolnice, škole i bilo čega drugog jer postupak i prioriteti koji su u zakonu pisali su takvi da cijena izvlaštenja će biti manja no za autocestu, postupak tri put jednostavniji bez pravomoćnog okončanja i postupka. Zar doista vjerujete da će na desetak golf igrališta koje objektivno u sljedećih desetak godina u Hrvatskoj mogu biti izgrađena će zarada od turizma biti tolika da će nadoknaditi sve ono što će u državnom proračunu biti manja. Da na tom istom zemljištu netko tko se bavi turizmom želi imati školu jahanja, magarce, konje, mule i mazge, platiti će i vodni doprinos i prenamjenu zemljišta i sve takse za priključak, a na dozvole će čekati 15 puta duže nego ovi koji grade golf igrališta. Jedinica lokalne samouprave bez natječaja moraju prodati zemlju. Ako gradimo bolnicu na privatnoj parceli, kakvo je tamo rješenje? Državna zemlja bez natječaja mora ići za golf igralište. Pa koliko ja znam, Republika Hrvatska je vlasnik milijun i 100 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta. Milijun i 100 tisuća. Pa dajte im da grade ta golf igrališta na državnoj zemlji. Nemojte ljudima otimati zemlju izvlaštenjem. Pa ima valjda dovoljno tog zemljišta. Općine su identificirale svega, to je vaš kolega ministar Pankretić napisao, 532 tisuće hektara od milijun i 100 tisuća hektara državnog zemljišta. Dakle, negdje je još 450 tisuća hektara državnog zemljišta za koje nitko ne zna gdje je. Pa dajte neka tamo grade ta golf igrališta. li moguće da smatrate opravdanim uvesti zakon o izvlaštenju nad privatnom imovinom proglašavajući nacionalnim interesom važnijim od bolnice, škole, dvorana, autoceste za golf igrališta. Do '80. godine pripadnih društvene elite je mogao biti onaj tko je bio lovac. I svi koji su trebali biti elita, morali su biti lovci. A onda iza toga su svi morali biti tenisači. Sada svi moramo postati golferi da bi bili pripadnici hrvatske društvene elite. Doista ne mogu vjerovati u to. Nisam protiv toga da u Hrvatskoj imamo golf igrališta. Nisam protiv toga da stranci dolaze, investiraju i grade golf igrališta, ali ne na način da skinemo gače da im zemlju, vodu i lokaciju damo maltene besplatno, a da dobit i profit kojega će ostvarivati bude isključivo njihov jer će njihove tvrtke imati registracije u Tel Avivu, Londonu, Parizu, na krokodilskim i majmunskim otocima, a ne u Hrvatskoj. U tome je problem. Turizam nećete oporaviti golf igralištima. Ne pod ovakvim uvjetima, nudite preveliku cijenu. Ima vremena. Još jedanput razmislite. Radi se o tisućama hektara poljoprivrednog zemljišta koje je onda bespovrat. A vi dobro znate na tih 5 276 hektara koliko bi recimo moglo izrasti neke druge kulture koja donaša veću dobit od tog golfa. Napravite iste uvjete ili 20% bonifikacije od onog koji se odnosi na ostale grane turizma i neće biti ovakvog problema. Ovaj zakon mora biti po hitnom postupku. Zašto? Što, u siječnju počinju graditi 62 golf igrališta? Zašto je hitni postupak? Prostorni planovi navodno predviđaju 62 igrališta. Turistička sezona za iduću godinu je zaključena, to vi najbolje znate i ako u našoj ponudi za iduću godinu nema golf igrališta, prekasno je. Dakle imamo vremena za 2010. razgovarati o golfu kao dodatnoj turističkoj ponudi u Hrvatskoj. Jedino vi ste na potezu, prihvatite treće čitanje ovog zakona radi i vlasnika parcela i pravednosti u ovoj državi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ispravio bih netočan navod kolege Lesara kad je okrenuo se prema meni malo prije i komentirao da mi u Bosni možemo igrat ne znam na koliko rupa. Dakle netočan navod je da smo mi iz Bosne, jer Bosna i Hercegovina je službena država i moju državu oslovljavajte punim imenom i to je nedopustivo. S druge strane dokaz da golf može biti vrlo opasan sport je i ovo malo prije, jer je on upravo opalio jednu lopticu prema meni, a ja imam dojam da je došla na način na koji je to izgovorio iz kamenog doba. Ali bih ga pozvao s obzirom da od moje kuće ima 10-tak kilometara, ima jedno vrlo lijepo golf igralište u Posušju da dođe ako ne bude imao priliku u Hrvatskoj, jer one dopušta da se igra ovdje golf, neka dođe pa može odigrati partiju golfa. Evo utoliko moja potpora igralištima Dragutin (Nezavisni)** Gospodine potpredsjedniče nije navodno. Ničije ime u svojoj raspravi spomenuo nisam, nisam nikoga pogledao. Kolegu koji se sada javio, čak nisam primijetio da je u dvorani. Prema tome uopće ne znam o čemu on govori. Ja sam samo rekao da iz Bosne možda golferi igraju na 22 rupe, ništa više. Pjesnička ljepota u ispravcima netočnih navoda bi se trebalo malo suzdržati. Replike, gospodin zastupnik Boris Šprem. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine Lesar ja se vama čudim da kažete da investitori koji namjeravaju graditi golf igrališta ne moraju plaćati vodni doprinos, komunalni doprinos, zatim naknadu za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u ovo građevinsko zemljište. Jer gledajte, posebna društvena kasta koju ovaj zakon nominirao takvom što ću ja poslije u diskusiji i obrazložiti vrlo konkretno po člancima, ne plaća te stvari. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega Šprem meni je jasno da se vi meni čudite, mnogi se meni čude kada govorim o ovim prijedlozima zakona koji dolaze o povlaštenoj kasti i investitoru u Hrvatskoj koji se svakih šest mjeseci mijenjaju zavisno o tome hoće to, koliko je putovanje u Bruxelles i kakvi su povrati iz Bruxellesa tako da ponekad moram priznati ja i sam sebe teško razumijem kada čitam ove zakone. Gospođa zastupnica Gordana Sobol, replika. **Sobol, Gordana (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Lesar vi ste u svojoj raspravi pokušali na različitim primjerima pokazati predstavnicima Vlade, dokazati tko sve mora plaćati razno-razne doprinose i lokalnoj zajednici i državi kada su u pitanju ne znam što ste rekli izgradnje cesta, škola, bolnica, ovoga ili onoga i na neki način molili ih da pokušaju razumjeti što ustvari mi njima govorimo kroz naše rasprave. Međutim ja se bojim da niti predstavnici vlade, a niti oni koji će dignuti ruku za ovaj zakon ne mogu to razumjeti. Naime ovaj zakon je primjer drskosti u najmanju ruku. Gdje je, predstavnici Vlade, dakle u ime Vlade pokušavaju nas sve ovdje ubijediti da je privatni interes, interes pojedinca, ali interes jedne stranke ustvari nacionalni interes i da bi mi svi zbog toga trebali dignuti ruku za ovaj zakon koji ide po hitnom postupku. Ja bih rekla da se to ne dešava tako često, ali ovaj Prijedlog zakona o golfu gospodine ministre i državni tajniče je primjer upravo Vi privatne interese pojedinaca, njihovog kapitala stavljate iznad interesa države i čak što više, pokušavate nas ubijediti da to je interes države i interes građana. vi to očito ne možete razumjeti, ni ja, ali izgleda ni kolega Lesar vam u tome ne možemo pomoći, ali na žalost svi mi ćemo to na kraju morati plaćati. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar, odgovor na repliku. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolegice Sobol ja sam vam nepopravljivi optimist i doista želim vjerovati da argumenti koje ovdje iznosimo ne samo večeras, noćas a i sutra oko proračuna će prije ili kasnije doći na razmatranje i slomiti kamena srca otpora koje uvijek iz ovih klupa u kojima sjede predstavnici Vlade nailazimo do sada. Ostajem vjerujte mi optimist, jer da nisam otišao bih doma u svoj voćnjak dalje … kruške, ali još uvijek vjerujem da je nešto moguće napraviti za ovu državu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Dijelim optimizam kolege Lesara, ali neću o tome jer sam se javio prije. Dakle meni se naročito svidjela ona njegova konstatacija da su se nekada svi bavili lovom, onda tenisom, a sada golfom i meni se čini da to ide u tom smjeru i da će se jedna vrsta golfa proširiti na sve hrvatske građane uskoro, samo što nam je umjesto palice ostala banana, a umjesto rupa na golf igralištu rupa na kaišu. Zahvaljujem.

ali ako ove reforme prođu koje su najavljene, najveći broj Hrvata će igrati džepni golf. Švicarski sir. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Nakon ove evo dugotrajne rasprave oko jednog zakona koji u svojoj cijelosti ima svega 16 članaka, čovjek se pita zbog čega onda uopće raspravljamo o nečemu što ima 16 članaka, tako dugo i tako na neki način na način kako se evo s ove strane shvaća ili sa strane predlagača, da je onda dio oporbenih zastupnika protiv golfa. Ja ću probati evo iščitavajući tih 16 članaka, ne svih, a vezano naravno uz moju raspravu oko ona tri loša ili nikakva zakona, turistička zakona koja smo malo prije imali, probati reći da smo protiv zakona, a ne protiv golfa. Jer ako, ja uvijek pogledam u zakonu koliko to sve skupa nas košta, pa evo sada. Tvrdnja da za provođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva iz državnog proračuna s obzirom da će se eventualni troškovi izgradnje infrastrukture za potrebe izgradnje golf igrališta prema potrebi pokrivati sredstvima predviđenih državnim proračunom za tu namjenu na poziciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koje je nadležno za izgradnju infrastrukture. Probajte mi reći što je pjesnik htio reći s ovim tumačenjem zakona. Neće trebati novci posebni iz državnog proračuna, neće trebati novci, ali jer će biti novci u, predviđeni predviđeni su novci državnim proračunom za tu namjenu u Ministarstvu mora, pa da to Ministarstvo mora nije …/Govornik se ne razumije./… proračun, nego je to proračun neke druge države, a ne države Hrvatske. I kad ovako krenemo u pisanje zakona sa jednim takvim tvrdnjama onda naravno da taj zakon ne može biti dobar i da taj zakon u svakom slučaju zaslužuje da ga se vrati u još jedno čitanje i da onda osim 16 članaka ima i nešto više, da bude operativniji i da bude ono što pravi zakon treba i, kako pravi zakon treba izgledati. Mogu se složiti također i sa činjenicom da stvaranjem okvira ovog zakonskog bi omogućio dostupniju i bržu izgradnju golf igrališta i da bi na takav način hrvatski turizam mogao nadoknaditi zaostatak u tom području, jer ako to ne učinimo tvrdi se u zakonu, se u zakonu, propustile bi se prilike između ostalih za kanalizacijom značajnih mogućih prihoda golf turizma. U zakonu i u obrazloženju ovog zakona nema ni z, a kamoli ni malo, ne znamo koliki su to prihodi, mogući prihodi u golf turizma, a da ne govorim koje je to zapošljavanje moguće ako idemo na takav način izgradnje golf igrališta, a u smislu da se na neki način produži turistička sezona. Isto tako bih se složio sa tumačenjem da je rješenje kroničnog problema senzonalnosti pogotovo u obalnom području, golf turisti mogu napuniti sada slabo popunjene postojeće kvalitetne hotelske kapacitete izvan glavne turističke sezone i pridonijeti značajnom rastu van pansionske potrošnje. Slažem se, ali onda u članku 2. u članku 2. to i napišite. Napišite to. Ako to tvrdite da ćemo imati u postsezoni pune hotele koji su sada prazni, napišite to u članku 2. i neka onda ostane teren za igranje golfa sa pripadajućom infrastrukturom, u daljnjem tekstu golf igralište, golf, klupska kuća, parkiralište, servisne zgrade i stanite na tome. Bez građevina namijenjene smještaju, stavite hotel. Očito stavite hotel. Očito ste računali da će i hotelski kapaciteti koji zjape prazni biti popunjeni golferima. Onda to u članku 2. i napišite, a ne a ne da stoji namijenjene smještaju građevine koje će naravno, svi znamo, biti apartmani koji će se na kraju ipak moći prodati i naravno prodavati. Isto tako u članku 1. krenete odmah ono kako treba, pa kažemo da će izgradnja golf igrališta je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku uključivo i izdvajanje šume i šumskog zemljišta iz šumsko gospodarske osnove za izgradnju kvalitetne mediteranske i europske golf destinacije. Tvrdite znači u tom članku 1. stavak 2. da idemo i na izdvajanje šume i šumskog zemljišta. Ali zato u članku 12. istog zakona kažete da imovinskopravni odnosi na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske te pravnih osoba koje su u njenom vlasništvu ili su od nje osnovane, da ne nabrajam sada dalje, rješavaju se u pravilu osnivanjem prava građana i pravom služnosti. Sad ili ih izdvajamo ili imamo pravo građenja i pravo služnosti ili što? Ne može biti i miš i mačka, a da nešto bude cijelo. Očito da da je zakon, ja govorim o kvaliteti zakona koji je izrazito loš i koji naravno dozvoljava, i ovo što je kolega Rošin rekao, bojazan da će to biti sve skupa nezakonito i da su moguće špekulacije. I probajte mi reći, još jedna, možda ja nisam stručnjak, pa mi evo kolega Rošin. Ne, nema ga. Kada govorimo i puno smo govorili o onih 25% izgrađenosti ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja golf igrališta i onda u članku 4. kažete ako ovim zakonom, a nije ovim zakonom, na gradnju golf igrališta primjenjuju se propisi o prostornom uređenju i gradnji. Koliko mene pamćenje služi Zakon o gradnji kaže da nešto što se tretira kao površina za gradnju, izgrađenost, građevina kao građevna površina može biti gustoća izgrađenosti 10%. Znači ovo nije zakonito. Ovo što sada predlažete 25% nije u skladu sa zakonom na kojega se također pozivate da će biti primijenjen. Isto tako, nedopustivo je da ugostiteljsko turističke građevine iz članka 2. kao što sam rekao osim hotela, onda gradimo samo hotele, da ne bi evo mislili da je to nekakav veliki lopovluk, da se to spremate za nekoga, mogu se etažirati uz uvjet da se ne može mijenjati prostorno planska namjena tih građevina. Molim vas lijepo, kad se jedanput etažira naravno da ću ja to kupiti, ja ili netko drugi, i budite sigurni da će tamo biti to moje. Dapače, još ću kao vlasnik posebnog dijela tog, te turističke građevine povjeriti to svoje upravljanje investitoru golf igrališta, tako da će on kupiti nekog Luku Denolu koji će onda biti čuvar plaža u zimskom periodu i čuvati po noći i po mraku to moje privatno vlasništvo. Isto tako, htio bih napomenuti. Kaže kolega Lesar da je to zašto hitni postupak. Tu se nešto zbrajamo zašto hitni postupak. Pa vrlo jasno kolega Lesar zašto je hitni postupak. Očito je da je, i to je zakonodavac napisao, postoje osobito opravdani državni razlozi, jer od donošenja ovog zakona ovisi nastavak izgradnje golf igrališta na državnom zemljištu. Naime, o donošenju toga zakona ovisi okončanje nekoliko započetih investicija za čiju su realizaciju osnovani i konzorciji. Pa bi bilo pristojno makar da u obrazloženju zakona kažete tko su te osobe, koji su to investitori pet, šest koliko ih ima da makar znamo kome to dajemo taj državni značaj i državni prioritet. I na kraju. Da li će to biti zašto hitni postupak. Ne znam, ja nisam pravnik. Evo gospodine Šeks …/Govornik se ne razumije./… mi kažete, članak 15. kaže odredbe članka 10. da ono Zakona o izvlaštenju primjenjuje se po zahtjevu stranku, te koja je čeka tu na red, koja ima sliku ministarstva, valjda ima njezinu sliku i u postupcima izvlaštenja koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona, ako još nije donešeno pravomoćno rješenje o izvlaštenju. Retroaktivno čini mi se da je pomalo i nezakonito. Ako baš i nije pomalo, ja ću reći da je jako. I na kraju vrhunac zakona od 16 točaka pa vas molim vratite ga natrag i doradite ga i članak 13. Znači, ne zanate napisati zakon i onda ono što treba napraviti treba netko drugi napraviti. Vlada Republike Hrvatske donosi uredbu kojom se uređuje minimalni standardi, sadržaji, uvjeti za golf igrališta u skladu sa smjernicama iz članka 3. stavka 1. ovog zakona, mjere, kriterije, nositelji, način utvrđivanja, tržišne cijene, pravo građenja, rokovi, postupak, način kontrole i druga važna pitanja koja se odnose na realizaciju projekta izgradnje i gospodarskog korištenja golf igrališta na zemlju u vlasništvu Republike Hrvatske, te pravnih osoba koje su u njenom vlasništvu ili su od nje osnovane. Jeli suvišno govoriti kakva je kvaliteta ovog zakona, kada će Vlada donijeti uredbu kojom će sve ono što smo danas govorili probati tom uredbom ne zakonom regulirati. Mislim da je tragično da nam 16 članova zakona ovako turite pod nos, zakona koji ne drži vodu i da će onda uredbom Vlade nešto se rješavati, opet mimo ovog Sabora, opet mimo znanja javnosti. Koja će uredba ugledati svjetlo dana za vjerojatno tih pet, šest već sada kako ovim zakonom tvrdite, potencijalnih investitora koji samo čekaju da mi eto dignemo ruku i da onda oni krenu u izgradnju golf igrališta. Zahvaljujem. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega … /Govornik se ne razumije./ … primijetili sada ovo stvarno nije jasno dali se šume i šumsko zemljište izuzimaju ili se na njih plaća zakup, odnosno naknada. To stvarno nije jasno iz ovog zakona. Ali ovdje još nešto možda ovdje u članku 9. niste primijetili, odnosno što se po članku onako kada se tumači članak 9. što se može zaključiti. Investitor može osigurati 17 hektara površine uz šumu i šumsko zemljište i zatražiti sukladno stavku 3. kažu ograničenje, jer to je kada se govori o izuzimanju, kaže ograničenje površine iz stavka 1. ovog članka ne uračunavaju se površine šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. E sada, 62 ili 60-ak golf igrališta, puta 67 hektara, to je negdje oko 4 tisuće hektara šuma i šumskog zemljišta se može prenamijeniti, odnosno staviti pod neku drugu funkciju, a ne pod šumu. Prema tome, stvarno nije jasan ovaj niti članak, niti pod kojim uvjetima, što se izvlašćuje, dali je to samo onih 25% šuma, odnosno koje ulaze u izgradnju, pa da se na to plaća neka naknada, ali po ovom zakonu se ne plaća i kolika je to naknada za pravu uslužnost i na koje površine. Dali na 60, 51 koliko ispada minus 25% kolika je to površina? Prema tome, zakon je očito nedorečen i pomalo ovako po mom sudu možda bi trebao imati barem 18 članaka kada ima i 18 rupa jel'. Hvala. Hvala lijepo. Pa uvaženi kolega ja sam upravo čitajući članak 31. Vlade Republike Hrvatske donijeti uredbu koji će onda sve ove nejasnoće ja bih rekao koji ovaj zakon, neću kazati ni jednu grubu riječ kako nam je predložen kao bačen nam je samo tako, nepostojno je reći ono što sam mislio. Znači, Vlada će riješiti sve ono o čemu smo mi danas govorili, zakon nije trebao biti. Zakon je trebao biti državni interes da postoji pet nekakvih investitora koji su stali sa izgradnjom golf igrališta, mi imamo njihovu sliku, oni su nas ucijenili, točka i Vlada će uredbom donijeti pravila kao će oni dobiti zemljište. Ništa drugo. To je trebalo napisati, a ne da mi sada tu gubimo vrijeme i iščitavamo jedan loš zakon koji neće biti u korist hrvatskih građana iako je to se podvodi pod državnim interesom, koji naravno nije samo državni, nego je prije svega privatni interes. Hvala. Nakon što ste ovako lijepo secirali ovaj zakon, mogu samo reći da je apsurdno perverzno i nadrealno u ovim relativno kasnim večernjim satima govoriti o jednom drskom i lošem zakonu koji legalizira otimačinu, a koja se prikazuje kao nacionalni interes, a ustvari pogoduje nekolicini kvazi investitora od kojih su neki još i pod krivičnom istragom. Pa se onda čeka da se donose zakon, vjerojatno da se sve to obustavi i njihove aktivnosti legaliziraju. Zanima me jesu li ti investitori mali ili veliki poduzetnici u smislu ovog zakona kojeg ćemo isto raspravljati u kasnim večernjim satima. To je Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, jer bi onda ti investitori bili mogli aplicirati i za državne potpore, da recimo školuju one kedije koji nose golf palice palice i loptice i onda još dodati državnih poticaja. Državi bi bilo jednostavnije i ne bi mučili javnost i nas zastupnike kada bi direktno zatražili žiroračune ovih ljudi, pa im uplatili novac, sve bi bilo uredu a ne bismo imali niti štete vezano uz prenamjenu poljoprivrednog zemljišta, uporabu voda i ostale ekološke i ekonomske probleme. Hvala.

njegovu dosljednost kada upućuje čak i Vladu na koji način treba dovršiti ovaj poklon paket. To znači ako se radi o poklonu, onda je točno propisano u kojem roku znači u 30 dana, taj posao treba dovršiti. Treba staviti van snage i one druge zakone koji su u drugim državama zovu lex specialis koji reguliraju na koji način se nešto prodaje i pod kojim cijenama, je dat nalog kako će to Valda riješiti. Suprotno zakonskim rješenjima da bi trebao inače biti kao što i zakonom jeste utvrđen način utvrđivanja tržišne cijene, ali kada su golferi u pitanju, onda za njih postoji poseban tretman. I drugo, kolegi Podnaru isto tako moram reći, vezano za ovu vašu diskusiju da se čudim njemu kako on ne prepozna isto tako kada je sve lijepo napisano u članku 12. da se šume neće morati plaćati. Brate mili, valjda vam je jasno da se radi o poklonu, kako ne prepoznajete zdravlje.

Golf teren ima 18 rupa, ovaj zakon puno više. Puno je tu nepoznanica ali jedna stvar poznata. Zašto se i zbog koga predlaže ovaj zakon. Ovo nije zakon o golfu, ovo nije zakon o golf igralištima. Ovo je zakon o tome kako uzeti državno ono opće, kako uzeti vlasništvo jedinica lokalne samouprave, kako uzeti nečije privatno vlasništvo i staviti ga točno određenoj osobi u …/Govornik se ne razumije./… Ja sam mislio da se HDZ opametio nakon packi s privatizacijom. Nije. Ovo je gore od privatizacije. Pazite, imate iskustvo u privatizaciji. Vi inzistirate na tome da ponovo napravite pljačku i da opće dobro stavite u privatne ruke. Zašto se ovaj zakon predlaže u hitnom postupku, u jednom čitanju? Pa to je posve jasno, da se ne bi dva puta raspravljalo o ovom istom. Zašto se raspravlja sada, i to je posve jasno. Da bi se što manje iz rasprave o ovom zakonu, da bi što manje izašlo van iz ove sabornice. Da bi se u ovoj nakani jedne potpuno neprekrivene pljačke, jednog potpuno neprikrivenog pogodovanja što manje pričalo. Gledajte, sama činjenica da je Vlada predložila ovakav zakon bi gospodinu Bajiću trebalo biti dovoljno da vas pozove na razgovor, vas i one kojima pogodujete ovakvim prijedlogom zakona pa da se ustanovi kolike su provizije. Jer, predlagati ovdje Hrvatskom saboru, hrvatskoj javnosti da se šume hrvatske oduzmu državi i daju privatniku bez ikakve naknade za prenamjenu, da se privatna zemlja može oduzeti kao da se gradi autoput zbog toga zbog toga da bi netko mogao ostvariti enormne profite. Kolegi Zuboviću, nema njega. Ako se slučajno pravo da ne zna ili ako ne zna, stavak 2. kaže da će gustoća izgrađenosti da smije zauzimati do 25% od ukupne tlocrtne površine na kojoj se planira izgradnja golf igrališta, ukupna tlocrtna površina je određena može biti najmanje 85 hektara. Prema tome, ovdje će biti veliki postotak izgrađenosti, na puno hektara će se ovdje graditi. Dobit će se oduzimanjem, otimanjem, poklonom od države, poklonom od Vlade a onda će se na tom atraktivnom golf igralištu napraviti stanovi na poklonjenoj zemlji pa će se to onda skupo prodavati, enormne će biti zarade na ovome, enormne. Vi gospodine ministre predlažete da netko ostvari enormne zarade na državnoj zemlji i to još pravdate državnim interesom u čemu je poseban cinizam prijedloga ovoga zakona. Ma nemojte, državni interes je i to hitno se mora. Propade hrvatski turizam ako mi danas ovo ne raspravimo i u petak ne izglasamo. Sve ode k vragu. I mislite da će vam netko vjerovati. Tražite da vam netko vjeruje. Slušajte, ovo se ne da opravdati ničime. Ja mogu shvatiti da Vlada napiše loš zakon jer ne zna napisati bolji, ja to mogu shvatiti pa ga ovdje popravljamo, ali vašu namjeru da nekome pogodujete ja ne mogu ni shvatiti ni opravdati. Namjeru da opće dobro kao što su hrvatske šume dajete nekom privatniku, namjeru da ozakonite otimanje nečije privatne zemlje, e to ne mogu razumjeti. Koliko se može oteti toga? Veli da se može izvlastiti 20% od ukupne tlocrtne površina. Ona je 85 hektara, 20% je 17 hektara. To je 17 tisuća kvadratnih metara, 170 tisuća kvadratnih metara vi predlažete da se zakonom nekome otme. To će biti legalno, gotovo. To je nova generacija tajkuna hrvatskih. Pitam se ovi koji dobacuju ovdje gospodine potpredsjedniče i koji će dići ruku za ovo kolika je provizija njima obećana kad već dobacuju, očito im je jako stalo, očito im je jako stalo, pa krše čak i poslovnik a da ih vi ne upozoravate. 30% od ukupne površine se može oduzeti jedinicama lokalne samouprave, od 85 hektara to je 25 hektara, 250 tisuća kvadratnih metara općinama, gradovima i županijama za svako golf igralište, 250 tisuća kvadratnih metara opet u privatne džepove. To je općinska zemlja, pa to je vlasništvo građana ove zemlje. Pa zašto bi to nekome poklonili? Pa gdje je tu nacionalni interes? To jedino još može biti privatni interes dakako onih koji će te terene dobiti ali i privatni interes onih koji im omogućuju da te terene dobiju besplatno. Ja ne znam kako ćete vi ovo pred javnošću pravdati. Ja ne znam ni šta će iz ove rasprave sutra izaći u javnost. Ja ne znam zapravo na koji način senzibilizirati javnosti da se ovo ne dopusti. Ali biti nijemi svjedok jedne na zakonu zasnovane pljačke to je frustrirajuće to je frustrirajuće i to zahtijeva reakciju. I to zahtijeva reakciju ne samo ovdje u Saboru u 20,55. Građani moraju znati što im spremate. Građani moraju znati da upravo želite stvoriti drugu generaciju tajkuna na njihovoj imovini i na imovini ove države i jedinica lokalne samouprave. Ovo je najsramotniji prijedlog zakona koji sam od mandata ovdje vidio. U trećem sam mandatu. Ovako nešto se još nije pojavilo. Bilo je loših, boljih zakona. Bilo je svakakvih. Ali namjera pljačke napisana u jednom zakonu e pa to još nismo vidjeli. Ali eto i to smo morali doživjeti. malo je neuobičajeno da se predlagatelja zakona i Vladu sa saborske govornice optužuje za kriminalnu namjeru, za namjeru pljačke.

Vi ste optužili jednu stranku odmah u početku. Optužili ste HDZ. Optužili i presudili joj za kriminalne namjere. To je uvredljivo ponašanje. To je uvredljivo ponašanje i nije u skladu sa ponašanjem zastupnika. Ja vam zbog toga izričem opomenu. To je previše. Može se kritizirati najžešće ali sa tih pozicija onda izazivate i dobacivanje zastupnika i onda upozoravate mene da ih ja trebam ušutkati, a vi na taj način stvarate jednu atmosferu u kojoj sa izrečenom optužbom, sa izrečenom presudom jednoj stranci i Vladi za kriminal, za pljačku to nije u redu.

pravo tražiti/ … Onda vas molim stanku od 10 minuta u ime Kluba SDP-a. Vidite kad se na jedan zaobilazni način … … /Upadica: Lijepo sam digao ruku da vam odgovorim ali ne date mi da odgovorim. Da ste mi dali da odgovorim ne bih tražio stanku./ … Kako će, kada, gledajte kada predsjedavajući izrekne opomenu

Kada predstavnik Kluba traži stanku onda treba obrazložiti iz kojih razloga traži stanku. **Stazić, Nenad (SDP)** Da se dogovorimo o daljnjem radu nakon vaše opomene. Dobro. Još je bila jedna povreda Poslovnika gospodin zastupnik Ranko Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Povrijeđen je članak 208. Poslovnika iz razloga što govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjedatelj. Predsjedatelj se brine da govornik ne bude ometan ni spriječen u svom govoru. Kako je zastupnik gospodin Branko Kutija prekidao i upadicama ometao zastupnika Stazića potrebno je primijeniti članak 214. u kojemu se izriče opomena zastupniku ako svojim upadicama ili na drugi način ometa govornika. I ako smijem gospodine potpredsjedniče zastupnik u Hrvatskom saboru temeljem Ustava ne može odgovarati za izrečeno i opomena se može izreći samo ukoliko omalovažava ili vrijeđa predsjedatelja ili druge zastupnike.

Ali budimo iskreni pa onda će nas svako dobacivanje i svaku reakciju bi trebalo onda opominjati zastupnika. Ja to ne činim ni prema jednoj strani. Postoji neka ali biti puritanac onda u tako striktnoj primjeni, striktno i Poslovnika. Stoga predsjedatelj može opomenuti jel'? Ajde gospodine Staziću da vidimo, **Stazić, Nenad (SDP)** Gospodine Šeks nije neobično da zastupnik u sklopu svoga mandata i u sklopu svoga imuniteta koji ovdje ima izgovara rečenice koje se ponekad nekome ne moraju svidjeti, vama, predstavniku Vlade. Ali mislim da je posve neobično gospodine Šeks da Vlada sebi dopusti predlagati jedan zakonski tekst, to se još nije dogodilo i to sam rekao, i zbog toga sam tako oštar, iz kojega i vi vidite i svatko normalan vidi da se želi pogodovati petorici ili šestorici ljudi. To je neobično. To se do sad nije događalo. I nisam pretjerao, nisam pretjerao kad sam rekao da bi se namjerom da se ozakoni pogodovanje trebao baviti gospodin Bajić. Jer je to način, jer je to način. Protiv toga je i premijer Sanader pozvao da se borimo. ne protiv korupcije na cesti nego protiv korupcije kada je ona uvezana s vlašću a ovdje je namjera da se nekome pogoduje. Očito ona piše u zakonu. Ona piše u zakonu. I zbog toga mislim da nisam zaslužio opomenu jer zastupnik je ovdje, ne samo da ima pravo govoriti. On ima obavezu govoriti. On ima obavezu štititi interese onih koji su ga birali u ovaj Sabor. A mene nisu birali oni koji misle kupiti golf terene. Ti sigurno nisu glasali za mene. Ali su glasali oni čiju zemlju će ovaj zakon oduzeti i dati tima Prema tome ja sam ovdje samo ispunjavao svoju zastupničku dužnost i nisam zaslužio opomenu ali vam se na njoj zahvaljujem i s ponosom je primam. S ponosom jer to znači da sam svoju zastupničku dužnost obavljao dobro. Hvala vam. Jedno je dati kritičku opservaciju na pogodovanje određenih u prijedlogu zakona nekih rješenja a drugo je ustvrditi i kriminalizirati jednu političku stranku.

pak nije malo uobičajeno u Saboru da na taj način raspravljamo. Vi ste ponosni na opomenu, ponosni nosač opomene. Dobro. Hvala lijepo. Vidim da ste u zanosu malo rasprave sa kolegom Stazićem smetnuli sa uma da sam dignuo pločicu. Ništa. Gospodin Stazić je primijetio vrlo dobro i to ne skrivaju ni predstavnici ministarstva. Postoje ljudi koji su investirali i koji ne mogu već dugi niz godina izgraditi golf igralište zbog određenih poteškoća. Sad da li netko ih ucjenjuje ili ih ne ucjenjuje to je manji problem. Ja bih shvatio kada bi se tim ljudima pomoglo da oni izgrade golf igralište. Ali zbog čega im davati mogućnost da sutra preprodaju ovih 25% zemljišta nekome da zaradi 2000 eura po kvadratu i želim sada eksplicite odgovor. Da li je ovo što se desilo na golf igralištu kraj Zagreba što smo čitali u novinama kao veliki skandal, da li će po ovom zakonu biti legalno? Da li će ti ljudi moći te kuće prodati koje su napravili kao kuće za smještaj golfera, ne za nečiji privatni apartman, nego za smještaj golfera su ih napravili, a prodali su ih po više tisuća eura po kvadratu privatnim osobama. To nisu smjeli do sada napraviti. Ali po ovom zakonu im to omogućuje. E ako se tim ljudima pogoduje ovim zakonom onda kolega Stazić ne čudim se vašoj žestini i vašoj revoltiranosti zbog čega ste ovo malo prije izrekli. Zbog toga što to nije interes niti turizma niti golf igrača niti golf turista koji će nam doći u Hrvatsku, nego pet, šest investitora koji će zaraditi milijune eura na onom što ćete im vi omogućiti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Ne zna kom postavljate to pitanje. Ja vam na to pitanje jeste meni replicirali ne mogu odgovoriti. Nije problem, međutim kolega Maras, nije problem ako Vlada želi pomoći da se neka započeta investicija, pa i privatna investicija završi jer ocjenjuje da je to u interesu Republike Hrvatske. Nije u tome problem. Pa mi bi je svi podržali, nego način da će se ta investicija završiti tako da se izvlasti drugi da bi ovaj mogao završiti svoju investiciju. Tako da se natjera jedinica lokalne samouprave da moraju, jer to u zakonu piše moraju to prodati. Ne mogu, moraju. Tako da se Hrvatske šume dodijele njima. Nije to pomaganje da se završi započeta investicija. Uostalom, taj koji je započinjao investiciju pa imao je propise po kojima je započinjao. Pa znao je što ga čeka u tim propisima. Pa nije Hrvatska bila pravno neuređena zemlja kad su oni počeli investicije. Ne, oni su počeli po jednim pravilima, a žele završiti pod drugim. Zašto? Valjda im je malo novaca. Zinuli su na još, a Vlada im to ovim prijedlogom kolega Maras omogućuje. To je ono što je sramotno u ovom prijedlogu zakona. To je ono, pa nema to veze iz koje smo stranke. Protiv ovoga svaki čovjek koji malo savjesti ima, časti građanske i zastupničke mora biti protiv ovoga. Mora biti. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Boris Šprem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Ja sam siguran da neću dobiti opomenu i to zbog toga što ću nastojati da ukažem na dvije stvari koje nadam se neće biti ponavljajuće. Prvo rekao bih tezu da način pripreme neću reći i donošenja jer sad smo u fazi donošenja zakona govori i o namjerama predlagatelja zakona, a to je da se po hitnom postupku na jedan vrlo neobičan način, na jedan vrlo pogodujući način ovaj zakon donese. Zanimljivo je pri tome da osim što nisu konzultirane odgovarajuće udruge koje bi sigurno dale doprinos pripremi toga zakonskog prijedloga pa tu je i Hrvatska gospodarska komora. Ono što mene brine i što sam istaknuo na Odboru za zakonodavstvo jer je to važno, a to je pošto ovaj zakonski prijedlog sadrži neka rješenja o kojima je danas ovdje bilo naročito riječi, a koja se tiču brige za državno vlasništvo kada je riječ o nekretninama da nemate i niste pribavili mišljenje nadležnog državnog odvjetništva. E sad u onom drugom kontekstu govorim nego što je gospodin uvaženi potpredsjednik Sabora Šeks kazao kada je dodjeljivao opomenu gospodinu Staziću o ulozi državnog odvjetništva. Ja govorim ovdje o jednoj konstruktivnoj ulozi državnog odvjetništva u pripremi ovoga zakona. Ja kad sam vas pitao niste imali odgovor na to pitanje. Dakle, niste pribavili to mišljenje i meni je žao što tog mišljenja nema i to je jedan nedostatak u pripremi ovoga zakona. A što se tiče drugih, rekao bih konkretnih stvari i druga moja tvrdnja, a to je, ali ja ću to dokumentirati kroz konkretne navode u prijedlogu zakona, odnosno kroz konkretne članke konačnog prijedloga zakona, a taj je da se doista ovim zakonom pogoduje sadašnjim sadašnjim i budućim investitorima. Kako? Dakle pod jedan. Kada se u prijedlogu zakona navodi kaže u točci 4.: “O donošenju toga zakona ovisi okončanje nekoliko započetih investicija za čiju su realizaciju osnovani i konzorciji, a koje su zastale i postoji realna opasnost da se ne realiziraju. Zakoni se u principu donose za buduće situacije u principu. Ali i ono što je gospodin Stazić rekao ovaj zakon može polaziti od nekih postojećih situacija i legalizirati ih, ali to ne smije biti pravilo. Ovdje je to na žalost pravilo. Drugo. Članak 11. eksplicitno kaže, o njemu je bilo riječ ovdje u više navrata ali nitko ovo nije pročitao. Ja to moram sada pročitati. Dakle, članak 11. “Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe koje su u njihovom vlasništvu dužne su na zahtjev investitora koji je vlasnik zemljišta po tržišnoj cijeni prodati bez provedbe javnog natječaja dio zemljišta potrebnog za formiranje neizgrađene građevne čestice.“ Dakle, to je ta formulacija koja ne da bode oči nego doista predstavlja klasično pogodovanje pojedinoj društvenoj skupini. Ja sam nazvao posebna kasta jer vi time to činite. Možda oni toliko nisu ni odgovorni, ali ste vi više odgovorni koji to tako zakonom precizirate. Usput kazano, nedavno je ovaj Hrvatski sabor, ja sam digao ruku za njega, donio Zakon o koncesijama koji sasvim drugačije rješava ovo pitanje. Dakle, ovdje pravite jedan izuzetak i od toga zakona, što nije dobro. Treći dokaz, da se pogoduje investitorima, a mene je to osobito zasmetalo u članku 13. stavku 2., molim vas kratak je pa obratite pažnju. Kaže Vlada Republike Hrvatske će na svaki način, pazite molim vas, na svaki način, a naročito planiranjem i izgradnjom infrastrukture podržavati razvoj gradnje golf igrališta. Ma molim vas lijepo, na svaki način. I na koncu, četvrto, što je vrlo zanimljivo da je Vlada predlagač i jednog i drugog zakona, dakle Zakona o poljoprivrednom zemljištu se eksplicite kaže da je ono što je gospodin Lesar drastično objašnjavao, omogućava investitoru za golf igralište da je oslobođen plaćanja naknade za prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište. I na kraju, treća stvar koju sam želio, dokumentirano nadam se ovdje ustvrditi, a to je da je ovaj zakon ustavno-pravno sporan s obzirom na članak 15. koji je pročitao gospodin Denona, pa ga ja neću, radi se o povratnom djelovanju i to naročito zbog toga što u članku 134. Poslovnika Hrvatskog sabora piše kad se prijedlogom zakona određuje da pojedine njegove odredbe imaju povratno djelovanje, predlagatelj zakona dužan je obrazložiti osobito opravdane razloge koji to nalažu. To nije predlagatelj zakona učinio i u slučaju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a imaju povratno djelovanje za što sad odgovaraju mladići i djevojke novčanim kaznama do tisuću kuna i to je sad na Ustavnom sudu. Ja vas molim da vodite računa o ovoj primjedbi jer će se i ovaj zakon naći zbog toga na Ustavnom sudu. Zato vas ja molim kao zastupnik, nadam se ozbiljan i odgovoran u razmatranju ove zakonske materije, da ste to tako i shvatili da doista uvažite ove značajne primjedbe i da zakon ide u treće čitanje, da ga popravite kako bismo mogli o njemu, ja se nadam čak i glasati, ali ne za ovaj zakonski tekst. Hvala lijepa. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Govorite kolega o odredbi članka 15. o povratnom djelovanju koji se poziva na odredbe članka 10., a šta kaže članak 10.? On kaže da ako korisnik želi stupiti u posjed nekretnina odmah, čak i prije nego što je dovršen postupak o izvlaštenju, on će podnijeti zahtjev i zahtjev će mu biti riješen i kad dobije rješenje, ne odgađa se izvršenje. Žalba protiv tog rješenja ne odgađa izvršenje. On će dakle odmah stupiti u posjed i nastaviti raditi što hoće. Počet je dakle postupak izvlaštenja, on je počet po nekakvom zakonu. Neće se dovršiti po tom zakonu. Zašto? Jer on nije povoljan za investitore. Zamislite, mogao bi dulje čekati, a mogao bi možda izgubiti … mogao bi dobiti negativno rješenje. E, a da bi se to izbjeglo da on dobije negativno rješenje, sad se predviđa ulazak u posjed odmah. Odmah. I to se kaže primjenjuje se po zahtjevu stranke. Po zahtjevu tog investitora. Ako ovo nije primjer pogodovanja da se čak i u jedan imovinsko-pravni odnos par exellance izvlaštenja, a za to mora biti stvarno opravdani razlozi, gradnja autoputa pa se sad netko tamo inati oko svoje parcele, pa neće autoput skretati zbog njega. Ali ovdje da bi netko mogao, privatnik mogao ostvariti svoj gospodarski interes, interes zarade, velike zarade, ovdje se retroaktivno predlaže primjena propisa. zastupnik Ranko Ostojić. potvrdila da ima za cilj upravo izbor investitora, citiram: "za koje je dokazano da mogu izvesti prihvatljive projekte na izgradnji golf igrališta." Očito da danas imamo zakon koji treba spasiti one koji su bili dokazani da mogu napraviti prihvatljive projekte i očito da njima više danas uvjeti ne odgovaraju i da osjećaju da bi mogli izvući puno više nego što je to tada dogovoreno i napravljeno. Tada je to rađeno kroz konzorcije, znači kroz suradnje županija i gradova, a danas smo dobili ovo sramotno rješenje koje bi trebalo zapravo riješiti problem upravo onih koji do sada, znači u zadnjih 10 ili 14 godina nisu uspjeli realizirati nešto u zemlji gdje kada smo vidjeli u obrazloženju piše da je sve idealno za golf, da imamo najpovoljnije uvjete, da je zapravo jagma tko će sagraditi zapravo golf igralište, samo to kod nas ne ide. I samo kod nas treba to raditi pod privilegiranim uvjetima za koje ponavljam, a kasnije ću argumentirati kako, događa se zapravo novo krmčenje državne imovine. Ja se prvo moram složiti u ovome zakonu gdje je i u obrazloženju zapravo dato kako funkcionira državna uprava, odnosno kako izgleda sustav dobijanja dozvola ili sustava izvlaštenja za one koji nisu privilegirani golferi. Kao što u slučaju splitske bolnice u Splitu nije moguće izvlastiti cestu radi, a ja ću sad to citirati: "zbog toga što je procedura u ovoj našoj zemlji utvrđivanja interesa dugotrajna, potrebno je prethodno mišljenje županijske skupštine, prethodno mišljenje dva odbora Hrvatskog sabora, odluka Vlade Republike Hrvatske, objava u "Narodnim novinama".", normalno to pripada onima koji grade bolnice, onima koji grade ceste, onima koji rade nešto što normalno nije od državnog interesa, ali kad je golf u pitanju, onda ćemo za to donijeti poseban zakon i za njih apsolutno ništa od ovoga neće važiti. To se ne zove privilegija samo u Hrvatskoj. Ono što je bitno, ponavljam, genijalni uvjeti, a zanimljivo, to naši investitori ne prepoznaju. Meni je to čudno ovo naše ministarstvo turizma zapravo s obzirom da smo raj na zemlji ne može dobiti isto tako te golfere koji svaki drugi piše tu u obrazloženju je između ostaloga onaj koji koristi i i turističke destinacije. Ja mislim da mi ovdje moramo ponovo dokazivati da smo mi poželjna destinacija, ali ovaj put ne za turizam, nego kao što je već uobičajeno i kao što … /Govornik se ne razumije./ …, a to je da ova zemlja itekako povoljna destinacija za one koji primjenjuju formulu jeftino državno kroz skupo prodano da je to dobitna kombinacija. E to se ovdje u ovom zakonu lijepo vidi, a obrazloženja su posebno fascinantna za ovaj zakon. To znači laž je potpuna da neće ići sredstva za ovaj zakon, to je prvo. Drugo, ovdje se radi ne zadiranje samo u državno, u šume, u ono što je opće dobro već se ide u zadiranje i normalno ljudima koji imaju privatna zemljišta bez ikakvoga problema. I ono što je mene najviše zabrinulo kada sam slušao kolegu Jerka Rošina koji je izuzetan stručnjak u prostornom planiranju, on je rekao da moguće je da će se možda dogoditi zlouporabe. To je ispravno. On zaista nije rekao da će se takva situacija sigurno dogoditi. Ali druge zemlje to rade na način da se štite koncesijama, a ne na način da mi zapravo upravo po njegovim riječima, one su me posebno zabrinule, mi sutra riskiramo da oni koji budu dobili ovaj poklon sutra, ali doslovno sutra nakon ubrzanoga postupka, mogu zaboraviti golf, reći nama to nije isplativo ili u Hrvatskoj nam to ne ide i onda oni svojih 18 tisuća dozvoljenih kvadratnih metara apartmana ili drugih hotelskih sadržaja prodati ili učiniti s njima nešto drugo. To se štiti koncesijama i siguran sam da to rade druge zemlje za razliku od nas. Ono što je po meni vrlo bitno, osnovna prepreka koju pokušava ovaj zakon izmijeniti mislim da je tržišna cijena, a to se vidi iz članka 13. u kojem će Vlada utvrditi način na kojim će se utvrditi tržišna cijena. U Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima je vrlo precizno propisano, a to govorim i u vezi članka 11. ovog predloženog zakona, a to je da nema prodaje bez javnog natječaja imovine jedinica lokalne uprave i samouprave. O.k. ovdje ćemo odgovoriti golferi su poznati, imaju svoj plan, Vlada im je dala placet i dokazala taj interes da će oni to tamo napraviti. u Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vrlo precizno je utvrđen način utvrđivanja te cijene, a ovo je prvi puta da mi dolazimo u situaciju da će se to pod posebnim pravilima i dozvolite da izrazim sumnju, pod posebnim pogodnostima napraviti za naše golfere. Možda sam ja jedan od onih koji ne prepoznaje da je to zdravlje, da je to ljubav prema obitelji, da je to toliko dobro, ja se zapravo čudim zašto mi nećemo dati i dodatne dotacije, subvencije za ovakav projekat. Pa zar nije već dovoljno dato u ovome zakonu, to je ono šta mene brine u ovakvim rješenjima za koja se kaže citiram odavdje, da su jednostavna i precizna. Ona su vrlo jednostavna i precizna da bi riješili nezadovoljne konzorcije, odnosno sve one koji su do sada sudjelovali u ovoj priči oko golf igrališta. U zakonima riješeno za ostale ove naše građane i normalne kada dođe do situacije kada ste vlasnik devet desetina tek onda imate pravo prisiliti onoga tko je vlasnik jedne desetine da postanete i i objedinite svoje vlasništvo. Ovdje je situacija bitno drugačija. I još ako se dobro rasporedite, ako imate iti malo ideje pa da dijelom idete na šume i državno zemljište pa malo na općinsko i ostavite onih 20% za kraj za izvlaštenje privatnoga, riješiti ćete sve svoje kvadrate zapravo bez ikakvoga problema, a da ste startali sa vrlo malim ili sa nikakvim kvadratima koje ste uopće imali. Šta se tiče osnivanja prava građenja i služnosti u članku 12. isto tako očito se vidi da nije namjera da se plati nego je namjera da se dobije. Ja ću za kraj morati spomenuti ovaj članak 13. pardon 15. oko retroaktivnosti. Ovo je ozbiljan presedan u kojemu se ponovo u Hrvatskom saboru ovako na mala vrata pokušava uvući uvući nešto što je protivno svim pravilima prava. Zaista moraju postojati ozbiljni razlozi, a to golf igrališta ili ugroženost poslovnih projekata neuspješnih konzorcija nisu da bi mi propisali u Hrvatskom saboru retroaktivnost i da se počne primjenjivati unazad za ono šta su ovo odradili. I da zaključim. Po meni je ovo definitivno primjer pogodovanja sada više neću govoriti o interesnim grupama jer ih možemo zvat, a to je ova golf kasta. Isto tako novi primjer uzimanja držane imovine i opet su na djelu interesi koji se pokušavaju prikazati kao naši državni. Ja za to nemam namjeru dati placet a meni je sada puno jasnije zašto Ministarstvo turizma šalje mafiju na put u Mokrice na studijska putovanja, a ja imam policijsku zaštitu. Hvala. Četiri replike. Prva, gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete kolega Ostojiću to se moglo riješiti koncesijama. E pa nije. Da se išlo rješavati koncesijama onda ova namjera koju ovaj zakon nosi sa sobom ne bi mogla biti ostvarena. Onda se ne bi mogao zaštititi nečiji privatni interesi. Onda se ne bi moglo nekome pogodovati. Ali izgradnja golf igrališta, poticanje turizma nije namjera ovog zakonskog prijedloga. Poticanje turizma je fasada, to je maska i to vrlo loša maska, prozirna maska iza koje se krije stvarni interes, omogućiti nekome da za male novce ili po mogućnosti besplatno dođe do velike zarade, do milijunskih iznosa. Pa naravno kad bi namjera bila zaštita turizma ili unapređenje turizma, pa naravno da bi se onda išlo drugim putem, pa naravno da bi se išlo koncesijama, pa koncesija na 50 godina, nema veze na 100 godina. Ali zna se kako idu koncesije, ukoliko koncesionar ne obavlja svoju djelatnost u skladu sa koncesijskim ugovorom, koncesija se oduzima pa to je jasno. Ovo jednom izvlašteno postaje privatno vlasništvo, njegovo i ništa se više neće moći učiniti. Ništa. Da on to svoje olako stečeno bogatstvo ne zadrži, preproda, realizira. Prema tome, vaša primjedba da se ovo moglo raditi, urediti koncesijama naprosto nije točna s obzirom na osnovnu intenciju ovog zakonskog prijedloga. nešto šta je zaista zakonom zaštićeno, može vrlo jednostavno i u cca nekih sada kad počnemo brojiti dane, u nekih 50 dana postati nečije vlasništvo. Jer ako uzmemo u obzir vrijeme koliko će biti potrebno da se zakon usvoji, uredbu koju će Vlada donijet, već za nekih cirka 50 dana ćemo možda biti svjedoci, makar postoji teoretska mogućnost ona mora zabrinjavati da će netko biti u situaciji da raspolaže sa golf terenima bez ikakvog osiguranja u ovome zakonu.

Uvjeravam vas da postoje brojni mehanizmi na koji se način mogu dobiti državne potpore, pa i za takve aktivnosti u kontekstu golf igrališta. Evo prvi primjer koji mi pada na pamet je upravo ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu koji propisuje financijske potpore kao porezne olakšice poduzetnicima koji djeluju na obrazovanje i izobrazbu. Drugim riječima, oni mogu napraviti škole golfa, po mogućnosti sami za sebe i za to će dobiti znatne porezne olakšice. Dakle, i na to se mislilo. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Na žalost situacija je da ste me vi ispravili, a očito i uvjerili u situaciju da možemo očekivati ne samo da će se profitirati u uzimanju državne opće, pa čak i privatne imovine pod povoljnim uvjetima, već na žalost kao što sam i sumnjao da ćemo vjerojatno morati i dodatna sredstva izdvajati za pomaganje tome. Ja moram jedino reći da se čudim kako ovo nije postao sastavni dio zdravstvene reforme, odnosno kako naš ministar nije posegnuo i za ovim dijelom da time pomogne našim građanima. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Slijedeća replika, gospodin zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Ostojiću, u svojoj raspravi ste potaknuli čitav niz pitanja. Nije ovo specifično samo za Hrvatsku da je teško izgraditi golf igralište, imaju i druge zemlje svoje primjere. Konkretno recimo u Španjolskoj rješenje je bilo takvo da ukoliko imate određenu zemlju na parceli gdje golf igralište treba napraviti, vi postajete sastavnim dijelom, ukoliko je to mala količina zemlje, cijelog projekta. Jedino kod nas se ljude izvlašćuje na taj način, mislim ja ne znam ni jedan primjer, tražio sam po Internetu. Evo neka nam daju predstavnici ministarstva, ja nisam uspio naći da se za golf nekome oduzima zemlja. I to ne da netko iz inata 100 kvadrata neće prodati nekome, pa onda svjesno radi štetu, nego 20%, 17 hektara, odnosno 170 tisuća kvadrata zbog golfa, zato da bi se moglo napraviti golf igralište. Tog nema nigdje na svijetu. I zbog toga smatram da opravdane su i sumnje da možda i oni koji su pomagali pisati ovaj zakon imaju interes iza toga, jer su uložili neka sredstva u projekte koje sada ne mogu završiti i žele ih legalizirati na ovaj način. A vrlo je zanimljivo podatak koji sam čuo sada od kolegice Vrbat da ovo golf igralište u Umagu ima 90 da ovo kraj Zagreba ima 88, a u zakon smo stavili minimalno 85. Vrlo zanimljivi podaci koji upućuju na ili nevjerojatno veliku slučajnost ili da netko tko je pisao ovaj zakon je to sve dobro znao i dobro ga pripremio. Ja se nadam da gospodine ministre možete dati odgovor na to i da niste možda i nesvjesno dovedeni u vrlo nezgodnu situaciju. Hvala lijepo. I slijedeća replika, gospodin zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Ostojić je spomenuo mogućnosti poticaja. Ja se doista čudim kako se ovako paušalno prišlo ovom problemu, jer ako je nešto državni interes, onda se nije trebalo stati samo na ovome. Možda se trebalo još nešto napraviti. Recimo možda se trebalo svim učenicima podijeliti laptope gdje bi bila već instalirana ova igra, ima igara o golfu hrpa po Internetu koji se može, da vježbaju, da uče golf. Ima mogućnost da se recimo organiziraju posjete najvećim golfskim turnirima ako je državni interes, a veći od bolnica, škola itd. I mene doista čudi, ne samo što ste rekli za bolnicu, nego za spašavanje ljudskih života se ne može zbog imovinskopravnih odnosa napraviti izvlaštenje, a za ovo može. Tako da mi se čini da bi naši učenici ustvari trebali malo dobiti novu poduku od zemljopisa, jer očito da golfska struja više nije ono što nam donosi topli zrak iz Amerike, nego je golfska struja ono što nam donosi sumnjivi novac na hrvatski Jadran i na žalost ako ovaj zakon bude usvojen to će biti jedan jako veliki presedan, jedna jako velika i jako loša stvar za Hrvatsku i za hrvatski turizam i za ljude koji žive tamo. političke pozadine, ja se sjećam da je 2003. godine jedna stranka u svom programu imala, da je imala slogan volim svoju zemlju, a čini mi se da samo, ne samo svoju nego i privatnu, i državnu i onu jedinicu lokalne samouprave i šta god može će izvlastiti samo da bi se eto završila jedna priča. Na žalost evo po meni izgleda da će proći, ali nikad nada umire posljednja. Zahvaljujem.

lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo na kraju ove duge rasprave i što se vidi iz niza diskusija zastupnika SDP-a mi nećemo moći podržati ovaj prijedlog zakona iz više razloga. Pokušat ću da se krivo ne shvati, da Klub zastupnika SDP-a ne podržava inicijativu da se u Hrvatskoj rade golf igrališta apsolutno podržavamo, ali da se proturi na mala vrata interesi nekolicine ljudi za astronomskim zaradama to ne možemo podržati. Kako bi nas Ministarstvo turizma, predlagač Vlada demantirala, mi smo podnijeli jedan amandman na članak 2. u kojem se, znači u članku 2. stavku 1. točka 2. iza riječi "servisne zgrade" stavlja točka i preostali tekst se briše. Znači golf mogu biti, izgraditi se klupska kuća, parkiralište i servisne zgrade. Ono šta je potrebno za potporu golf igralištu. Pa neka se onda etažiraju ti objekti, možda će onda biti interesa za etažacijom, za privatnom kupovinom servisne zgrade. Naravno, šalimo se malo. To neće nitko htjeti kupiti u privatnom vlasništvu. Ali izbrisali bi sumnju iz toga da se na mala vrata pokušava stvoriti velika količina građevinskog zemljišta za apartmane, hotele, bilo šta drugo. Ako se može reći da ćemo napraviti golf igrališta zbog čega tog golf igrališta ili u Istri 5, 10 golf igrališta ne bi imali interese svi hoteli. Ali da radimo uz obalno područje, kao što primjerice Umag sad malo prije spomenut, da radimo apartmane i onda da ga netko skupo prodaje, a da dobije zemlju po simboličnoj cijeni to sigurno ne. I zabrinjavajući je podatak da je izgubljen interes da se od grada u Umagu kupi zemlja nakon što se najavio dolazak ovog zakona u Sabor. Od jedanput je prestala želja da se dogovori sa gradom oko cijene, kada se zna da će Vlada odrediti cijenu i da će onda kupiti tu zemlju po sili zakona, a da ih nitko ne pita, niti grad, niti bilo koga drugog. I na taj način bi ako usvojite ovaj amandman otklonili tu sumnju i otklonili bi sumnju da će i niz drugih primjera koje sam neke spominjao tu u Zagrebu imati interes da se građevinski pokriju pokriju te priče. Ono što je netko spomenuo i gestikulacijama da će lokalne zajednice određivati što se može graditi. Da one će određivati što se može graditi i one imaju u svojim prostornim planovima područje za golf, ali ovaj zakon definira šta je golf igralište. Golf igralište su i ugostiteljsko turističke građevine namijenjene smještaju. To definira ovaj zakon. S druge strane prije se isto moglo graditi ako je bilo definirano u okviru golfa, golf igrališta određeni smještajni kapaciteti za smještaj sportaša ili golfera ili bilo koga drugoga, ali ih niste mogli etažirati i prodati. Sada možete prodati i etažirati to što ste izgradili, a onda to više nitko ne može kontrolirati dali je to otišlo u komercijalnu upotrebu, dali ste prodali to da će netko tamo živjeti ili stanovati itd. Tako da smatramo i vrlo je zabrinjavajuće da Vlada predlaže zakon koji pogoduje uskom krugu ljudi i koji će omogućiti da netko ostvari astronomske zarade na izvlaštenju zemlje hrvatskih građana na prisilnoj prisilnoj prodaji zemlje hrvatskih gradova, općina, županija ili države i da to ulazi kao prijedlog ministarstva turizma pod formulom spašavanja turizma u Hrvatskoj kao neka vizija što će nam pomoći da bude više turista sutra u Hrvatskoj. Žao mi je što je to, dobro danas smo imali tri zakona i još koja je dalo Ministarstvo turizma, ali žao mi je što je to prva ozbiljnija inicijativa Ministarstva turizma umjesto da vidimo tu strategiju dubinsku koja se čeka već godinu dana, kako ćemo ostvariti rast na tržištima gdje možemo to realno napraviti, a da ne dobivamo ovakve zakone koje kažem interese malog broja ljudi nameću na mala vrata. I nadam se gospodine ministre da ćete mi moći odgovoriti na ova pitanja koja ste danas ovdje čuli i nadam se da ste svjesni situacije u koju ste se doveli. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, ministar turizma Damir Bajs. Izvolite ministre. hvala vam na mogućnosti da i ministar turizma dakle da završni osvrt na ovu raspravu. Ja zahvaljujem kao prvo svima onima koji su učestvovali u raspravi, bez obzira što su se čule neke malo teže ocjene, pa ja bih rekao i na samo ministarstvo. Međutim, ono što je bitno ono što veže sve rasprave jeste želja koliko sam shvatio svih, jer su svi klubovi to praktički izrijekom naveli, da smatraju da golf postoji kao jedan od prioriteta u turističkoj ponudi Republike Hrvatske. Poslije se naravno načelo pitanje zbog čega je golf potreban Hrvatskoj i ako bi 60 igrališta bilo teoretski napravljeno, što bi to značilo u okviru europskog golfa. Ja ću naznačiti da ovog trenutka u Europi postoji 6 tisuća 377 golf igrališta i nijedno u Hrvatskoj. Kada bi teoretski i 60 napravljeno to bi bilo ispod jednog promila ukupnog broja golf igrališta u Europi, što je naravno manje nego što nam pripada po nekoj drugoj varijanti. Ja ću reći tamo zemlje iz kojih se može gdje se može igrati golf, to nije naravno samo jedna Austrija, Belgija ili Bugarska, neto su to naravno i Engleska, Estonija, Finska, Francuska, ali jedan Kazahstan, Latvija jedna Litvanija, jedan Luxemburg itd. Naravno bilo je tu bojazni vezano uz pitanje ja bih rekao dali bi ti golf tereni koji očito postoji uvijek velik interes i na kojem se strašno zarađuje, da su zapravo u Hrvatskoj postoji jedna pomama investitora za investicijama u golfu. Na žalost ta pomama se ne vidi u brojkama izgrađenih golf igrališta u zadnjih 15 godina, koji su zapravo na nuli. I naravno, postavlja se pitanje zbog čega investitori sada kao kao što su primjerice neki klubovi posebno označivali, ne postoji mogućnost i sada gradnje. Isto tako postoji mogućnost nekakvog ekstra profita, jednostavno nisu to iskoristili u Hrvatskoj zadnjih 15 godina. Mi mislim da postoji neki razlog, a to je zapravo očito ili su htjeli zaštiti Hrvatsku od tog ekstra profita ili možda nisu našli računicu u Hrvatskoj, dok su našli računicu u svim ostalim državama. Međutim, sastavim sigurno ja ne smatram kao izvorom turizma da ova brojka koja je ovdje napisana, gdje piše u ovom slučaju primjerice radi od 147 igrališta u Austriji, neću više spominjati naravno tisuću 19 igrališta u Engleskoj, ali možemo spomenuti Češku, Slovačku i ostale i u Hrvatskoj nula. Od 1995. godine postoji intencija da se krene u rješavanje pitanja ja bih rekao prioritetno i golf igrališta. Naglasit ću ovdje da to je točno. Postoji konzorcij, konzorcij kojim država podupire izgradnju golf igrališta i ti konzorciji postoje u zadnjih desetak godina. Za vrijeme ove, prošle i pretprošle Vlade i to je notorno. To je nota bene notorna činjenica koja se vrlo lako da provjeriti. Prema tome, kada pričamo o tome, onda bih ja zamolio da se provjeri činjenica za koje je Vlade šta pa bi se moglo postaviti da se neki konzorcijski ugovori potpisani ili produžavani i za pretprošle Vlade. To je jasno lako provjerljiva stvar. Zatim kada pričamo naravno, klub SDP-a je načelno podržao i rekao je da bi u članku 2. ukoliko se to napravi da prvo dakle ta promjena i ta mogućnost usvoji, da bi čak i načelno podržao ovaj zakon. Naravno da nije tako rečeno do kraja ali bi se iz konteksta dalo nazrijeti. Možda iz drugih rasprava saborskih zastupnika bi se možda dobio i drugi utisak a ne toliko o podršci ovom zakonu na ovakav način ali ja ću pročitati članak 2. Dakle, možebitno da mi nemamo isti tekst zakona pa onda da ne bi onda ja ulazio u diskusiju oko možda pogrešno …/Govornik se ne razumije./… teksta jer u zakonu piše u članku 2. golf klupska kuća, parkirališta, …/Govornik se ne razumije./… zgrade i ugostiteljsko-turističke građevine namjena smještaja ukoliko su predviđene dokumentima prostornog uređenja, i to lijepo piše, dakle točno onako kako je naznačeno u prijedlogu zakona. Šta to zapravo znači? To zapravo znači da ovdje kada govorimo o tome naravno država ni na koji način niti hoće niti želi ne imati povjerenja u lokalnu i regionalnu samoupravu jer ovim zakonom nije predviđeno da što se tiče predlagatelja Ministarstva turizma i Vlade mi preuzimamo ingerencije koje su ustavno-pravne ingerencije županija, gradova i općina što se tiče prostornog planiranja. I to je ovim zakonom izrijekom naznačeno. Sad se postavljaju pitanja gdje su ta golf igrališta, u kojim su to županijama i da li mi možemo imati povjerenja u te župane, županijske skupštine, te općine, te gradove u kojima se zapravo nalaze ti objekti. Naravno, najveći broj tih golf igrališta se nalazi u Istarskoj županiji 22. Ja neću ulaziti u strukturu političke vlasti Istarske županije niti želim raditi bilo kakve paralele koje su ovdje bile rađene, ali sasvim jasno da vi po logici stvari možete li vjerovati primjerice Istarskoj županiji da kad donosi te planove, …/Govornik se ne razumije./… plana se to ne može donijeti možebitno, dakle tamo politička vlast na terenu može odlučiti šta je najbolje za građane ali u okviru ovog zakona. Zatim imamo naravno Zadarsku sa 9, pa onda nije bitno sa 6 Zagrebačka županija, Grad Zagreb et cetera, dakle kad govorimo o tom dijelu. Pitali ste me i za Grad Zagreb naravno. Potpuno je jasno i notorno da primjena ovog zakona i eventualne promjene koje bi nastupile u golf igralištu koje ste vi izrijekom naveli mogu nastupiti po sadašnjem stanju stvari ukoliko naravno Grad Zagreb promijeni prostorni plan. Ako vi to pledirate, ako vi to naznačujete, ako vi to odgovarate kao mogućnost sad se postavlja pitanje da li ovaj Sabor, ova Vlada treba vjerovati bilo kojoj regionalnoj samoupravi pa i Gradu Zagrebu. Iz vaših riječi očito bi se dalo naslutiti da to povjerenje ne bi trebalo biti apsolutno nego relativno i da mi trebamo zapravo ograničiti ustavno-pravne neke stvari koje su dane u prostornom planiranju koje su izrijekom naznačene. Prema tome, Vlada niti je htjela niti je preuzela bilo kakve ja bih rekao nadležnosti koje joj ne pripadaju. Što se tiče dakle još nekih pojašnjenja, naravno kada govorimo o pravnoj terminologiji postoji niz stvari, ja bih naznačio da postoji pravna terminologija koja je vezana uz uz uzimanje zemljišta. Međutim, naravno postoji nešto što se zove nacionalizacija, nešto što se zove konfiskacija. Ono što je bitno ovdje da naravno kod nacionalizacije se plaća pravična vrijednost prema odredbi onoga koji određuje, dakle "kadija te tuži, kadija ti sudi", kod konfiskacije se ništa ne plaća, to je jasno. Dok ovdje u ovome zakonu se uvijek spominje nešto što je zanimljiva ali ja bih rekao za ovo vrijeme potpuno relevantna stvar a to je tržna vrijednost. Dakle, zemljište se nikome ne oduzima na način nacionalizacije i konfiskacije nego zapravo kroz proces izvlaštenja koji je jasno definiran uobičajeno je da to radi se kroz sudske vještake i na druge načine se utvrđuje koja je zapravo stvarna tržna vrijednost. I netko tko neće platiti platiti tržnu vrijednost ne može doći u posjed inače ne samo u ovoj situaciji nego i u bilo kojoj drugoj i to je ona kvalitetna razlika između izvlaštenja konfiskacije i nacionalizacije, pa da ne bi miješali te tri terminologije pošto ova nije ni na koji načini propisana. Naznačit ću da u Zakonu o prostornom uređenju i gradnji koji je na snazi

Ta odredba postoji u zakonu za koji koliko znam je zapravo izglasan u ovom Visokom domu i kada mi preuzmemo taj isti članak tog istog zakona koji je na snazi već izvjesno vrijeme, ja ne vidim da smo mi na bilo koji način, dakle tu nije bilo neke druge pravne norme nego što postoje unutar pravnih normi Zakona o prostornom uređenju uređenju i gradnji, članak 128. koji je prepisan osim u jednom segmentu. Ja neću se osvrtati na to da li je golf muški ili ženski sport. Potpuno je jasno da postoje i žene koje se bave golfom, njih je u Europi preko milijun i jasno da postoje i sve ono što se iza toga skriva sportski dio unutar segmenta i dakle turniri koji se tiču samo ženskog spola pa onda vjerojatno one igraju i golf …/Govornik se ne razumije./… drago da je to naznačeno kao jedna od stvari koje treba riješiti. Prema tome, kada govorimo o Zakonu o golfu onda pričamo o zakonu u situaciji kada u petnaest godina nijedno golf igralište nije napravljeno, kada de facto država naravno omogućava brže investiranje. To je jasno, to je smisao zakona ali svagdje u ovom zakonu se pišu tržne cijene a u zakonu piše do 25%. Dakle kad govorimo o onom dijelu koje ste vi naznačili zakon stavlja ograničenje do 25% a prepušta županijama, gradovima i općinama kao zakonitim predstavnicima te lokalne samouprave da utvrdi da li treba njih primjerice 22 u Istarskoj županiji i tamošnjoj političkoj vlasti koja je izabrana od naroda iako možemo pričati o bilo kojoj drugoj županiji unutar Republike Republike Hrvatske a što se toga tiče naravno ja ću u Gradu Zagrebu isto pratiti situaciju pa ćemo vidjeti da li će Grad Zagreb napraviti ili ne. Ja vjerujem da ćete i vi pratiti situaciju jer ste to naznačili pa ćemo vidjeti da li će dakle se eventualno ako ovaj zakon bude usvojen Grad Zagreb pozvati na izvjesna prava koja su ovdje dana i promijeniti prostorni plan Grada Zagreba u tom segmentu. Ja ne želim ulaziti u nešto što nije nadležnost Vlade ali naznačujem da je to ako bi ovaj zakon bio usvojen bila zakonita procedura i ta zakonita procedura može biti samo na taj i nikakav drugačiji način jer drugačiji niti može niti hoće biti. Prema tome kad čitamo zakon pa čak i članak 2. onda pročitajmo članak do kraja gdje piše zapravo da to mora biti predviđeno dokumentima prostornog uređenja. I shodno tome dakle ja bih zamolio da neke kvalifikacije koje su izrečen i na račun Ministarstva turizma o tumačenju … /Govornik se ne razumije./ … nekim drugim stvarima se ipak

Hvala lijepa. Ispravio bih netočan navod da smo mi krivo pročitali odnosno nismo pročitali isti zakon. Mi smo pročitali ovaj zakon gospodine ministre i ovo što vi kažete piše. Evo isti je zakon znači ovo što smo mi čitali i vi, ali nemojte podcjenjivati, ipak nije dovoljno pročitati samo jedan članak. Nakon što pročitate ovaj članak onda možete pročitati i članak 7. gdje se kaže da se može etažirati, da se mogu dijelovi prodavati jer da se ne mogu dijelovi prodavati onda vjerojatno ne bi bilo potrebno staviti 25% izgrađenosti. Bilo bi dovoljno i 5%. I na 5% možete izgraditi hotel i popratne sadržaje dovoljne za onoga koji će investirati na to golf igralište. A ako ste namijenili to prodaji, ok, onda možete izgraditi još 20% apartmana. Znači sporno je to, ne da li će predvidjeti. Pa normalno da će lokalne zajednice predvidjeti da se može tu raditi hotel. Tko to ne bi predvidio? Pa to je logika. Ali ste im vi omogućili ovim zakonom da izgrade do 25% i da to onda etažiraju i ove dijelove koji im nisu potrebni prodaju. Ukoliko ovo što vi govorite je istina pa prihvatite ovaj amandman. Onda se ništa ne mijenja. Regulirat će lokalne zajednice, vi nećete imati nikakvih problema da je to sumnja da ste išli u apartmanizaciju tamo gdje se ne treba i svi sretni. Prihvatite amandman i sve u redu. Ako, ako je to tako kako vi govorite. Drugi ispravak gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa nije točno ministre da mi osporavamo pravo jedinicama lokalne samouprave da dokumentima uređuju prostor. To nije uopće točno. Pa to je jasno da je to njihovo pravo. Mi se protivimo tome da ih se zakonom tjera da taj prostor, znači da svoje vlasništvo moraju prodavati investitorima u golf terene. To smo jasno rekli. Mi se protivimo tome da se državna zemlja daje tim investitorima. Tome se protivimo i u tome vidimo pogodovanje. Prema tome ne možemo se mi sad tu izvlačiti na jedinice lokalne samouprave i iskrivljavati smisao naše rasprave. Ostojić. **Ostojić, Ranko (SDP)** Ranko gospodine predsjedniče, ne Rajko. Jedinice lokalne uprave i samouprave nisu slobodne niti u zakupu poslovnoga prostora da to rade bez javnog natječaja a kamoli u prodaji svoje imovine. Prema tome radi se o presedanu. Utvrđivanje cijene je definirano zakonom a ne na način da ste ovdje predvidjeli da će Vlada utvrditi način utvrđivanja cijene posebno za golf igrališta. treće, vi izražavate nepovjerenje prema jedinicama lokalne uprave i samouprave određujući njima kako će znači ne prema njihovim planovima nego onako kako vi zakonom dozvoljavate određivati VRP odnosno ovaj dio priče oko izgrađenosti na određenoj parceli. Hvala.

u dobre namjere lokalnih vlasti kada donose prostorno planske dokumente. To je možda djelomično točno. U Istri za koliko znam, ali moramo reći da na prostorno-planske dokumente daje svoju suglasnost Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša koji je u slučaju donošenja nekih prostornih planova baš što se tiče ovih golf terena otvoreno ucijenilo svojim pristankom na donošenje prostornog plana oko obuhvata i mogućnosti gradnje na tom golf terenu. Prema tome država i ministarstvo i Vlada itekako mogu utjecati na prostorno-planske dokumente bilo kojeg grada i bilo koje općine. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu zakonski uvjeti. Postoji niz amandmana i neki još nagoviješteni amandmani sa desne strane koji će nadamo se onda i razriješiti neke ove dileme koje su bile izrečene kroz ovu raspravu. Hvala